Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Austatud Eesti Vabariigi president! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Lugupeetud Vabariigi Valitsuse liikmed! Daamid ja härrad! Mul on väga hea meel tervitada siin Riigikogu saalis täna Eesti riigivisiiti alustanud Soome Vabariigi presidenti Alexander Stubbi, kellele kohe sõna annan. Eestil on Soomega läbi ajaloo olnud palju ühist ja tänapäeval on meie koostöö veelgi tihenemas. Kõne eestikeelse tõlke jaoks palun valige tõlkeaparaatidel kanal üks.President Stubb, please, the floor is yours! Tere päevast, Suur tänu, härra esimees! Lugupeetud parlamendiliikmed! Austatud Eesti Vabariigi president!

Kallid sõbrad! Soovime koos abikaasaga tänada teid sooja vastuvõtu eest, mis meile siin Eestis osaks on saanud. Aitäh! Ootame põnevusega oma kolmepäevast riigivisiiti nii Tallinnas kui ka Tartus. Iga kord, kui ma olen Eestis, tunnen end nagu kodus. Te kõik teate, et Eestil on kõigi soomlaste südames eriline koht. Meil on ühine identiteet, meil on ühised juured, meil on sarnane keel, mida ma püüdsin mõista. Aeg-ajalt on meid küll lahku rebitud, aga oleme alati uuesti kokku saanud. Meil on ühine saatus saatus – praegu ilmselt rohkem kui kunagi varem. Soome presidendina on mulle suur au kõnelda siin, Riigikogus, Eesti demokraatia hällis.

liitlasriigi riigipeana. Olen külastanud Eestit kümneid kordi, nii töö pärast kui ka vaba aja veetmiseks. Esimene kord oli 30 aasta eest. Te olite siis just oma iseseisvuse taastanud. Mäletan, kuidas ma vaatasin teie laulvat revolutsiooni väga suure rõõmuga, kui ma olin noor tudeng Ühel semestril reisisin koos ülikoolikaaslastega isegi Balti riikides, see oli 1992. aasta alguses, ja rääkisin oma ameeriklastest sõpradele uhkusega oma Eesti vendade ja õdede kangelaslikest pingutustest. Eesti oli lõpuks vabaks saanud. Kuid minu armastus Eesti vastu sai alguse palju varem. Kui ma olin laps, siis isa jutustas mulle julgest vennasrahvast, kes kannatab Nõukogude Liidu hirmuvalitsuse all. Rääkisime palju eesti eesti keelest, kultuurist ja meie peres ka sportlastest. Mäletan Heino Puustet 1983. aasta Helsingi maailmameistrivõistlustel, Andrus Värniku võiduviset 2005. aasta maailmameistrivõistlustel ja loomulikult Erki Noolt 2000. aasta Sydney olümpiamängudel. Minu jaoks oli Eesti võit alati ka Soome võit. Olin ülimalt rõõmus, kui Eesti liitus nii Euroopa Liidu kui ka eurotsooniga. Olin sama rõõmus ja ka veidi kade, kui te ühinesite NATO-ga. Oma paari iseseisvusaasta jooksul olite lõimunud lääne institutsioonidesse rohkem kui Soome või tegelikult ükskõik milline muu Põhjamaade Loomulikult oli see hea uudis Läänemerele üldiselt, aga eriti Soomele turvalisuse seisukohast. Teie NATO‑liikmesus nende 20 aasta jooksul, mis see on kestnud, on taganud taganud kaitse ka meile. Samal ajal tõi meie tugev ja iseseisev kaitse meie piirkonda stabiilsuse. Mäletan tihedat koostööd Toomas Hendrik Ilvesega Läänemere strateegia teemal Euroopa Parlamendis. Samuti sain lähedaseks sõbraks Urmas Paetiga, kui olin välisminister, aga ka Taavi Rõivasega, kui olin peaminister. Ma arvan, et ühised väärtused ja arusaamad turvalisusest liitsid meid, ja liidavad siiani. Kui ma valitsusse kuulusin, küsiti mult sageli, kas Soome kaitseks Eestit kriisiolukorras. Minu jaoks oli vastus selge – loomulikult kaitseks! Ja me peaksime igal juhul tänulikud olema, et NATO liige Eesti teeks meie heaks sama. Praegu on olukord selgem kui kunagi varem. Seda nimetatakse artikliks 5: üks kõigi, kõik ühe eest. Te teate, et soomlased on vahel oma tunnete väljendamisel veidi ujedad. Ma arvan, et ka teie, eestlased, ilmselt mõistate, mida ma silmas pean. Seega lubage mul otse välja öelda: Soomel on väga vedanud, et Eesti tema naaber on. Me oleme pere, sõbrad sõbrad ja liitlased. Väikerahvad hingavad sama õhku, eriti aga need rahvad, kes elavad selliste suurriikide naabruses nagu Venemaa. Me tahame rahulikult kõrvuti eksisteerida, aga peame pidevalt valmis olema. Meie jaoks on välis‑ ja kaitsepoliitika alati eluliselt tähtsad. Soome oli külma sõja ajal erapooletu riik – mitte vabast tahtest või ideoloogia pärast, vaid vajadusest. Meil polnud valikut. Kui valik tuli, liitusime viivitamatult Euroopa Liiduga. Ja kui enam muud valikut polnud, saime NATO liikmeks. Parem hilja kui mitte kunagi. võite olla kindlad, et me panustame alliansi liikmena. Me mõistame oma kohustusi NATO riigina, kes peale kes peale enda piiri jagab Venemaaga ka NATO piiri. Meie kaitsevõime tugevdab Euroopa kirdeosa. See koos meie laiaulatusliku julgeolekukontseptsiooniga jätkab NATO tugevdamist Läänemere regioonis. Ja ka seda teeme koos Eestiga – meie pere, meie sõbra, meie liitlasega. Külma sõja järgne ajastu on möödas. Ajalugu ei lõppenud aastal 1989 või 1991, nagu paljud meist eeldasid. Maailma poliitiline kord, tasakaal ja dünaamika on muutumas. Euroopa turvalisust varjutab Venemaa agressioonisõda Ukrainas. Uus raudne eesriie on Euroopa kaheks jaotanud. Sarnaselt eestlastega küsitakse ka soomlastelt sageli Venemaa kohta. Meie põhistsenaarium tugineb kolmele lihtsale tõsiasjale. Esiteks, Venemaa jätkab lähima paari aasta jooksul oma relvajõudude tugevdamist ja saavutab Ukraina ründamise eelse taseme. Teiseks, miski ei näita, et Venemaa vahetaks oma agressioonil ja laienemisel põhineva välispoliitika rahuliku kooseksisteerimise vastu. Kolmandaks, Venemaal ei hakka niipea valitsema liberaalne demokraatia. Seda silmas pidades peame tegema kõik, et Ukraina selle sõja võidaks. Samal ajal peame jätkuvalt tagama NATO tugeva kaitse‑ ja heidutusvõime. Uus normaalsus on, et Venemaa jätkab agressioonisõda Ukrainas, alustab samal ajal mitmesuguseid hübriidoperatsioone ning üritab kõiki Euroopa Liidu ja NATO riike hirmutada ja destabiliseerida. Me näeme seda Euroopas nädalast nädalasse. Parim reaktsioon on jääda rahulikuks ja vaoshoituks, ehk nagu mina ütleksin: reaktsioon Parim viis olukorra süvenemist vältida on valmistuda. Ja just seda me teemegi. Lühemas perspektiivis peame jätkama rahalise ja sõjalise abi andmist Ukrainale. Keskpikas perspektiivis peame aitama Ukrainal õiglast rahu saavutada. Pikas perspektiivis peame tagama, et Ukrainast saaks nii Euroopa Liidu kui ka NATO täieõiguslik liige. Soome välis‑ ja kaitsepoliitika on rajatud väärtuspõhisele realismile – väärtused ja realism. Selle lähtepunkt on tugev liit Euroopa Liidu ja NATO-ga. Samal ajal põhineb see ka usul, et uus rahvusvaheline süsteem ja rahu tuginevad Euroopa Liidu ümberkujundamisele ja tugevdamisele, aga ka ÜRO tugevdamisele. Meie välispoliitika seisab kindlalt läänelikel väärtustel, sealhulgas demokraatial, õigusriigil ja inimõigustel. Me usume koostöösse ja reeglipõhisesse rahvusvahelisse süsteemi. Samal ajal tugineb meie kaitsepoliitika realismile. Meie Meie kaitsevõime põhineb realismil, seepärast säilitame tugevat kaitsevõimet – just nüüd, kuuludes sõjalisse liitu. Realism on ka see, et me mõistame, et kliimamuutused – ei lahendata ainult sarnaselt meelestatud riikide vahel nagu Eesti ja Soome. Soovin oma kõne lõpetada meie aja ühe austatuima riigimehe Lennart Meri sõnadega. Ta ütles kord, ma tsiteerin: "Ka väikeriik võib mõjutada ajaloo käiku. Vähemalt peab ta seda kindlasti üritama.

Ma arvan, et Eesti ja Soome peaksid maailmas oma rolli määratledes just tema sõnadest juhinduma. Väikesed rahvad peavad oma hääle kuuldavaks tegema. Aga kõige olulisem on see, et nüüd kasutame oma häält koos liitlaste ja partneritega Euroopas, Euroopa Liidus ja NATO-s.

Suur tänu, härra president Stubb, olemast meie perekond, sõber ja liitlane! Lugupeetud Riigikogu, ma võtan juhataja vaheaja viis minutit ning siis me jätkame kohaloleku kontrolli ja päevakorra kinnitamisega. Juhataja vaheaeg viis minutit.V

Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 16. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt, head kolleegid, kohaloleku kontroll,

on registreerunud 86 Riigikogu liiget, puudub 15. Järgnevalt asume päevakorra kinnitamise juurde. Teatavaks tehtud päevakorras on toimunud üks muudatus: Riigikogu liikmed Martin Helme, Helle-Moonika Helme ja Varro Vooglaid on tagasi võtnud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole esitatud arupärimise nr 521, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi neljandaks päevakorrapunktiks. Seega jääb see punkt päevakorrast välja. välja. Enne kui me saame asuda päevakorra kinnitamise juurde, on küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

Aitäh, hea kolleeg! Ma palun saalipersonalil kontrollida, kas meie heliga on kõik korras. Riigikogu liikmed ütlesid, et nad ei kuulnud väga hästi Anastassia Kovalenko-Kõlvarti küsimust.Vastuseks teie küsimusele on mul öelda niipalju, et pidasime ministriga aru, aga ta on selle nädala esimesel poolel välismaal. ta on tagasi neljapäeval, aga kuna neljapäevaks oli juba väga pikalt planeeritud Riigikogu rahanduskomisjoni [algatatud] olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, siis kahte küsimust me ei oleks saanud neljapäeval arutada. Sellepärast me leppisime

esitada, saavad neid küsimusi lihvida, et esitada neid veel täpsemalt. Lauri Laats, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Aitäh, hea istungi juhataja! Mul on konkreetne ettepanek päevakorra muutmise kohta.

Aitäh, hea kolleeg! See tähendab siis, et see tuleks Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ehk 395 OE ette viiendaks päevakorrapunktiks, kolmandast viiendaks. Kui keegi vastu ei ole, siis saame selle muudatuse sisse viia. Jaak Valge, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh, härra esimees! Mul on ettepanek päevakorra kohta

Need peaksid olema väga olulised ülevaated, kindlasti olulisemad kui tavalised eelnõud. Nende ülevaadete puhul, nagu te teate, peaksid fraktsioonide liikmed esitama kõigepealt kommentaare ja küsimusi, siis aga üldistavalt esitama oma seisukohad, analüüsi ja poliitilised meetmed, kuidas seda valdkonda arendada. Igaüks saab aru, et kui seda tõesti korralikult – mitte loosunglikult – teha, siis see on ajamahukas. Kui aga ministri ettekannet meile ette kätte ei anta

oleme sellele mitu korda tähelepanu juhtinud. Ametnikel on juba ammu varem teada, et minister seda ettekannet tegema tuleb. Kuna niisugune suhtumine on kogu parlamendi alavääristamine, siis

kuni meile ministri ettekannet või vähemalt selle põhiteese ja statistilist materjali pole vähemalt nädal varem kätte antud. Ja vaat selle parlamentarismi riismete ja parlamendi au kaitsmine peaks olema täiesti erakondadeülene, meie kõigi ühine soov. Aitäh, härra esimees! Mul Kodu- ja töökorra seadus ei näe ette ettekande materjalide saatmise kohustust, aga Riigikogu juhatus on pöördunud peaministri poole ettepanekuga, et valitsuse liikmed esitaksid oma ettekande teksti või kõneteesid Riigikogule võimalikult aegsasti.

ei saa seda ettepanekut arvestada. Martin Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh! Mul on kaks teemat. Esiteks, jätkuks sellele, mida Jaak Valge ütles: me oleme siin ju mitmeid-mitmeid kordi sellest rääkinud, me oleme saatnud kirja Riigikogu juhatusele ja Riigikogu juhatus on kirjutanud peaministrile. Viisakas tähtaeg võiks olla nädal aega, aga hiljemalt selleks ajaks, kui Riigikogu juhatus teeb neljapäeval järgmise nädala päevakorda, võiks materjal olemas olla. Päevakorda teeb Riigikogu juhatus ja kui seda materjali ei ole, siis oleks oleks normaalne, kui Riigikogu juhatus ütleks: me ei pane seda asja päevakorda. Teine teema on mul samamoodi seotud päevakorda panemisega. Me esitasime juba enne istungitevaba nädalat umbusaldusavalduse ühele ministrile. Seda ei võetud tol nädalal päevakorda, seda ei ole ka praeguse nädala päevakorras. Kuidas me siis edasi elame? 21 parlamendisaadikut teevad umbusaldusavalduse ministrile ja seda lihtsalt ei pandagi päevakorda või? Aitäh, hea kolleeg! Nagu ma ütlesin, me menetleme seda umbusaldusavaldust järgmise nädala esmaspäeval esimese punktina. Mis puudutab materjalide saatmist, siis Riigikogu juhatus on kirja peaministrile saatnud, ja ka ministrid on hakanud aktiivsemalt materjale saatma. Aga nagu ma ütlesin, kodu- ja töökorra seadus ei näe

Ja punkt kaks, minister tuleb täpselt nädala pärast siia ja annab vastuse kõikidele teie esitatud küsimustele, sealhulgas toimub ka umbusaldusavalduse arutelu. Lauri Laats, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! No see minister võiks küll ümbermaailmareisile minna, võib-olla majandusel läheks ka siis paremini. Aga ma jätkan sealt, kus jäid pooleli Jaak Valge ja Martin Helme. Jällegi, see puudutab tänase päevakorra esimest punkti. See ei ole esimest

kui materjali ette ei ole saadetud, siis seda [punkti] päevakorda ei lülitata. See oleks viisakas. Ja see, te olete mitu korda selle ka Riigikogus välja öelnud, et olete selle info valitsusele edastanud – noh, on selgelt näha, et valitsus sellele ei reageeri. Eks see näitab ka mingisugust suhtumist nii teisse, juhatusse kui ka Riigikokku. Aitäh, hea kolleeg! Nagu ma eelnevalt ütlesin, kui keegi vastu ei ole, siis me saame täna muudatused sisse viia. Juhatus kindlasti püsivalt ka kõiki neid meie töökorralduslikke küsimusi arutab. Martin Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ikka on kaks asja. Esimene asi: Riigikogu juhatus teeb päevakorda. Neljapäeval on Riigikogu juhatuse istung, tehakse päevakord.

See on mõttetu! Meil ei ole siin mõtet mingit arutelu teeselda, kui meil ei ole materjali võimalik mitu päeva varem kätte saada. See on esimene asi. See on mu ettepanek Riigikogu juhatusele: palun võtke see joon ja andke peaministrile teada, et kui ametnikud ei suvatse teile viis päeva ette saata, siis me ei topi [neid punkte] päevakorda.Teine asi: ei ole naljakas see jutt, et minister läks ümbermaailmareisile ja sellepärast me ei saanud umbusaldust avaldada. Me oleme parlamentaarne riik,

Aitäh, hea kolleeg! Kõigepealt vastuseks esimesele küsimusele: ka eelnõude puhul ei ole kõiki materjale neljapäeval veel olemas. Meie kodukord sätestab teistmoodi ja sellepärast see punkt või mida te nõuate – meil sellist konkreetset nõuet ei ole. Kodu- ja töökorra seadus ei näe ette materjalide saatmise kohustust. Aga ma ütlen veel kord: Riigikogu juhatus kindlasti suhtleb Vabariigi Valitsuse ja peaministriga.

eelnõu lükataks natukene edasi, et saaks koos õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoniga seda arutelu pidada? Ma usun, et see on ka koalitsiooni huvides, et ei oleks mingisuguseid hilisemaid õiguslikke formaalseid aspekte, millega saaks rünnata selle eelnõu vastavust

majanduskomisjoni küsima nii õiguskomisjoni kui ka põhiseaduskomisjoni arvamust selles küsimuses. Majanduskomisjon on ka väga selgelt öelnud, et need arvamused ta võtab. Selle teemaga tegeldakse. Martin Helme, küsimus istungi läbiviimise

riikliku küsimuse arutelu, ja kahte niivõrd mahukat küsimust me ühte päeva lihtsalt ei mahutanud. See oli ka väga selge põhjus, miks järgmise töönädala esimese punktina on planeeritud minister Tiit Riisalo umbusalduse küsimus.

õiguspäraste huvide eestkõneleja, mitte seisma ainult oma koalitsioonikaaslaste huvide eest, vaid ka opositsioonisaadikute huvide eest. Ma eeldan, et ma saan õigesti aru. Teile on [öeldud], ma ei tea, kolm või neli või viis korda või rohkem kordi, et kui meil on sellised arutelud, nagu siin tänase päevakorra algusesse on planeeritud,

suhetes valitsusega, või jääbki nii olema, et te ütlete endiselt, et me oleme korduvalt öelnud, et nad võiksid aegsasti saata, aga nad ei saada ja mis siis ikka teha? Aitäh, hea kolleeg! Ma võin teile kinnitada, et me suhtleme Vabariigi Valitsusega ja me esitame veel kord selle palve, et materjalid aegsasti ette saadetaks.Nii, Nii, aga nüüd on kaks sõnavõttu kohapealt. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Mul on kaks ettepanekut päevakorra kohta ja üks täpsustus. Kõigepealt, täna esimene päevakorrapunkt, millest siin kolleegid juba korduvalt on rääkinud, ma siiski pean üle kordama: sotsiaalkaitseministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest. See on väga põhjalik ja põhimõtteline arutelu.

Selliselt formaalset ettekannet siin parlamendis teha – see tõepoolest vähendab parlamendi rolli, eriti opositsioonisaadikute kaasarääkimise võimalust. Kuigi kodu‑ ja töökorra seadus ei reguleeri – juhin tähelepanu: ei reguleeri seda! –, millal materjalid kätte antakse ning kas ja mis ulatuses neid antakse antud päevakorrapunkti kohta, nii nagu te ka ütlesite, on siiski olemas terve mõistus ja kohusetundlik suhtumine, mis peaksid meie [päeva]korra koostamisel aluseks olema. Tulenevalt Riigikohtu otsusest, et parlamendil on väga suur enesekorraldusõigus – nagu Riigikohus on öelnud –, ei takista meil miski

Teine ettepanek on homne päevakorrapunkt nr 4 – see on eelnõu 437, maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on vastuolus õiguskindluse põhimõttega, aga mis on siia parlamenti toodud – jätta arutelust välja.

Aga nagu te ütlesite, et tänane esimene päevakorrapunkt ei nõua mingisuguste materjalide esitamist, siis ei ole ju vaja panna üldse ka ministri umbusaldamist päevakorda. Te saate samamoodi selle tõrjuda ja öelda, et see koosseis seda ei aruta, sest ükski seadus seda ei sätesta.

küsimuses on juba ka komisjonini jõudnud. Aga teie ettepanekud on selged. Kui keegi ei vastusta, siis on võimalik neid ettepanekuid arvestada. Aga ma näen siin ka sõnavõtusoovi. Erkki Keldo, palun! Aitäh! Tõesti, kuna siin on nüüd mitu asja, siis ma proovin järge pidada, mida ma Reformierakonna fraktsiooni nimel soovin vastustada. Esiteks, tänane esimene punkt: sotsiaalkaitseministri ettekanne.

välja võtma.Järgmine, teisipäeval punkt nr 4: Vabariigi Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Samamoodi, meie fraktsioon ei ole nõus, et see välja võetakse. Tegemist on väga olulise eelnõuga kohaliku omavalitsuse tulubaasi vaates ja ma arvan, et see väärib arutelu.Kolmandaks oli keskfraktsiooni ettepanek kolmapäeval punkt nr 3 ümber tõsta. Kuna ma tean, et meie fraktsiooni liige Jürgen Ligi on selle kaasettekandja ja talle ei sobi see ümbertõstmine – ta oli seda viisakalt ka komisjonis maininud –, siis me kahjuks ei saa olla selle ümbertõstmisega

Aitäh, hea kolleeg, nende seisukohtade eest! Ehk neid ettepanekuid me praegu arvestada ei saa. Asume päevakorra kinnitamise hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, arupärijad on tagasi võtnud tänase istungi neljandaks päevakorrapunktiks kavandatud arupärimise nr 521. Koos selle muudatusega panen hääletusele Riigikogu täiskogu III istungjärgu 16. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Päevakorra kinnitamise poolt on 59 Riigikogu liiget, vastu 24, erapooletuid ei ole. Päevakord leidis toetust, päevakord on kinnitatud.Järgnevalt, Järgnevalt, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun! Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna ühe Riigikogu otsuse [eelnõu] ja kolm seaduseelnõu. Esimeseks, Riigikogu otsuse "Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis" eelnõu. Riigikogus esindab eelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister. Teiseks, karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (sanktsiooniväärteod) eelnõu. Kolmandaks, korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus nende kahe seaduseelnõu menetlemisel esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister. Ja neljandaks, tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust regionaalminister. Kõik neli eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh!

riigi delegeeritud ülesandeid. Sisuliselt on jahimehed partneriks nii riigile, kohalikule omavalitsusele kui ka keskkonnaorganisatsioonidele, sellepärast et nad osalevad uuringutes, monitooringutes ning vaatlusandmete ja biomaterjalide kogumises.

projekti "Ulukid teel", et vähendada ulukite ja liiklusvahendite kokkupõrgetes tekkivate kahjujuhtumite osakaalu.Nende ülesannete täitmine käib kõik tegelikult jahimeeste oma tasku pealt. Nii et siin lihatüki väärtus

eelnõu, mille kohaselt pensionärid vabastatakse jahipidamis[õiguse] tasu maksmisest – täpselt samamoodi nagu on kalapüügiseaduses, et kalamehed on vabastatud kalapüügiõiguse tasust.

Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Annely Akkermanni. Palun! Head kolleegid, tere päevast! Alustame seda töönädalat mõnusa tempoga. Rahanduskomisjon esitab Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga nõukogu liikme nimetamine" eelnõu. Riigikogus on eelnõu menetlemisel algataja esindajaks siinkõneleja. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kuus eelnõu ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, asume tänase päevakorra juurde. Tänane esimene päevakorrapunkt on sotsiaalkaitseministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest. Palun siia Riigikogu kõnetooli sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Palun!

Tugeva ühiskonna moodustavad tugevad kogukonnad ehk inimesed. Kõik Eesti inimesed, olenemata sellest, kus nad Eestis paiknevad või milline on nende taust, panustavad ühel või teisel moel oma kogukonda, meie ühiskonda. Iga kooskond on just nii tugev, kui toetatud ja kaasatud on iga üksikliige. Selle nimel me ühes Sotsiaalministeeriumi kolleegide ja partneritega päevast päeva töötamegi. Me püüame iga päev leida viise, ka tänases keerulises eelarvelises olukorras, mil moel Eesti inimesele kõige paremal, toetavamal ja efektiivsemal moel toeks olla.Sotsiaalministeerium tegutseb peamiselt kahes erinevas tulemusvaldkonnas: tervis ja heaolu. Sotsiaalkaitseministrina vastutan heaolu tulemusvaldkonnas laste ja perede, vanemaealiste, sotsiaalhoolekande ning Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kahasse soolise võrdsuse ning võrdsete võimaluste valdkondade eest. Meie eesmärk on vähendada ebavõrdsust ja toetada inimesi terve elukaare vältel. Täna on meie jaoks olulisim kestliku rahvastiku ja heaolu tagamine, sotsiaalkaitsekorralduse kujundamine efektiivseks ja inimese isiklikke vajadusi arvestavaks ning pikaajalise hoolduse süsteemi tõhustamine. Esimese teemaplokina toon välja lapsed ja pered.Head kuulajad! Eesti inimesed peavad ideaalseks, kui peres on keskmiselt 2,35 last. Ka praegu soovivad kolmekümnendates eluaastates mehed ja naised keskmiselt umbes sama palju lapsi. 30‑aastastel ja noorematel on see arv veidi väiksem, kuid siiski üle taastetaseme. Saksamaa Max Plancki instituudi teadlane Nicole Hiekel rõhutas hiljutisel Population Europe'i seminaril, et sündimuse suurendamise poliitika õnnestub seni, kuni valitsused keskenduvad olemasolevatele ja nende perede heaolule. Meie eesmärk on tugineda samadele põhimõtetele, asetades esikohale tänaste laste ja perede heaolu ning suunata riigi ressursse mitmekülgselt ja mõistlikult, et toetada peresid ja luua soodsam keskkond tulevastele põlvkondadele.Eesti ongi viimastel aastatel stabiilselt liikunud lapsi ja peresid toetaval teel, mis oleks võimalikult mitmekesine. See tähendab, et rahaliste toetuste kõrval pöörame üha enam tähelepanu teenustele, mis oleksid kujundatud tänaste ja tulevaste perede hakkamasaamist ja vanemlust toetavalt. Nii näiteks otsustas Vabariigi Valitsus suurendada vanemlusprogrammi "Imelised aastad" rahastamist 200 000 euro võrra, et see jõuaks senisest veel enamate peredeni. 2023. aastal tõusis ka esimese ja teise lapse toetus 80 euroni ning üksikvanema toetus 19 eurolt 80 euroni kuus. Lasterikka pere toetus on käesolevast aastast kolme kuni kuue lapse puhul 450 eurot ning seitsme ja enama lapse puhul 650 eurot. Võrreldes 2022. aastaga on need toetused tõusnud vastavalt 150 ja 250 eurot. Lapse‑ ja peretoetuste kujundamine kaasaegseks ning eri peretüüpe arvestavaks on oluline perede nii turva‑ kui ka õiglustunde pärast. Alates 2023. aasta algusest hakkasid lapsetoetust saama ka mitteõppivad lapsed kuni 19‑aastaseks saamiseni. Varasemalt oli nõue, et lapsetoetuse saamiseks peab laps vanuses 16 kuni 18 õppima,

Ligikaudu 20%‑s neist peredest kasvab erivajadusega laps. Lisaks täiendati perehüvitiste eelnõu olulise muudatusega, mis puudutab kõige kurvemat olukorda: kui sureb alla kolmeaastane laps. Uuendusena võimaldab riik nii emale kui ka isale vanemahüvitise ühe kuu ulatuses. Varasemalt oli vanemahüvitis ja sellega kaasnev ravikindlustus tagatud juhul, kui laps sünnib surnult või lahkub 70 kalendripäeva jooksul. Alates sellest aastast hakkas kehtima ka elatisabisüsteem, mille kohaselt riik maksab lapsele, kelle üks vanematest ei täida ülalpidamiskohustust, senise 100 euro asemel 200 eurot kuus. Lisaks muutub toitjakaotuspension alates 2026. aastast kõigile saajatele ühes suuruses toetuseks, mis katab vähemalt poole keskmisest lapse ülalpidamiskulust. Selle muudatuse eesmärk on viia lastega peredele makstav toitjakaotuspension üle perehüvitise süsteemi, et toetada ühe täiskasvanuga peres kasvavaid lapsi ja vähendada nende vaesusriski. Sellest suvest muutuvad ka vanemapuhkuselt naasnud lapsevanemale haigus‑ ja hooldushüvitised õiglasemaks. Tervisekassal tekib nüüd õigus maksta esimesel tööaastal pärast vanemapuhkust haigus‑ ja hooldushüvitisi kas lapsevanema enda eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu või talle määratud jagatava vanemahüvitise päevamäära põhjal, võttes aluseks inimese jaoks soodsama variandi. See muudatus lahendab senise ebaõiglase olukorra, kus eelneval aastal lapsega kodus viibinud vanemale maksti haigus‑ ja hooldushüvitisi töötasu alammääralt, ja aitab lapsevanematel hõlpsamini tööellu naasta. laste heaolu lastekaitse valdkonnas eri valdkondade tihedama koostöö kaudu ning parandame ja ühtlustame lastekaitsetöö kvaliteeti. Lisaks aitavad muudatused pöörata edaspidi suuremat tähelepanu lapse abivajaduse ennetamisele, samuti parandada lastekaitsetööks vajalikku ametialast ettevalmistust ja tugisüsteemi. Keskendume tervikuna ka lastekaitsetöö korraldusele, rõhuasetusega kohaliku omavalitsuse ja riigi rollide jagamisel ning koostööl. ning koostööl. Hooldus‑, eestkoste‑ ja lapsendajaperedele on väga oluline tugiteenuste rahastamise üleminek riigieelarvesse – varasemalt toimis see projektipõhise tegevusena. See muudatus tagab suurema kindluse ja parema toe neile peredele, kes kasvatavad oma perekonnas vanemlikust hoolest ilmajäänud last, ja aitab kaasa uute hooldusperede lisandumisele. 2024. aastal on planeeritud tugiteenuste osutamiseks ja korraldamiseks ligi 1,2 miljonit eurot. Aastatel 2024–2027 panustab riik kasuperede toetamisse koguni 5,5 miljonit eurot. "Eesti 2035" eesmärk, et rahvaarv püsiks stabiilne, on täidetud tänu positiivsele sisserändele, mis kompenseerib negatiivse loomuliku iibe. Sisserände tõus oli eriti märgatav Ukrainast saabunud sõjapõgenike tõttu 2022. aastal, mil rahvaarv suurenes 2,6%. Kaks aastat püsinud madal sündimus väljendub aga juba ka mõõdetavates kohortsündimuskordajates. Laste arv 40‑aastastel naistel oli 2023. aastal 1,82 last naise kohta ja 2022. aastal 1,87 last naise kohta. Madal sündimus pole probleemiks ainult Eestis, on üle Euroopa, mõjutatuna koroonakriisist, Venemaa agressioonisõjast Ukrainas, elukallidusest, hindade tõusust. Ebastabiilsetel perioodidel on sündimus alati langenud ning Ida-Euroopa riikides on seda süvendanud ka 1990. aastal sündinud arvult väiksem põlvkond. Seetõttu peame analüüsima peredele kindlustunde tagamist ning mõistma, millist tuge pered riigilt täpselt vajavad. Kindlasti saab see tugi olema mitmekülgne ning loodud läbi eluvaldkondade oskusliku põimimise. Pikaajaline hooldus, erivajadusega lapsed ja täiskasvanud. Sotsiaalhoolekandes on edaspidi meie üks olulisemaid prioriteete suure koormusega omastehooldajad, keda oli 16‑aastaste ja vanemate seas eelmisel aastal 2,4% ehk 26 700 inimest. 2027. aastaks soovime jõuda 1,9%‑ni. Need on inimesed, kes võiksid olla aktiivsed tööturul. Seetõttupeame jätkama pikaajalise hoolduse reformi ning erihoolekande kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist. Kuigi hooldereformi jõustumisega astuti pikk samm õiges suunas, peame selle rakendamist jätkama. Hooldereformi tulemusel muutus hooldekoht inimesele küll kättesaadavamaks ning vähenes nii lähedaste makse‑ kui ka hoolduskoormus, kuid meil on jätkuvalt vajaka nii teenuskohtadest ka kodus elamist toetavatest teenustest. Iga inimene soovib nii kaua kui võimalik elada oma kodus. Hooldereformiga saime suurema tulekahju küll kustutatud ehk leevendust said need, kellel seda kohe oli vaja, kuid meie järgmised prioriteetsed sammud on seotud just nimelt kodu‑ ja kodukohapõhise hooldusega ning omastehooldajate toetamisega. 2023. aasta novembris valmis sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise väljatöötamiskavatsus, mille eesmärk on inimese abivajadusest lähtuva rehabilitatsiooniteenuse süsteemi loomine. Selle üks olulisemaid eesmärke on erivajadustega inimestele rehabiliteerivate üksikteenuste üksikteenuste ning sekkumiste osutamine, ühildamine tervishoiuteenustega. Niisamuti soovime, et terviseseisundist tuleneva abivajaduse korral oleks tugi inimesele lähemal ning kättesaadav, et selle kvaliteet paraneks, kaoks teenuste pakkumise dubleerimine ning suureneks valdkonnas töötavate inimeste tasu. See muudatus on kavandatud rakenduma 2027. aastal. Viime seda läbi koostöös töötukassa ja Tervisekassaga. Erivajadustega lastele on paremaks rehabilitatsiooniteenuse pakkumiseks riik juba käesoleval aastal suunanud täiendavalt 3 miljonit eurot lisaraha. Aastatel 2024–2027 eraldab riik taotlusvooru kaudu ka heategevusfondile 5 miljonit eurot aastas, et toetada harvikhaigustega laste ravi. Ühtlasi on järgmiseks neljaks aastaks suunatud 6,1 miljonit eurot lisaraha igal aastal ka psüühikahäiretega inimeste abistamisse. See on lisaks seal juba varasemalt olnud 45,9 miljonile eurole, millega me oleme seni saanud eelarves arvestada. Erivajadustega inimeste tugisüsteemi reformi raames on üks fookuskohtadest jätkusuutlikul erihoolekandeteenuse pakkumisel, sest läbi aastate on erihoolekandeteenuste kohta olnud ootamas üle 1000 inimese, ja see olukord ei ole paranenud. Kuigi 2024. aasta alguses moodustas kehtiva erihoolekandeteenuste eelarve teenuse arvestuslikust eelarvest ehk tegelikust vajadusest keskmiselt 61% rahastus on viimastel aastatel võtnud suuna tõusule, ei ole see täna siiski piisav, et tagada teenuste kvaliteeti ning lühendada järjekordi. Mootorsõidukimaksu puhul oleme saavutanud kokkuleppe, et sellest on vabastatud autod, mis on kohandatud puuetega inimestele. Lisaks töötab Sotsiaalministeerium puuetega inimestele välja toetusmeetmed, mida rakendatakse 2025. aastast. Meetmed hõlmavad osade puuetega inimeste sotsiaaltoetuste tõstmist, abivahendite võimaldamist ilma eelneva puude tuvastamise või vähenenud töövõimeta ning osade abivahendite puhul riigi osaluse tõstmist. Vanemaealised. Riigi poolt on oluline tagada, et inimeste vanaduspõlv oleks kindlustatud ning vajadusel tarvilik tugi ka olemas. Sotsiaalkaitse tugevdamiseks on oluline, et inimesed oleksid ka hilisemas elus terved, aktiivsed, rahaliselt kindlustatud ning omaksid finantsteadmisi ning ‑oskusi. Nii loodi Eestis eelmisel aastal esimene pensionitarkuse strateegia, mille taga seisab soov edendada inimeste pensionitarkust, et tagada selle kaudu suurem kindlustatus pensionipõlves. Mida taibukamaid otsuseid inimesed nooremas eas langetavad, seda kindlamalt nad end hiljem tunnevad. Seda kindlustatum on ühtlasi ühiskond, mida iseloomustab väiksem sõltuvus riiklikest toetustest, väiksem vaesusrisk ja suurem majanduslik stabiilsus. Statistikaameti andmetel elas 2022. aastal suhtelises vaesuses 46,8% Eesti 65‑aastastest ja vanematest elanikest. Kuigi 2020. aastal jõudsime me 40,6%‑ni, liikus see tase uuesti üles 2021. aastal suuresti tööealistele tehtud teise pensionisamba väljamaksete tõttu. Kui viimast poleks olnud, oleks suhtelise vaesuse piir 2021. aastal suurenenud 17,5% asemel 9%. 2022. aastal suhtelise vaesuse piir sellises ulatuses aga enam ei suurenenud ning vähenes ka vanemaealiste suhteline vaesus, mis on aga sellele vaatamata endiselt väga suur. Seda loodame muu hulgas muuta viimastel aastatel jõudsalt kasvanud pensionidega. Eelmisel aastal leidis aset viimase 15 aasta suurim pensionitõus, mis koos pensionide erakorralise, 20 euro suuruse tõusuga kergitas pensione 17,6% ehk 105 eurot kuus. Käesoleva aasta 1. aprillil tõusid pensionid indekseerimise tulemusena täiendavalt 10,6%. Viimase nelja aastaga oleme liikunud 552‑eurosest pensionist 774‑eurose vanaduspensionini

See kehtib loomulikult pensioniõigusliku staaži korral, mis on 44 aastat. Eesti pensionärid on võrdluses teiste Euroopa Liidu riikide [pensionäridega] esirinnas muu hulgas tööhõives. Selle taga võib näha mitut sotsiaal-majanduslikku faktorit: kasvav keskmine vanus, kauem tervena elatud aastad ja kindlasti ka eneseteostus. Statistika näitab, et eestlased on vanemaealiste tööhõive poolest Euroopa tipus. 2023. aastal töötas 65–74‑aastastest inimestest 28,4%. Ei saa lisamata jätta ka tõsiasja, et vaadates suhtelise vaesuse näitajaid vanaduspensioniealistel, soodustab töötamist kindlasti ka madal pension.

ning seetõttu on riigina oluline panustada sellesse, et meie inimesed püsiksid terved ja elujõulised ning tunneksid, et nende osalus ja olemasolu otsustusprotsessides on väärtuslik. Strateegilise partnerluse raames oleme välja töötanud ka dokumendi "Vanusesõbralik Eesti". Need põhimõtted annavad erinevatele asutustele ülevaate, mil moel vanemaealisi oma tegevustesse parimal moel kaasata. et me inimesi terve nende elukaare vältel parimal moel toetada oskaksime, on vajalik meie kõigi panus, sest kaaskodanike hindamine ei alga regulatsioonidest ega ole vaid Sotsiaalministeeriumi vastutusala. Vanusesõbralikele poliitikameetmetele peavad keskenduma kõik eluvaldkonnad. Vanemaealiste väärtustamine ühiskondlikult algab aga eelkõige kodust. Kindlasti on siin oluline ka tööandjate roll, et töökeskkonnas vanemaealisi ei diskrimineeritaks. Võrdsed võimalused. Eesti soolise võrd[õiguslikkuse] indeksi tulemus oli Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi andmetel 2023. aastal 60,2 punkti, mis seab meid Euroopa Liidu arvestuses 17. kohale. Keskmine tulemus on 70,2 punkti, millele me siiski alla jääme. Selle peamiseks põhjuseks oli tagasilangus ajakasutuse ja võimu valdkondades. Meestel on naistega võrreldes enam paindlikkust nii tööajas kui ka rohkem isiklikku vaba aega. Kuigi poliitikas on sooline tasakaal paranenud, seda eelkõige tänu naiste võrdsele esindatusele valitsuses, on naiste osakaal majanduslike otsuste langetamise juures, sealhulgas suurimate börsiettevõtete juhtkondades, endiselt väga madal. Viimase kümne aasta jooksul on palgalõhe märgatavalt vähenenud. 2022. aastal ulatus see küll 17,7%‑ni, kuid tegi 2023. aastal arvestatava languse, 13,1%‑ni. 2023. aastal oli nendes sektorites, kus suures osas naised töötavad, näiteks sotsiaalhoolekanne, haridus, meditsiin, nendest kahes viimases palgakasv keskmisest palgakasvust suurem. Samas kasvas palgalõhe info‑ ja sidesektoris, langes ka märgatavalt naisjuhtide osakaal. Soolise võrdõiguslikkuse monitooring aga näitab, et 82% Eesti inimestest soovib elada ühiskonnas, kus naised ja mehed on võrdsed. See viitab omakorda sellele, et inimestel on ootus ka praktikas võrdsematele võimalustele. Selleks tuleb meil veel teha aga mitu sammu. Oleme viimastel aastatel neid ka teinud ning olen veendunud, et viibime õiges ajahetkes, mil eesmärgistatult edasi liikuda. selle aasta alguses astus Eesti sammu nende ühiskondade suunas, kus tõepoolest väärtustatakse kõikide kodanike võrdsust seaduse ees, ja nii hakkas ka meil kehtima abieluvõrdsus. Muu hulgas oleme koostöös teiste Euroopa Liidu riikidega võtnud eesmärgiks muuta palkade süsteemid läbipaistvamaks ning vähendada soolist palgalõhet palkade läbipaistvuse direktiivi kaudu. Direktiivi jõustamise toetuseks oleme loonud digitööriista Palgapeegel, et olla toeks tööandjale ning tõhustada võrdse ja võrdväärse töö eest võrdse palga maksmist. Samuti oleme loonud soolise võrdsuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse interaktiivsed e-kursused. Kutsun teid kõiki üles neid vaatama. Üks teravamaid probleeme on aga endiselt õiguskaitse puudulikkus – puudujääke on õiguslikus regulatsioonis. Näiteks jätab võrdse kohtlemise seaduse piiratud kohaldamisala puudega inimesed ja veel mitmed muud vähemusrühmad tööelust väljapoole jäävates valdkondades, sealhulgas kaupade ja teenuste kättesaadavuse osas, tõhusa kaitseta. Teisest küljest on tõhusaks õiguskaitseks vajalik ka seaduste täitmise jälgimine ning tasuta esmase õigusabi ja hinnangu andmine soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poolt. Seetõttu on oluline tagada voliniku institutsiooni tõhusaks toimimiseks vajalik mandaat, aga ka ressursid. Edaspidi oleme võtnud eesmärgiks soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste õigusraamistiku kaasajastamise tõhusa rakendamise. Loodan, et tulevikus laieneb diskrimineerimise eest kaitstud inimeste ring. See tähendab, et suureneb inimeste hulk, kellel on paremad võimalused tööturul ja laiemalt ühiskonnaelus osalemiseks. Selle kaudu paraneb nende majanduslik toimetulek ja eneseteostusvõimalused ning kasvab võimekus panustada ühiskonda, sealjuures majanduse elavdamisse. Vaesus ja hoolivus. Suhtelise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse määr vähenes 2023. aastal

Võrreldes 2022. aastaga kasvas suhtelise vaesuse piir vaid 2%. 2022. aastal oli suhtelise vaesuse piir 756 eurot, 2021. aastal 741 eurot kuus. Seevastu 2021. aastal kasvas see rekordiliselt, 17,5%, mille peamiseks põhjuseks oli taas kord enne pensioniiga tehtud väljamaksed teisest pensionisambast. 2022. aastal kasvas absoluutne vaesus 3,5%‑ni, mis oli otseselt seotud 2022. aastal toimunud hinnatõusust tuleneva absoluutse vaesuse piiri olulise tõusuga. Statistikaameti 2023. aasta vaesusnäitajad ilmnevad 2024. aasta sügisel. 2030. aastaks soovime aga suhtelises vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses olevate elanike osatähtsust vähendada 21%‑ni. Endiselt on vaesusest enim ohustatud üksi elavad inimesed või leibkonnad, kus on vaid üks sissetuleku saaja. Absoluutse vaesuse näitajad on enamasti suuremad ka töötute seas. Vabariigi Valitsuse, ametiühingute ja tööandjate vahel sõlmitud kolmepoolse hea tahte kokkuleppe tulemusel seati eesmärk jõuda aastaks 2027 töötasu alammäärani, mis on 50% keskmisest brutopalgast. Niisamuti on vaesuse leevendamiseks töötatud välja juba kehtivad meetmed, mis tänases kõnes ka kõlanud: pensionide ja peretoetuste tõus, hooldereform, haigus‑ ja hooldushüvitiste määramise muutmine ja muu. Niisamuti läksime sel aastal esimese riigina Euroopas enim puudust kannatavate inimeste abistamiseks toidupakkide süsteemilt üle toidukaartide süsteemile, mis on inimväärsem ja võimaldab abivajajale suuremat valikuvabadust võrreldes senise riiklikult ostetud toiduabi jagamisega. Üleriiklik korraldus jõustus oktoobris ning pälvis ühtlasi ka Euroopa innovatsiooniauhindadel sotsiaalvaldkonna innovatsiooni peapreemia. Vaesust ei saa vähendada aga sotsiaalkaitse üksi, see peab käima käsikäes kõikide teiste riigivalitsemise valdkondadega, eelkõige terve riigi rahakoti ning edumeelse majandusega. Lisaks oleme jätkanud tööd vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamiseks, toetades nii psühholoog-nõustajate ja kliiniliste psühholoogide kutseaastate rahastamist kui ka kohalikke omavalitsusi ja esmatasandi perearstikeskusi vaimse tervise teenuste pakkumisel. Jõustus ka uus ohvriabi seadus, mis näeb ette abi kiirema ning lihtsama kättesaadavuse vägivalla ohvritele. Uus seadus täpsustab toe saamise võimalusi ning selle eesmärk on täienduste näol praktikas vältida traagilise üleelamisega inimeste taasohvristamist. Seejuures täpsustusid ka naiste tugikeskuse, taastava õiguse ja inimkaubanduse ohvritele osutatavad teenused ning traumast taastumist toetava vaimse tervise abi sisu ja tingimused. Head Riigikogu liikmed, täna väljatoodu on vaid osa tööst, mida oleme teinud ja mille nimel töötame. Uus-Meremaa endine peaminister Jacinda Ardern on öelnud, et poliitikud peavad oma töös juhinduma inimestest. Mina saan öelda, et seda ma teen. Loon oma töös ühes kolleegidega Eestit, kus oleks kõigil hea ja turvaline elada. Soovin, et saaksime seda teha üheskoos. Suur aitäh teile kuulamast! Suur tänu, lugupeetud minister! Teile on ka mitmeid küsimusi. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Teid kuulates tekib mulje, et kümne aasta pärast me elame paradiisis. Aga mul on teised andmed. Koalitsioonileppes lubasite keskmist pensioni mitte maksustada. Nüüd murrate oma lubadust, võttes vanuritelt ära 130 eurot aastas. Te röövite vaesemaid. Samas keeldute kehtestamast mullu miljard eurot teeninud pankade kasumile erimaksu. Kas see ongi teie pikaajaline strateegia? Ja kas teil häbi ei ole? on. Aitäh! Mitte et need valikud ja otsused oleksid lihtsad, aga ma tuletan siiski meelde, et Riigikogu, võttes vastu käesoleva aasta riigieelarve seaduse, kinnitas ka riigi eelarvestrateegia ja kinnitas ühtlasi ka selle muudatuse, mis puudutab vanaduspensioniealiste pensionilt makstavat tulumaksu. Me ei võta kelleltki midagi ära, lihtsalt see soodustus ei kasva. See on see tõsiasi. Kui oleks võimalik seda soodustust soodustust suurendada, siis teeksin seda hea meelega. Aga vaadates meie demograafilist püramiidi ja neid kohustusi, mida me tahame, aga ka peame oma inimeste ees kandma, siis on paratamatu, et me peame sealjuures olema üsna säästlikud. Kindlasti ma saan järgmisena küsimuse selle kohta, mis puudutab lastega perede toetamist. Eks seal ongi küsimus tasakaalukohtades, kuhu me oma ühiskonna ressurssi rohkem suuname ja keda me rohkem aitame. Nii kahjuks on. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh! Austatud minister! Puudega inimeste sotsiaaltoetusi tõsteti viimati 2019. aastal. Siis tõsteti ka puudega lapse toetusi, mis seisid 15 aastat paigal. Aga puudega vanaduspensioniealiste sotsiaaltoetust ei ole muudetud juba 18 aastat. Näiteks praegu on keskmise puudega inimese toetus vaid 12,79 eurot kuus. kuus. 18 aastat on toetus püsinud samal tasemel, aga elukallidus Eestis on aastast 2008, ma arvan, kasvanud umbes 170%.Väga huvitav on see arutelu, et näiteks automaksu valguses olete te äkitselt hakanud rääkima sellest, et puuetega inimeste toetusi oleks vaja tõsta. Esiteks, neid toetusi oli vaja tõsta nii või naa, sõltumata sellest, kas automaks tuleb või ei tule. Teiseks, need toetused ei pruugi katta

ja lisaks sellele tõsta ka neid tulusid ja toetusi, mis on seisnud juba tükk aega paigal? Aitäh küsimuse eest! Kõigepealt automaksust. Automaksueelnõu on Riigikogu menetluses ja need muudatused, mida Riigikogu otsustab sinna teha, on mulle seaduseks. Kui tehakse sellised muudatused, siis peab valitsus nendest ka lähtuma.Mis puudutab puuetega inimeste sotsiaaltoetuste tõstmist, siis see on samamoodi üks üsna valus teema. Siiski tuleb silmas pidada, et kõige haavatavama grupi, kelleks on lapsed,

võimalus saada ka vähenenud töövõime toetust. Ehk tegelikult me ei saa rääkida ainult ühest toetuse liigist, vaid me kombineerime erinevaid toetusmeetmeid, olgu need siis raha või teenused.Ja

vaid puudega inimese sotsiaaltoetuse eesmärk seadusest tulenevalt on kompenseerida puudest tulenevaid lisakulutusi, sedagi osaliselt.Nii et vanemaealiste, aga ka kõikide teiste sihtgruppide puhul me räägime tervest hulgast erinevatest teenustest, mida on kohustatud pakkuma ja pakuvadki nii kohalik omavalitsus

Vadim Belobrovtsev, palun! Lugupeetud minister, tänu sellise põhjaliku ettekande eest! Mul on küsimus töötutoetuse kohta. Kui inimene jääb praegu töötuks, siis on tal võimalik saada nii töötuskindlustushüvitist kui ka töötutoetust. Riigi plaani järgi kaoks järgmise aasta juulist töötutoetus aga ära. See tähendab, et tulevikus võivad osad tööotsijad jääda nii-öelda asendussissetulekust üldse ilma. Riik maksab praegu töötutoetust, aga riigieelarve tasakaalu saavutamiseks – kuskil 50–60 miljonit eurot aastas – soovitakse lükata see töötukassa kraesse ja KOV-ide kaela, sest inimesed suunatakse toimetulekutoetust [taotlema]. Antud plaaniga ei ole nõus sotsiaalpartnerid, tööandjad ega ametiühingud,

sest meie reeglid on sellised, siis selle muudatuse tulemusena, mis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kavandatud, muutub see vastupidiseks: töötuskindlustus[hüvitist] hakkab saama 60% inimestest.

kui mõelda, et meil oli enne COVID-i aega 10 000 leibkonda, kes toimetulekutoetust said, ja tänaseks koos ukrainlaste siiatulemisega on see umbes kahekordistunud arusaadavalt on nende hulgas ka palju neid, kes töötavad kas madala palgaga või laste kasvatamise tõttu üldse mitte –, siis see mõni tuhat täiendavat klienti toimetulekutoetuse puhul,

järeldused olid päris karmid: riik on jätnud erivajadusega inimesed abi saamisel üksi ning ei aita inimestel orienteeruda riigi ja kohaliku omavalitsuse teenustes ja toetustes. Abi andmise süsteem ei moodusta loogilist tervikut. Inimest hinnatakse korduvalt ja korduvalt, kuid saadav abi ei parane. Sotsiaalabisüsteem on killustunud, nii et ka abistajad ei tea, mida inimesele juba pakutakse. Need on raportis välja toodud asjaolud. toodud asjaolud. Toimub inimeste jooksutamine, mis tihtipeale ei vii kuhugi. Praegu on kesksel kohal süsteem, mitte inimene, selles süsteemis ei käituta inimesega väärikalt.

Aga mida me oleme teinud ja tegemas? Me oleme kokku leppinud, et me püüame rehabilitatsioonisüsteemi, mis on töötukassas, Sotsiaalkindlustusametis ja Tervisekassas taastusravi näol, teha üheks terviksüsteemiks, nii et inimene hakkaks abi kätte saama Tervisekassa kaudu. See on üks suund, mida me kolme valdkonnaga ühiselt teeme. Teine on abivahendite kättesaadavuse parandamine sama loogika alusel: me viime abivahendid nii nagu meditsiiniseadmed Tervisekassasse, et inimestele, sõltumata nende seisundist või staatusest – kusjuures võib olla olukordi, kus inimesel on mitu seisundit ja mitu staatust –, oleks alati selge ja arusaadav, et Tervisekassa on see koht, kust abi saab. Seda kõike me teeme tegelikult ju egiidi all, mis on ka koalitsioonileppes: me püüame sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda senisest enam integreerida. Kui ma vaatan ajalukku, siis siis me oleme püüdnud teha koostööd, aga koostöö on ainult üks väike samm inimese nii-öelda parema kohtlemise suunas. Integratsioon peab olema nii süsteemi tasandil kui ka rahastusmudelite tasandil tehtud viisil, et inimesed abi õigest kohast kätte saavad. Nüüd see, mis puudutab info jagamist – see on omaette keeruline. Tegelikult esmase info saab inimene eeskätt ju kohalikust omavalitsusest. Erandiks võib tuua ainult selle olukorra, kus me räägime värskest puude raskusastme tuvastamisest Sotsiaalkindlustusametis. Sotsiaalkindlustusamet annab samamoodi inimesele kaasa informatsiooni, aga Sotsiaalkindlustusamet saadab iga inimese kohta, sõltumata tema vanusest, informatsiooni kohalikule omavalitsusele: teie territooriumil on inimene, kellel on tuvastatud puude raskusaste. See omakorda paneb kohaliku omavalitsuse olukorda, kus ta peab abivajava inimesega kontakti looma ja pakkuma selle kohaliku omavalitsuse teenuseid. Kohalik omavalitsus teebki oma tööd ju tegelikult juhtumikorralduse põhimõttel ning esimene ja kõige olulisem osa sellest juhtumikorraldusest on informeerimine. Mis on keeruline? Keeruline on see, et meil on abi osutamine erinevatel tasanditel – nii kohalik omavalitsus kui ka riik – ja riigis on see sagedasti

kas on võimalik täielikult – rõhuasetus: täielikult – töövõimet ja puuet hinnata samas protsessis, sest tegelikult kaks kolmandikku inimestest, kellel on topeltstaatus, teevad seda praegu niikuinii juba koos, ja ühest kolmandikust, kes seda ei tee koos, suur hulk on ka neid, kellel on ajutine meelepuue.

tööle minna, sellepärast et neile ei võimaldata lapsehoiuteenust. Seda teenust, ma tean, peaks osutama kohalik omavalitsus. Tema teeb ka hindamise, kui mitu tundi laps seda hoiuteenust peaks saama. Aga omavalitsus väidab, et nendel pole nii palju vahendeid ja sellepärast nad neid tunde ka ei võimalda. Kas riigi poolt on olemas ka mingi järelevalveteenus või järelevalve, kes

kes on teinud väga palju, ja aastate jooksul on teenuste kättesaadavus, kvaliteet, aga ka maht oluliselt tõusnud. Me vahest ei märka seda, kuidas meil asjad paremaks lähevad. Teisalt on see ka loomulik, sest me kogu aeg ootame kvaliteetsemaid teenuseid ja rohkem teenuseid. Selles mõttes saan ma ka kliendi vaatest väga-väga

Nüüd on see olukord muutunud. See oli ka kohalikele omavalitsustele ette teada ja omavalitsused planeerisid selle oma eelarvesse. Sõltuvalt omavalitsuse võimekusest, kohalikest oludest võib olla olukordi, kus inimeste soov teenust saada on oluliselt suurem. oluliselt suurem. Mitte küll [viimane] Riigikontrolli audit, aga varasemad on ikkagi rääkinud ka sellest ühetaolisest kättesaadavusest ja ühtlustamisest, kuidas omavalitsuste võimekust tõsta. Esimene võimekus on muidugi finantsvõimekus – see tundub loogiline. teine on muidugi see, milliseid poliitilisi valikuid üks või teine kohalik omavalitsus oma eelarvet koostades teeb. Ka see on oluline, ehk teadlikkus on oluline. Aga mis puudutab kohalike omavalitsuste eelarvelist poolt, siis sotsiaalvaldkonna ministrina olen ma püüdnud kõik toetusfondis olnud vahendid edasi anda tulubaasi, et see annaks suurema paindlikkuse kohalikele omavalitsustele planeerida oma tegevusi nii, et riik ei dikteeri. Finantsvabadus on kohalikele omavalitsustele minu hinnangul ülimalt oluline. See, et raha on ühiskonnas vähe nii kohalikul kohalikul tasandil kui ka riigi tasandil, see, et meil majanduses ei lähe nii hästi, nagu me soovime, on meile kõigile ühtemoodi teada. Ma väga [hästi] mõistan vanemate muret. Liina Kersna, palun! Suur tänu, hea Riigikogu esimees! Austatud minister, suur tänu teile põhjaliku ettekande, aga ka selle töö eest, mis te olete juba pikka aega teinud oma valdkonnas! Me teame hästi, et ennetada on oluliselt odavam kui tagajärgedega tegeleda, ja seda kindlasti ka sotsiaalvaldkonnas. Üks efektiivsemaid ennetusmeetmeid sotsiaalvaldkonnas on just nimelt, nagu te ise ka välja tõite, vanemlusprogrammid. Vanemlusprogrammide eelarve on aastatega kasvanud. Mind huvitab, kui paljud pered on saanud tänaseks vanemlusprogrammides osaleda ja kes on tänasel päeval nende vanemlusprogrammide sihtrühm. Olid ajad, kui vaid kõrge riskiga pered said nendes programmides osaleda. Kas nüüd on läinud kuna raha on natukene rohkem – võib-olla laiemaks see sihtrühm, et ka need pered, kes tunnevad, et nad vajaksid ennetavalt tuge, seda saavad? Aitäh küsimuse ees! Täiesti nõus, et see on üks nendest tõenduspõhistest ennetava iseloomuga programmidest, mida me oma oma inimestele pakume, ja seda lapsevanematele. Ma ei oska sulle öelda, mitu vanemat või perekonda on koolitusel käinud, aga mida ma saan öelda, on see, et jah,

Seoses kivina langeva sündimusega võttis Isamaa eelmises valitsuses südameasjaks lapse- ja peretoetuste suurendamise, millega pered arvestasid alates 2023. aasta jaanuarist. Esialgse statistika põhjal peretoetuste mõju sündide arvule ka taastus. 2023. aasta viimases kvartalis pere kolmandana kolmandana sündinute arv kasvas 2022. aastaga võrreldes viiendiku võrra, kusjuures eriti suur kasv oli detsembris, koguni 46%, sest vanemad said arvestada tõstetud toetussummaga.Kahjuks jäi see soodne aeg suure pere planeerimiseks seekord väga lühikeseks, sest just teie alustasite esimese asjana peretoetuste kärpimist alates 2024. aastast. Rääkisite juurde juttu vajaduspõhisusest, aga raha võtsite vähemaks kõigilt suurperedelt ühtviisi, kusjuures isegi kümne lapsega peredelt. Kõige halvem oli pretsedendi loomine. Soodustused võeti sõnamurdlikult lihtsalt ära.Ja küsimus: kui riik kärbib lastega perede arvelt, siis kelle arvelt peavad need lapsevanemad kärpima? Milliste otsuste arvelt on vanemad nüüd teie arvates neid kärpeid teinud ja teha planeerivad? Aitäh, Aitäh! Perede toimetulek on väga-väga keeruline teema. Ma rääkisin ka ettekandes sellest, millised on meil vaesusnäitajad. Loomulikult on see murekoht. Ma olen korduvalt varem siit puldist öelnud, mida suurem on laste arv perekonnas, seda keerulisem on kindlasti ka majanduslik toimetulek, sest kõiki asju, iga pisikest asja tuleb teha vastavalt kolm või kümme – sõltub laste arvust perekonnas – korda enam. Tulen selle juurde tagasi, et üks võimalus on esitada [seda nii], et me kärpisime lasterikaste perede toetusi. Teine võimalus on seda esitada viisil, et eelmine valitsus võttis kohustusi, mis ei olnud riigile jõukohased. See valitsus on otsustanud laenu mitte võtta, et jooksvaid kulusid välja maksta. See omakorda tähendab seda, et me peame riigi kulutusi stabiliseerima, mitte neid kasvatama. Nelja aasta peale, mis on riigi eelarvestrateegia periood, oli see 460 miljonit. Me räägime väga suurtest summadest, millele meil tegelikult katet ei olnud. Kui me vaatame perede varasemat olukorda, siis ma jätkuvalt rõhutan: tõsi, sinna vahele jäi lühike periood, kus pered said suuremat toetust, aga sõltuvalt laste arvust peres oli ikkagi ka lasterikaste perede toetuse tõus 150 või siis seitsme ja enama lapse puhul 250 eurot kuus. Helmen

Omastehooldajate teema puhul ma tean, et eelmise valitsuse koosseisus te käisite tutvumas [olukorraga] ka Soomes. Seal on eraldi seaduseelnõu, mis puudutab just omastehooldajate sotsiaalseid garantiisid ja nende heaolu tagamist, sest tihti on nii, et enne lõpeb hooldaja kui töö. Kas on selles vallas ka midagi? Seal ei saa olla kiireid muutusi, sest tõepoolest, see on kohalikele omavalitsustele väga suur [koormus], aga kas on mingeid plaane ka selles valdkonnas? Aitäh küsimuse eest! Taas kord, sotsiaalvaldkonnas ilmselt ei olegi teemat, mis ei oleks oluline, aga see on oluline mitmel põhjusel. Esiteks on ta oluline nendele inimestele, kes selle koorma all on ja tegelikult on tööelust kõrval. Teiseks on ta oluline nendele hooldatavatele pereliikmetele, sellepärast et [hooldaval] pereliikmel ei pruugi olla neid kompetentse, et päriselt pakkuda sellist hooldust, mida see inimene tegelikult vajab. Ja lõpetuseks on see ka oluline ühiskonnale, sest meil on tarvis, et tööealised inimesed oleksid aktiivsed tööturul. Ühesõnaga, [oluline] nagu mitmes mõttes.Aga tõsi on see, et minu ministriks oleku ajal me oleme välja töötanud meetmed, mis on seotud nii maksusoodustustega kui ka puhkuse võtmisega. Nende rakendamine on otsustamise küsimus, aga eeskätt otsustamise küsimus ka sellel hetkel, kui meil on selleks ressursse. Teisalt ma arvan, et hooldereform on ikkagi päris hea panuse andnud selleks, et need, kes ikka väga keerulises olukorras kodus olid, on üldhooldusele pääsenud. Ma väga loodan, et kui kui üldhoolduse korraldus stabiliseerub – sest iga reform on vaja sinna sängi jooksutada, nii nagu vesi jões –, siis meil on rohkem võimekust ka koduteenuseid osutada. Aitäh

pensionäre ja pensionäridevahelist pensionilõhet, mis tegelikult joonistus väga hästi välja pensionide jätkusuutlikkuse analüüsis.

Kuidas tulevikus võiks nende inimeste murele riik leevendust pakkuda? Aitäh! Tõsi, me oleme teinud väljatöötamiskavatsuse, mis kirjeldab vähemalt ühte viisi, kuidas leevendada üksinda elavate vanaduspensioniealiste olukorda.

on meil olemas, ootamas. Ja täpselt sama vastus, mis lugupeetud proua Helmen Kütile: kui me selles kokkuleppele jõuame ja meil selleks rahalised ressursid on, siis ma väga loodan, et meil õnnestub Aga pensionide ebavõrdsuse koha pealt ma kõige rohkem muretsen tegelikult rahvapensioni saajate pärast, sest tõepoolest, rahvapension on väga madal ja need inimesed on suure tõenäosusega selgelt vaesuses.

arengustrateegiaga? Suur aitäh teile küsimuse eest! Vastupidi, me väidame, et indekseerimist ei kaotata ära. Te olete võib-olla natukene valesti aru saanud või seda uudist mitte korralikult lugenud. Ma

et Riigikogu menetluses on eelnõu, mis jätab pensionide puhul tulumaksusoodustuse selliseks, nagu ta käesoleval aastal ehk pensionäridelt midagi ära võtma ei minda, aga siis ka seda soodusolukorda tulevikus ei kasvatata. Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja sõna võivad võtta fraktsioonide esindajad. Isamaa fraktsiooni nimel palun siia Riigikogu kõnetooli Riina Solmani. Palun! Suur aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud minister! Austatud kolleegid siin saalis ja need, kes jälgivad meid sidevahendite vahendusel! Ma palun kohe ka lisaaega. Ma saan aru, et ette on nähtud, et saab kolm minutit veel juurde. See on täiesti ette nähtud. Kolm minutit lisaaega, palun! Ma tänan sotsiaalkaitseminister Signe Riisalot ettekande eest Eesti strateegiliste sihtide poole liikumise kohta enda vastutusvaldkonnas. See oli ülevaatlik. Mina keskendun sellele, mille hulka kuulub ennekõike meie rahva ja riigi tuleviku vaatest kõige olulisem osa ehk sündimus ja lastega perede heaolu ning rahvastiku areng tervikuna.Kahjuks

tegevused, ka sellesama arengusuundade koostamise juures. Me üle-eelmises koosseisus olime siin teinud sellised rahvastikupoliitika põhialused, suunad. Neid te ei võtnud algusest peale üldse tõsiselt. Kui te rääkisite praegu meile siit puldist, et on olemas ka teine vaade lasterikaste perede turvatunde kärpimisele, justkui riigi kulutused ja kohustused olid suuremad, siis vaadake, teie enda ministeeriumis kulutatakse aastaid mitmekesisuspoliitikale sadu tuhandeid erinevateks kampaaniateks. Kahjuks minister ei soovi kuulata seda kriitilist kõnet, läheb ära, aga noh, ma räägin siis inimestele, mida mina olen näinud tema vastutusvaldkonnas vajaka jäävat. Samal ajal võtab ta lihtsalt ära 100 000 eurot lasterikaste perede huviringitoetust. See oli üleüldse kõige vajaduspõhisem toetuse liik, mida maksti neljalapselise pere koolilastele. Aga edasi. 2023. aasta on olnud rahvastiku aspektist väga halb ja kurb aasta. Eesti rahvaarv on küll kasvanud, kuid selle üle me ei saa uhkust tunda, kuna ühest küljest on selle taga olnud Venemaa sõda Ukraina vastu, mistõttu me oleme võtnud Eestisse vastu mitmekümneid tuhandeid sõjapõgenikke. See on olnud väga õilistav ja tubli töö, sest põgenike aitamine on ainus mõeldav tegu, kui arvestame, et Ukraina võitleb ka meie eest ja toob iga päev suuri ohvreid nii enda vabaduse kui ka kogu vaba maailma eest võideldes. Kuid siiski ei saa panna eestlaste kestmise ülesannet

Meie enda loomulik iive on samal ajal 5000‑ga miinuses. 5000 inimest sündis vähem, kui läks manalateele. See teeb mõne aastaga Rakvere-suuruse väikelinna jagu inimesi, kellest Eesti ilma jääb. Ma rõhutan: Rakvere-suuruse väikelinna jagu inimesi. Sündide arv oli mullu viimase saja aasta madalaim ja käesolev aasta on toonud ridamisi järgmisi negatiivseid rekordeid. Tõsi, praegu on keeruline ja ebakindlust tekitav aeg – me ei saa seda eitada –, sest Euroopas käib sõda. Elukallidus on viimase kolme aastaga kasvanud ligi 40%, lisaks on euribori tõus muutnud kodulaenud kallimaks. Viimane puudutab just noori peresid. Märkimata ei saa jätta sedagi, et mitte kaua aega tagasi olid elu lahutamatuks osaks ka koroonakriisist tingitud piirangud. Samas ongi just valitsuse ülesanne sellistel hetkedel tulla peredele toeks, appi ja olla kindlaks partneriks, kes raskuste saabudes alt ei vea ja peab juba antud lubadustest kinni. Just sellest põhimõttest lähtuvalt töötasin ma rahvastikuministrina välja meetmed, et aidata peresid koroonapandeemias koroonapandeemias ja ära hoida ka sündimuse langus. Sinna paketti kuulusid toona muudatused, mis ennetasid töötuse kiire kasvu mõju vanemahüvitisele ja selle kaudu ka sündimusele. Samuti sai kiirendatud elatisabi väljamaksmist. Tagantjärele võib öelda, et tegu oli õigete otsustega ja sündimuse langus õnnestuski toona ära hoida. Kahjuks on tänane valitsus käitunud hoopis vastupidi: selle asemel et keerulistes oludes anda noortele peredele kindlust, asus see valitsus hoopis perede toimetulekut kahjustama. Kui seni oli poliitikas vaikiv kokkulepe, et lastega peredele suunatud soodustusi ei vähendata, ainult parandatakse, siis praegune valitsus asus kohe laste arvelt kärpima, lisaks lajatas nii juba [jõustunud] kui alles kavandatavate maksutõusudega, mis raskendabki eelkõige lastega perede olukorda, kellel on palju sundkulutusi. Ja automaks on veel eriti eriti ebaõiglane ning suure pere vaenulik, sest laste transportimiseks on auto sageli hädavajalik tarbeese, eriti kui elatakse maapiirkonnas. Mingit erisust või soodustust valitsus peredele aga ei planeeri. Kui valitsus kärbib lastega perede arvelt, siis ma tahan küsida Signe Riisalolt: mille arvelt peaksid pered kärpima? Sündide numbreid vaadates näeme, et pered ongi kärpinud – saadakse palju vähem lapsi. Valitsuse selline poliitika on olnud lühinägelik, sest mida vähem sünnib lapsi, seda vähem on tulevikus maksumaksjaid ja riigi ülalpidajaid ning riik on veelgi suuremates raskustes. Tekib nõiaring või nagu Rein Taagepera on öelnud: demograafiline vetsupott.

Eelmises valitsuses sai 2017. aastast samal tasemel püsinud peretoetust tõstetud, mis kahjuks kehtis vaid lühikest aega, kuigi jõudis oma positiivset mõju juba näidata.

ongi just mullu viimases kvartalis sündinud esimesed lapsed, kelle puhul vanemad said arvestada tõstetud toetussummaga. Kahjuks tõid valimised Eestile valitsuse, kes asus esimese asjana Signe Riisalo käe läbi laste arvelt kärpima. Kohe langes ka sündide arv, saavutatud edu pöörati tagasi. Sotsiaalkaitseministril, kes veab ka valitsuse rahvastikupoliitika komisjoni, oleks põhjust ebaõnnestumist tunnistada veel mitme aset leidnud vähikäigu tõttu. Mina ei tea, et nendes rahvastikupoliitika komisjonides oleks üldse sündimust ja demograafilist olukorda arutatud. Vähenenud on ka väljaspool Harjumaad ja Tartumaad elavate inimeste osakaal – 42,9%‑lt 42%‑le. Aga eks valitsuse poliitika eesotsas automaksuga ju soosibki maapiirkondade tühjenemist. Vähenenud on ka eesti keelt emakeelena rääkijate osatähtsus, eriti on seda tunda Tallinnas, kus nüüd on muu emakeelega inimesi juba rohkem kui eesti emakeelega inimesi. Eesti rahvastikuprobleemid süvenevad ja kui valitsus jätkab maksutõusude lajatamist, siis kasvavad ka sotsiaalsed probleemid. Valitsuse tööd Eesti inimeste heaolu ja rahva jätkumise tagamisel ei saa kuidagi heaks kiita, see on olnud puudulik, õigupoolest lausa kahjulik. Tänaseid vigu saab olema väga raske parandada, aga Isamaa on valmis seda tegema, kui meil rahva toel selleks uus võimalus avaneb. Juba praegu saab valitsus suunata lastega peredele palju

Suur tänu! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Lauri Laatsi. Palun!

nende [ettekannete] puhul, mis puudutavad arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimist. Ma siiralt loodan, et Riigikogu juhatus pöörab sellele tähelepanu ja järgmine minister, kes tuleb oma valdkonnast rääkima,

tema juhitud ministeeriumi tegevuse eesmärk on vähendada Eestis ebavõrdsust, vaesust, tagada inimestele terve elukaare vältel mitmekülgne tugi ja kvaliteetne teenuse kättesaadavus. Siis tulebki rääkida vaesusest. 2022. aastal elas suhtelises vaesuses 22,5% ja absoluutses vaesuses 3,5% Eesti inimestest. Võrreldes 2021. aastaga kasvas absoluutses vaesuses elavate inimeste osatähtsus 2,1%. Suhtelises vaesuses elab umbes 300 000 inimest ja kui me paneme sinna juurde absoluutses vaesuses elavate inimeste arvu, siis on meil kokku inimesi, kes elavad vaesuses, 350 000.

keda see otseselt puudutab. Ka puudega eakad elavad meil suhtelises vaesuses. Mis puudutab puudega siis puudega inimeste sotsiaaltoetusi tõsteti viimati aastal 2019, kui ka Keskerakond oli valitsuses, ja see puudutas lastetoetust ehk puudega laste toetust.

puututud. See puudutab keskmise puudega inimesi, raske puudega inimesi ja sügava puudega inimesi. Need määrad ma võin ka ette lugeda: need on 12,79 eurot kuus, 26,85 eurot kuus ja 40,91 eurot kuus.

kui riiklik sotsiaalabikorraldus on puudulik, ja tõi välja ka puudused. Riigikontroll on välja toonud, et toimetulekutoetuse maksmises valitseb ebavõrdsus, praktikad on kohalikes omavalitsustes väga erinevad ja liialt on ka omavoli. Riigikontroll on riigi tegevuse suhtes väga kriitiline: riik pole ülesannete täitmisel käitunud korrektselt

Aga ma tahan rääkida veel ühest olulisest teemast ja see puudutab loomulikult meie pensionäre ja nende pensione. Ma toon välja ühe tõsiasja, mis juhtub järgmisel aastal, 2025. aastal, meie pensioniga. Reformierakond lubas, et keskmine pension jääb tulumaksuvabaks, see oli valimislubadus. Kahjuks on Reformierakond oma valimislubadust murdnud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et järgmisest aastast pensionär, kes hakkab saama keskmist pensioni, hakkab selle pealt tulumaksu maksma – 132 eurot aastas maksab riigile. Kas see on õiglane, kas see on korrektne, kui inimene on juba pensionil ja see pension on niigi tagasihoidlik, pehmelt öeldes? Kui Reformierakond koos oma koalitsioonikaaslastega, praeguse valitsusega ütleb, et tegelikult need lubadused, mis me andsime teile valimiseelsel ajal, enam ei kehti ja me kehtestame tulumaksu teie pensionidele ja te hakkate maksma – see loomulikult ei ole ilus. Ma kutsun veel kord valitsust ja ka Riigikogu liikmeid, kes kuuluvad koalitsiooni, vaadake see otsus üle ja palun muutke seda. Ma arvan, et ei ole veel hilja selle küsimuse juurde tagasi tulla. Nii et tõesti, hästi keeruline valdkond, hästi palju probleeme.Ma võin lihtsalt öelda, et kõik, mis puudutab toimetulekutoetust, kõik, mis puudutab toetusi ka linnaosas kuna päris pikalt sai tööd tehtud Mustamäel, on need teemad hästi lähedased, hästi valusad. Neid inimesi, kes igapäevaselt vajavad abi, on palju. Nii nagu ma juba ka kõne alguses ütlesin,

vaesuses elavate inimeste arv on tõusnud ja see on kurb. Nii et sotsiaal[kaitse]ministril on hästi palju tööd teha. Ma kahjuks ei ole veel tähele pannud, et selle aastaga oleks väga palju positiivseid muudatusi Jälgime, vaatame ja siis saame juba edasi otsustada. Aga jõudu ja jaksu tööl! Aitäh! Aitäh! Eesti 200 fraktsiooni nimel Irja Lutsar, Kolm minutit lisaks.

Sotsiaalvaldkond puudutab iga Eesti leibkonda ja iga Eesti inimest. Aitäh ministrile põhjaliku ettekande eest! Tahan puudutada kahte kõige olulisemat probleemi. Üks on vanemaealiste inimeste protsentuaalne suurenemine ning teine on sündimuse vähenemine.

Esiteks tahan mainida elanikkonna vananemist. Seda on sageli nähtud probleemina, kuna eakamad inimesed ei suuda enam töötada nii suure jõuga kui nooremad. Ning teiseks, paratamatult iga inimene kulub, mistõttu paljud tõsised haigused kimbutavad just vanemaid inimesi. See aga nõuab rohkem vahendeid, ka rahalisi, nii meditsiini- kui ka sotsiaalsüsteemile. Pole ju kellelegi uudis, et Eestis makstav rahvapension on Euroopa üks madalamaid, mistõttu on absoluutse vaesuse määr kõige suurem just eakate inimeste hulgas. Siiski on võimalik, et olukord paraneb, kuna järjest rohkem suundub pensionile inimesi, kes on kogunud nii esimesse kui ka teise pensionisambasse. Samas ei tohiks elanikkonna vananemist näha ainult riigile langeva järjekordse probleemina, vaid pigem võiksime näha seda võimalusena. Mul on kummaline kuulata, et enamikus arste või õpetajaid puudutavates ettekannetes tuuakse suurima probleemina välja just suur üle 60-aastaste perearstide või õpetajate osakaal, samas mainimata, et need inimesed saavad tõenäoliselt oma tööga hästi hakkama. Eakamatel inimestel on rohkem kogemust ning nende aktiivsest osalemisest riigielus võiks pigem kasu kui kahju sündida. Riigina võiksime me eakaid pigem positiivselt ära kasutada nii kaua kui võimalik, luues tingimusi, et nad saaksid soovi korral tööprotsessis osaleda, ja soodustades ennekõike võimalikult kaua ise hakkama saamist. Hooldusasutused on riigile, aga ka [eakale] ja tema perele kallid ning peaksid jääma olukorraks, kui teisiti enam ei saa. Teine probleem on viimaste aastate madal sündimus. Viimane pole siiski vaid Eesti probleem, vaid puudutab laiemalt kogu Euroopat. Eesti pole siin mitte kõige kehvem. Põhjuseid on kindlasti mitmeid: koroonapandeemia, mis takistas inimeste kohtumisi, või noorte inimeste hirm tuleviku ees, tingituna nii Ukraina sõjast kui ka kliima soojenemisest, või olukord, kus fertiilsesse ikka jõuavad väga väikese sündimusega põlvkonnad. Vähetähtis pole naiste haridus, aga ka ühiskonnaelus olulise rolli etendamise või maailma avastamise soov. Ka selles pole midagi halba. riigi rahaline tugi või pigem selle kadumine võib oma osa mängida, kuid see mõju on tunduvalt väiksem, kui arvatakse. Nii näiteks pole helde peretoetusega riikides, nagu Austria, Prantsusmaa ja Soome, sündimus sugugi kõrgem kui neis, kus sünnitoetused on suhteliselt tagasihoidlikud või olematud, nagu Ameerika Ühendriigid. Läbi ajaloo on madala sündimuse probleem maailmas uus. Siiani oleme aastatuhandeid võidelnud kõrge sündimusega, kuna maailm elas pidevas toidupuuduses. Tänu aastasadu kestnud pingutustele on lõpuks arenenud riikides sündimus langenud, kuid nüüd seisame uue probleemiga – madala sündimusega – vastastikku. Kuigi sündimuse langetamises mängisid rolli mitmed faktorid, nagu rasedusvastaste vahendite arendamine, naiste hariduse suurendamine, üldine tehnoloogia areng ja nii edasi, ei saa kuidagi eitada nõndanimetatud pehmete meetmete, nagu ühiskonna mõjutamine positiivse nügimise kaudu, Teisisõnu, väike pere on popp ideoloogia. Nii näiteks olid eelmise sajandi India populaarsetes teleseriaalides ja Bollywoodi filmides pered vaid kahelapselised. On ütlematagi selge, et telepered elasid elu, mida paljud India pered endale soovisid. Sellise pehme nügimisega vähenes tavaliste India perede suurus, ühtlasi tekkis võimalus sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Kas vastupidisel pildil oleks sündimust suurendav mõju, pole kahjuks teada, aga võiksime proovida. Seega, lisaks rahalisele panustamisele võiksime suurendada ka nõndanimetatud positiivset nügimist, mitte noorte naiste survestamist või ähvardamist või eakates süütunde tekitamist. Me ei saa tagada, et see mõjub, aga siiani kasutusel olnud meetmed, näiteks peretoetuste pidev suurendamine, on end praeguseks kahjuks ammendanud. Lisaks ministri juba mainitud rahalistele vahenditele peaksime muutma ka ühiskonna meelsust ja üldist suhtumist. Eakad inimesed pole ühiskonnale mitte koormaks, kellele tuleb pensioni maksta ja kes meditsiinisüsteemi koormavad, vaid eakad on ühiskonna vajalikud liikmed, kes sarnaselt noortele panustavad majandusse vastavalt oma võimetele. Samuti ei takista lapsed kellelgi enesearendamist ega oma elu elamist. Laste [saamise] ainukeseks põhjuseks pole vaid asjaolu, et meile peab keegi tulevikus pensioni maksma. Pered vajavad kindlustunnet, et vaatamata üksteisele järgnevatele kriisidele saame me nendega hakkama nii, nagu saime hakkama koroonaviiruse kriisiga. On vähetõenäoline, et kriisid maailmas kunagi ära lõpevad, seega julgustame noori laste sündimist edasi mitte lükkama. Igaüks teab, et lastest on rohkem rõõmu kui muresid. Mina tänan teid. Suur tänu! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Õnne Pillak, palun!

aitäh selle ettekande eest ja ka sellele järgnenud arutelu eest! Kõigepealt üks infokild, mille ma ümber lükkan – see puudutab puuetega laste toetuse tõusu. See tehti ikka siin Riigikogus, sest toonane valitsus, Keskerakonna juhatatud valitsus ei leidnud neid vajalikke vahendeid. Ja kui siin Keskerakond on täna mitmel korral ette heitnud, et täisealiste puudega inimeste toetused ei ole pikalt tõusnud, siis neil oli võimalus neid toetusi tõsta väga mitme aasta jooksul, kui oli ka majandustõus, ei olnud praeguseid keerulisi aegu, aga nad ei teinud seda. Ju siis olid Kuna siin probleemide lainega kiputakse ära uhtuma ka kõik see hea, mis inimeste heaks on tehtud, siis ma kasutan võimalust, et üle korrata, mida me oleme Eesti perede heaks viimasel aastal teinud, et probleemide kõrval jääks kõlama ka tehtu.Kõigepealt, lastega pered. Nemad said eelmisel aastal suurt tähelepanu perehüvitiste muutmise tõttu, mille tingis tõsiasi, et kiiruga kokku lepitud tõusud käisid Eesti maksumaksjatele üle jõu. Sellele vaatamata on peredele mõeldud hüvitised tõusnud. Eesti on perede rahalisel toetamisel helde.

ei ole me sellessamas tipus peredele pakutavate teenuste poolest. Seal me oleme hoopis pingerea tagumises otsas ja see viimane on minu meelest suur probleem. Kuid veel positiivseid muutusi. Eelmisest aastast muutus lapsetoetuse saajate ring. Kui senimaani said lapsetoetust 16–18-aastased, kes õppisid, siis eelmisest aastast saavad kõik kuni 19-aastased lapsetoetust. Suurenenud on vanemlusprogrammide riigipoolne toetamine, pakkumaks tugevamat õlga üksi last kasvatavatele vanematele. Me tõstsime elatisabi 100 eurolt 200 eurole.

Ma mäletan, et eelmises koosseisus me ühe kollektiivse pöördumise raames seda teemat arutasime ja [vastuseks] oma küsimustele ma sain hästi-hästi palju erinevaid põhjuseid, miks me ei saa hakata nendele vanematele maksma haigus- ja hooldushüvitist nende tegeliku sissetuleku järgi. Nagu näha, tahtmise korral on lahendused alati olemas, ja nii on ka siin läinud.

Ja positiivne on veel see, et alles hiljuti me siinsamas saalis võtsime vastu muudatuse, mis pikendab hooldushüvitise maksmist 14 päevalt 60 päevale vanematele, kes on oma haige lapse kõrval ja aitavad tal paraneda. Nüüd, hüpates elukaare teise otsa, viimase kahe aastaga on pensionid tõusnud kokku 222 eurot. Kui üle-eelmisel aastal oli 15 aasta kõige suurem pensionitõus ja keskmine vanaduspension tõusis kuus 105 eurot ehk 17,6%, 17,6%, siis sellel aastal jõudis keskmine vanaduspension 770 euroni kuus ja tõus oli 10,6%. Iga pensionitõus on vajalik, sest pensionärid on kõige suuremas vaesusriskis olev sihtgrupp. Me peame nende heaolu eest seisma. Soovist pakkuda suuremat hoolt ja tuge hooldusvajadusega inimestele sai ellu viidud hooldereform, mis küll otsustati eelmise Riigikogu koosseisu ajal, kuid hakkas kehtima eelmise aasta juulist. Vaatamata Vaatamata erinevate detailide üle vaidlemisele on ühes küll kõik ühte meelt: see oli vajalik reform, see on samm õiges suunas. Sellel aastal riik toetab hooldusreformi kokkucirca60 miljoni euroga ja sellele lisandub veel 33 miljonit eurot välisvahendeid, mis on mõeldud omavalitsustele kodus elamist toetavate teenuste arendamiseks ja eakatele teenusmajade rajamiseks. Me oleme rohkem tähelepanu pööranud – ja teeme seda ka järgmistel aastatel – puuetega inimestele, leidmaks võimalusi, kuidas neid ja nende lähedasi riigi poolt rohkem aidata nii teenuste kui ka rahaliste toetustega. Mõned näited. Suurenenud on laste rehabilitatsiooniteenuste rahastamine. Sel ja järgmisel kolmel aastal toetame harvikhaigustega lapsi kokku 20 miljoni euroga. Paranenud on abivahendite kättesaadavus selle tõttu, et on muutunud piirhinnad ja limiidid, loetelude tingimused. Need muudatused aitavad teha abivahendeid kättesaadavamaks, taskukohasemaks ja võimaldavad abivajadusest hoolimata inimestel võimalikult täisväärtuslikku elu elada.

Sotsiaalministeeriumil on ülesandeks välja töötada toetusmeetmete pakett, et nendel inimestel oleks maksumuudatustega lihtsam kohaneda. Ja lõpetuseks, mul on kahju, et siin saalis on vähe kolleege, aga küllap nad saavad stenogrammist lugeda või ekraani taga kuulata. Sotsiaalvaldkond on keeruline valdkond ja me põllul on hulk inimesi, kes ei saa igapäevaselt hakkama ega suuda iseenda heaolu tagada. Ma tean, et me ei ole alati sama meelt, kuid samal ajal ma soovin väga, et kui me neid neid vaidlusi siin peame, siis arvestame eelkõige nende inimeste vajaduste, toimetuleku ja vaimse tervisega. Püüame leida koos parimaid lahendusi, mitte lihtsalt tuliselt vastanduda. Keskendume lahendustele ja seejuures peame ka silmas riigi rahalist võimekust. Ma usun, et kui me seda teeme, siis koos me suudame rohkem ja paremini leida riigi tuge inimestele, kes seda vajavad. Aitäh! Suur tänu! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Helmen Kütt, palun!

Suur aitäh selle ülevaate eest! Kohe alguses võib öelda, et selle ministeeriumi ja selle ministri laual on elukaare algusest kuni lõpuni kõik see, mis puudutab inimesi – nii abivajajaid kui ka pereliikmeid –, ja selle tõttu on väga keeruline kaheksasse minutisse ära mahutada kõike seda, mida tahaks öelda ja mis vääriks esiletoomist. Nagu sotsiaalkaitseminister märkis, on Sotsiaalministeeriumi kahest erinevast tulemusvaldkonnast strateegias "Eesti 2035" tema vastutusalas heaolu ja tulemusvaldkond ning sotsiaalkaitse alla kuuluvad laste ja perede, vanemaealiste ja sotsiaalhoolekande programmid, aga ka Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumiga jagatav võrdse kohtlemise ja töö valdkond. Strateegia eesmärgiks ei saagi olla midagi muud ega vähemat kui vähendada Eestis ebavõrdsust ja vaesust, tagada inimestele terve elukaare vältel mitmekülgne tugi ja kvaliteetsete teenuste kättesaadavus. Nagu eelkõnelejad alustasid lastekaitse teemadel, on välja töötatud ehk valminud lastekaitseseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus. Laste heaolu suurendatakse eri valdkondade tihedama koostöö ja lastekaitsetöö kvaliteedi parandamise abil.

"Eesti 2035" üks eesmärkidest on, et rahvaarv püsib Eestis stabiilsena, ja ma arvan, et siin saalis ei ole ühtegi inimest, kes arvaks teisiti. Lihtsalt lähenemisteed

Lastega leibkondadest on suhtelises vaesuses jätkuvalt kõige rohkem üksikvanema leibkondi ja sellest tulenevalt suurendati 2024. aasta algusest elatisabi, tõusis ka üksikvanema toetus. Kui

eelkõnelejad tõid välja ka selle, et tihti vaadatakse vanust ja vastandatakse, selle asemel et

toodi välja vanus. Need inimesed, kes täna on tööturul – hea ametikaaslane Irja Lutsar sellel ka peatus –, on hindamatu väärtusega. Nende panus tervishoius, hariduses, sotsiaalhoolekandes, omastehoolduses on nii suur, et seda on raske sõnadesse panna. [Probleemiks on] jätkuv suur hoolduskoormus, omastehooldajate teemad. Hooldereform oli õige, oluline ja 30 aasta suurim rahaline toetus omavalitsustele selleks, et

ja nägemus, milleni soovitakse jõuda, on väga oluline, ja see võiks olla ja peakski olema nagu teekaart ja erakondadeülene dokument. Mõistagi on aeg-ajalt vajalik strateegia üle vaadata, seda vajadusel muuta, sest elu on kiires muutuses.

See mõte võib kõlada küll liiga pateetilisena, kuid uskuge, head kolleegid, et inimesena, kel on sotsiaalvaldkonnaalane haridus, kes on töötanud kohalikus omavalitsuses ligi 20 aastat, algatanud Riigikogu sotsiaalkomisjonis mitmeid eelnõusid ja koos heade

Ja veel. Kohalikus omavalitsuses töötavad haritud ja oma igapäevast tööd hästi tegevad spetsialistid, kes iga päev otsivad ja leiavad ning pakuvad lahendusi abivajavatele inimestele elukaareüleselt. Inimeste elukohast ei peaks ega tohiks sõltuda vajaliku teenuse kättesaadavus. Täna see kahjuks sageli nii on ja mitte alati pole siin probleemiks rahaline võimekus, vaid prioriteetide seadmine ningkoostöö maakonnas, aga võib-olla ka mitme maakonna ülene koostöö. Oleme kriitilised, oleme nõudlikud, kuid ärme unusta ega pisenda tehtut. Ja tehtud on nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste poolt nii mõndagi. Edu meile kõigile nende strateegiliste eesmärkide elluviimisel ja kui vaja, siis ka muutmisel ikka selleks, et ebavõrdsus oleks väiksem või üldse kadunud ja et inimesed oleksid Eestis elades ja töötades õnnelikud. Aitäh! Suur tänu! Fraktsioonid on kõnelenud.

Saame minna teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Varro Vooglaiu ja Kalle Grünthali 13. mail 2023 esitatud arupärimine B-kategooria sõiduki juhtimise lubade ulatuse kohta, arupärimine numbriga 327. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kõigepealt tutvustama

See arupärimine sai esitatud 13. mail mitte sel aastal, vaid eelmisel aastal, nii et veidi üle aasta tagasi. Aga kuna tegemist on sellise küsimusega, mis ei ole otseselt päevakajaline, siis ei ole ka kohatu seda praegusel hetkel käsitleda. Arupärimise taustaks on meie veendumus, et sarnaselt mitmetele teistele Euroopa riikidele, näiteks Itaaliale ja Prantsusmaale, võiks ka Eestis võimaldada seda, et kui isikul on B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus ja võib-olla ka teatav hulk staaži, siis ta võiks ilma eraldi A-kategooria sõiduki juhtimise õiguseks eksamit tegemata tegemata liikluses osaleda kuni 125-kuubikulise rolleriga. Ma ei olegi tõtt-öelda aru saanud, miks Eestis ei ole see lubatud, samal ajal kui Lõuna-Euroopa riikides on lubatud. Kui otsida neid põhjendusi, tuua esile neid põhjendusi, mis õigustaksid ka Eestis sellise lahenduse kasutusele võtmist, siis ilmselgelt võimaldaks see inimestel eriti linnas kiiremini liigelda, sest rolleriga pääseb igale poole kiiremini – see on fakt –, nagu rattagagi, kui on ummikute aeg. Kui inimesed kasutaksid rohkem rollereid auto asemel, siis see tekitaks vähem ummikukoormust, ei panustataks nii palju ummikute tekkimisse. Kindlasti see vähendaks ka parkimiskoormust, sellepärast et arusaadavalt rollerid võtavad palju vähem ruumi kui autod. Kindlasti see vähendaks heitmekoormust, sest pisikesed mootorid ei väljuta nii palju heitgaase. Kuna rollerid on väga palju kergemad kui autod, siis need kahjustaksid vähem teid. Ja kindlasti ei ole väheoluline ka see, et kütusekulu on palju väiksem, kui autoga liigeldes. Samal ajal rolleri juhtimine ei nõua mingisuguseid erilisi oskusi, seal ei ole isegi käiguvahetust teatavasti, see on automaatkastiga või variaatoriga. Need inimesed, kellel on B-kategooria luba olemas, on vastava kategooria juhtimisõigust omandades juba läbinud autokooli, sooritanud eksamid ja tõendanud sellega, et nad tunnevad liiklusreegleid

mõnes mootorrattaid ja ka rollereid müüvates kauplustes ja küsinud, kuidas teil on näiteks nende 125cc rollerite müügiga, siis ma olen kuulnud, et nad ütlevad, et ega me neid praktiliselt ei müü, sellepärast et need inimesed, kellel A-kategooria luba ei ole, nendega sõita ei saa. Aga kui inimesed teevad A-kategooria juhtimisõiguse eksami, siis nad ostavad juba midagi suuremat, päris mootorratta, 650cc või 350cc või midagi sellist. Nii et põhimõtteliselt selline kahe vahele jääv toode, aga samas Lõuna-Euroopa riikides väga levinud.

Suur tänu! Ja nüüd ongi meil suurepärane võimalus saada kahele olulisele küsimusele väga selge ja konkreetne vastus. Palun Riigikogu kõnetooli auväärt kliimaministri, hea kolleegi Kristen Michali. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Austatud arupärijad, austatud Riigikogu liikmed! Mul on küll kolm küsimust kirjas, aga ju need on kuidagi kokkupandavad. Vastan siis arupärimisele, mille on esitanud Varro Vooglaid ja Kalle Grünthal ja puudutab see B-kategooria juhilubasid. Ja nagu arupärija ütles, siis jah, loen küsimuse ette ja siis vastan, nii on lihtsam jälgida.Esimene küsimus, esimesed kaks küsimust on alljärgnevad. Esiteks: "Pidades silmas, et mitmetes Euroopa Liidu riikides on B-kategooria juhiluba omavatel isikutel õigus juhtida ka 125 cc rollereid, siis kas Teie hinnangul võiks ka Eestis teha liiklusseadusesse vastava muudatuse?" Teine: "Kui sisuliselt pooldate sellise muudatuse tegemist, siis kas peate võimalikuks algatada vastavasisuline eelnõu, mis võiks, oma tehnilise iseloomu tõttu, saada erakondadeülese toetuse?"Ja vastus. Kliimaministeeriumis on käsil liiklusseaduse muudatuse väljatöötamine, millega lubatakse B-kategooria juhtimisõigusega juhtida A1-alamkategooria mootorratast tingimusel, et isik on omandanud B-kategooria juhiloa vähemalt kaks aastat See tähendab, et isikul on olnud esmane juhiluba [vähemalt] kaks aastat ja pärast seda juhiluba [vähemalt] kaks aastat. Ja ta on autokoolis läbinud kursuse, mille käigus omandas A1-kategooria mootorrattaga ohutud sõiduvõtted.Eelnõu kohaselt riiklikke eksameid pärast autokoolis vastava kursuse läbimist sooritama ei pea ning esialgu on läbitava kursuse mahuks planeeritud 10 tundi. A1-kategooria alla kuulub mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 kuupsentimeetrit ja võimsus ei ületa 11 või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kilovatti kilogrammi kohta, samuti sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline sõiduk, mille mootori võimsus ei ületa 15 A1-kategooria mootorrattaga sõitmine erineb juhtimisvõtetelt oluliselt B-kategooria autoga sõitmisest ja kiiruse poolest ka AM-kategooria mopeediga sõitmisest, siis tuleks juhtimisõiguse saamiseks läbida autokoolis kursus A1-kategooria mootorrattaga ohutute sõiduvõtete omandamiseks, peale mida kannab Transpordiamet andmed kursuse läbimise kohta liiklusregistrisse, mille kande alusel tõendatakse isiku õigust juhtida A1-kategooria mootorsõidukit B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigusega. Tegemist oleks siseriikliku erandiga ehk selle alusel ei kanta juhiloale A1-kategooria juhtimisõigust ega ei ole võimalik juhtida A1-alamkategooria mootorsõidukit teistes liikmesriikides. Välisriigis A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimiseks peab isik olema omandanud liiklusseaduse § 100 lõikes 3 kehtestatud nõuete kohaselt mootorsõiduki juhi kvalifikatsiooni ehk isikul on vaja läbida autokoolis täienduskoolitus mahus vähemalt 10 teooria- ja 10 sõidutundi ning sooritada Transpordiameti liiklusteooria- ja sõidueksam. Kolmas küsimus: "Milliseid muid meetmeid kliimaministrina kavandate selleks, et vähendada autode kasutamist ning milliseid taskukohaseid alternatiive inimestele liiklemiseks pakute?" Vastus. Autostumise vähendamiseks töötatakse välja vastavalt Vabariigi Valitsuse 2023–2027 tegevusprogrammile rattastrateegia, mille eesmärk on parandada rattaga liikumise ja selle parkimise võimalusi ning tagada senisest suurem jalgratturite ohutus igapäevases liikluses. Selle rakendamiseks on välja töötatud suurlinnadele Tallinn, Tartu ja Pärnu ning neid ümbritsevatele omavalitsustele jalgrattateede põhivõrkude ehitamise ja rattaparkimisvõimaluste parandamise toetuse andmise tingimused. Mai keskel kinnitasime käskkirjad, kus eraldatakse Euroopa Liidu toel Pärnu linnale 12 miljonit eurot, Tartu linnale pea 14 miljonit eurot jalgrattateede rajamiseks. Koos linnade omafinantseeringuga investeeritakse liikuvuse säästvamaks muutmiseks ligikaudu 37 miljonit eurot. Pärnu linnas rajatakse toetuse abil jalgrattateed praegu ehitatavale Raba–Laia tänava sillale ning Raba, Pargi, Aia, Esplanaadi ja Supeluse tänavale. Tartu linn kasutab toetust rattateede ehitamiseks Tähe, Tähtvere, Tuglase, Õnne, Kastani, Laia, Jakobi, Riia ja Turu tänavale ning Vabaduse puiesteele. Samuti rajatakse rattatee Sõpruse sillale. Rekonstrueeritakse ka kaks ristmikku ning ehitatakse valmis Võru tänava "Pargi ja reisi" parkla ning Lõunakeskuse liikuvuskeskus. Tartu ja Pärnu investeeringute kavad on kinnitatud, Tallinna investeeringute kava kinnitatakse meile teadaolevalt suvel 2024. Avatud on taotlusvoor Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondadele. Lisaks viiakse vastavalt Vabariigi Valitsuse tööplaanile ellu liikuvusreform Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi juhtimisel ja sünkroniseeritakse erinevad transpordiliigid ning arendatakse nõudepõhist liikuvust, mis omakorda vähendaks inimeste vajadust isikliku autoga liigelda. Ma tänan arupärijaid selle printsiibi tutvustamise eest. Sellega ma olen täitsa nõus, et väiksemad transpordi[vahendid] on säästlikumad ja rattaga

Suur tänu! No rõõm on näha, et asi liigub õiges suunas, see on positiivne. Võib-olla see lahendus, mis mina pakkusin, oleks veel lihtsam, aga ma arvan, et [pakutav] on selline vahepealne variant, mida tuleks ka tervitada. Aga selguse huvides ma küsiksin teie käest seda. Te selgitasite, et kui inimene läheb autokooli B-kategooria lube tegema, siis ta võib lisaks teha 10 tundi selle A1-kategooria kaherattalise sõidukiga ja siis saab lisaks siseriiklikult võimaluse seda kasutada B-kategooria lubadega. Aga kuidas nende inimestega jääb, kellel on juba B-kategooria load, nad on juba autokoolis käinud ja võib-olla 10 või 20 aastat B-kategooria lubasid kasutades autot juhtinud? Kas nemad saavad siis lihtsalt minna ja mingi 10 tundi teha ja

Aitäh! Austatud minister! Jalgrattaga sõites ei ole vaja teha mingeid lube ega koolitusi, samas meil on iga aastaga aina rohkem rattureid tänavatel, ka nooremaid rattureid, mis on igas mõttes positiivne. Aga samas, kas te olete mõelnud ka selle peale, kuidas saaks [arendada]

Aga me tegelikult meediast võime lugeda, et on kavatsus kitsendada B-kategooria lubadega antud juhtimisulatust, ja nimelt eakate osas. Kas oskate seda kuidagi kommenteerida? On see mingi plaan või on see lihtsalt meedias ülespuhutud mingisugune ažiotaaž selle teema ümber? Aitäh! Kõigepealt, teie fantaasialend on teie isiklik, mina kirjeldasin kastirattaga sõitmist. Olgu see ära öeldud. See, mis teil fantaasias tööle läks, on teie voli. Aga kui tulla selle juurde, mis puudutab tervisetõendit ja eakaid juhte, siis tervisetõendite süsteem erinevate osapoolte poolt ülevaatamisel. Liikluskomisjonis on sellel teemal ka nõu peetud ja kokkulepe on, et Sotsiaalministeerium tuleb ettekujutusega, kuidas tervisetõenditega tulevikus toimetada, et mis tahes keerulisemate terviserikete või situatsioonide puhul oleks selge, kas see võib mõjutada ka juhtimist, kuidas juhtimisõigus peatub mingite juhtumite korral, kas või liiklusõnnetuse puhul ja nii edasi.

Aga jah, seda arutatakse.Ent mis puudutab vanemaid inimesi, siis ei ole arutatud seda, et see kuidagi vanuse alusel käiks, pigem eeskätt just tervisehinnangute alusel. Seda on arutatud. Aga veel kord, see tuleb Sotsiaalministeeriumist, mitte Kliimaministeeriumist. Aitäh!

Aga kui ma maanteel sõidan, ja sõidan seal praktiliselt iga päev, siis ma näen, kuidas kihutavad minust mööda noored – ja mitte ainult mehed, vaid ka naised –, 120, 130 rauas, teevad ohtlikke manöövreid. No ma arvan, et oma arstitõendid saavad nad kätte ilma igasuguste probleemideta. Kas küsimus ei ole pigem selles, et meil on liiga nõrk liiklusjärelevalve, mitte selles, et meil kusagil üle 70‑aastased juhid muutuvad äkitselt üleöö ohtlikuks? Aitäh! Need on mitu erinevat nüanssi,

kiiruskaamerad, mis tegelikult hoiavad maanteedel toimetamist vaos. Kindlasti on ka politseil seal seesama roll. Kui politseivärve on näha, siis on liiklus tihtipeale rahulikum, nagu öeldakse, politsei ise rahustab liiklust. Nii et eks see on kombinatsioon mitmest [tegurist] ja üks tingimata ei tingi teist. Nagu vanus ei tingi tingimata tarkust, ei tingi see ka tingimata võimetust liikluses osaleda. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Head kolleegid, oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Aitäh kõigile, kes panustasid! Läheme järgmise arupärimise juurde, milleks on Riigikogu liikmete Lauri Laatsi, Aleksei Jevgrafovi, Aleksandr Tšaplõgini, Anastassia Kovalenko-Kõlvarti, Vadim Belobrovtsevi ja Andrei Korobeiniku 17. jaanuaril 2024

elamufondi, mis on Nõukogude ajal ehitatud. Seda elamufondi on meil päris palju, väljakutse on päris suur. Ma arvan, et see on igati õige, et need majad tuleb korda teha. Tuleb püüda seda teha, aga siin on loomulikult ka palju takistusi. Esiteks, kui me räägime tähtaegadest, mis on Euroopa võtnud ja mis Eesti on üle võtnud, siis 2050. aastaks me peaksime

Aga samas tekib küsimus, mis raha eest seda tehakse, missugused kohustused inimesed peavad võtma, kuidas pangad võiksid appi

kui korteriühistu teeb otsuse, et ta soovib hakata maja renoveerima, siis tihtipeale pangad ütlevad, et vabandust, aga kuna see maja

Teine küsimus, mis on hästi oluline ja millega me oleme ka kokku puutunud. Meil on olemas piirkonnad, kus majad on pooltühjad. Need on majad, mida tegelikult on võib-olla liiga keeruline renoveerida ja ei ole ka mõistlik renoveerida. Need majad ongi väga halvas olukorras. Kas riigil on nende osas mingi plaan, kuidas inimesi aidata? Ja üleüldiselt, kui me vaatame seda korterelamute arvu, neid on 14 000, isegi enam,

teema on oluline, teema puudutab hästi paljusid inimesi. Kui vaadata praegu ka europarlamendi valimiste debatte, siis minu arust mitte ühtegi debatti ei ole, kus seda teemat ei ole puudutatud. Järelikult see on väga oluline teema. Aitäh!

Austatud juhataja, austatud arupärijad, austatud Riigikogu liikmed! Nüüd vastan arupärimisele 592, mis puudutab, nagu juba tutvustatud, Eesti elamufondi ja selle renoveerimist. Loen küsimuse ette ja vastuse, nagu tavaks on. Esimene küsimus: "Ambitsioonika plaani kohaselt on Eestis kavas renoveerida 14 000 kortermaja. Praeguse renoveerimistempo juures kulub selle eesmärgi saavutamiseks aga umbes 70 aastat. Millised on valitsuse plaanid ja strateegiad selle tempo kiirendamiseks, et tagada kiirem ja tõhusam renoveerimisprotsess?" Vastus. Eesti eesmärk on renoveerida suurem osa hoonefondist 2050. aastaks ning vähendada elamute primaarset energiatarbimist 16% võrra aastaks 2030. Oleme kavandanud tempo kiirendamist järk-järgult, et turg, ehitajad, projekteerijad, konsultandid jõuaks kohaneda ega tekiks hinnaralli ja kvaliteediprobleemid. Hetkel on renoveerimise valdkonnale spetsialiseerunud veel liiga vähe ettevõtteid. Tehaselise rekonstrueerimise pilootprojektiga õnnestus valdkonda tuua näiteks puitmajatootjad. Järgmiste sammudega soovime renoveerimisturule tuua rohkem üldehitusettevõtteid. Eeldused tempo kiirendamiseks on esiteks ühtlane rahastus, teiseks keskne hankimine ehk riigi tugi korteriühistutele töövõtjate hankimisel. Paariks aastaks on elamutoetusteks piisav rahastus tagatud. Järgmiste toetustega pakume korteriühistutele rohkem tuge hangete korraldamisel. Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia valmis aastal 2020, see on saadaval Kliimaministeeriumi veebilehel. Renoveerimiskavas, mida uuendame 2025. aasta lõpuks, on peamine, esiteks, täpne ülevaade kogu hoonete fondist, just majade energiatarbimisest ja seisukorrast. Selleks töötame 2025. aasta lõpuks välja reaalaja energiamärgise, mis viib kokku energiatarbimise kaugloetavad andmed ehitise andmetega. Teiseks, reaalaja energiamärgise andmed tuleb viia seosesse hoonete elanike toimetulekuga, täpsemalt energiaostuvõimekuse andmetega. Selle järgi saab tuvastada hooned, mille renoveerimiseks on abivajadus kõige suurem. Edaspidi on ka Euroopast tulenev rahastus suunatud eelkõige energiakuludest enim mõjutatud inimeste hoonete renoveerimiseks. Kolmandaks, kavas tuleb välja tuua moodul‑ ja tööstuslike lahenduste edendamine ehituses ja hoonete renoveerimises, milles oleme juba näidanud head rahvusvahelist eeskuju. Peagi valmivad tänu riigi toetusele 20 tehaseliselt rekonstrueeritud kortermaja. Tänu sellele pakuvad meie ettevõtted sarnaseid lahendusi ka näiteks Saksamaa turule. Ja neljandaks, kavaga tuleb esitada väga konkreetne tegevusplaan, mahud ja info rahastuse kohta erinevate hoonetüüpide rekonstrueerimise suunamiseks aastani 2050. 2050. 2028. aasta lõpuni käib 16 miljoni euro väärtuses teadus‑ ja arendustegevus. Selle hulka käivad uuringud, tehnoloogiaarendus, pilootprojektid, juhendid, digitööriistad ja palju muud programmist LIFE IP BuildEST, mille kohta on täpsemalt Kliimaministeeriumi koduleheküljel BuildEST märksõna all. Lähiaastate rahastusest ka paar sõna. Korterelamutele on kasutusel 330 miljonit eurot toetusraha. 2023. aastal oli 80 miljonit, 2024. ehk sel aastal on 160 miljonit, 2025. aastal 90 miljonit. 25 miljonit on spetsiaalselt Ida-Virumaale sealse renoveerimise hoogustamiseks ning väikeelamutele lisaks 28 miljonit. Täpsemad tingimused selle viimase kohta on KredExi lehel. Tulevased rahastusvõimalused. Euroopa Liidu poolelt, nagu juba küsitud, on tulemas kliimameetmete sotsiaalfond ja kliimaseaduse kokkulepetest sõltub CO2kvoodi müügi tulude jagunemine. Alustame ka uue struktuurifondide perioodi läbirääkimisi. Teine küsimus: "Kuidas kavatseb valitsus pakkuda lahendusi, et toetada neid kogukondi, kellel on suurim vajadus, kuid väikseim võimekus renoveerimist rahastada?" Vastus. Esmalt on see tasakaalustamise küsimus. Ühest küljest tuleb renoveerida rahaühiku kohta võimalikult palju maju, et saavutada pikaajalisi eesmärke, teiselt poolt on teatud majade elanike toetusvajadus väga suur. Näiteks Ida-Virus rakendame puuduliku rekonstrueerimisturu käivitamiseks vastavalt koalitsioonileppele erakordselt kõrge toetusmääraga toetuse: 70%. See on lühiajaliselt oluline, aga pikaajaliselt ei ole jätkusuutlik. Siiski, ka selle määra puhul ei ole näha loodetud aktiivsust toetuse kasutamisel. Korterelamute puhul on inimeste rahaline võimekus ja kinnisvara väärtus piirkonniti kokku langenud. Seetõttu on abiks toetusmäärade erisused: Tallinn ja Tartu 30%, nende lähialad ja tugevad tõmbekeskused 40% ning kaugemad piirkonnad 50%. 2023. aasta taotlusvooru toetuse saajatest paikneb üksnes 4% Tallinnas ja Tartus. Väikeelamutel on toetusmäärade jagunemine sarnane. Selge turutõrge on väikeste kortermajade – see on kuni 18 korterit – puhul, kus pakume 10% kõrgema määraga toetust, aga kuni 50%. Piirkondlikke turutõrkeid aitab leevendada riigi rekonstrueerimiskäendus ja ‑laen, mis käib KredExi kaudu. Lähiaastateks planeeritav kliimameetmete sotsiaalfond Eesti jaoks erinevatele meetmetele kogumahuga 186 miljonit eurot peab olema suunatud energiaostuvõimetutele leibkondadele. Seega tuleb edaspidi veelgi enam omanike toimetulekut hinnata. Suve lõpus avanevas korterelamute 160 miljoni euro toetuse taotlusvoorus broneerime piirkondadele toetusraha vastavalt hoonete arvule, kinnisvara väärtusele ja inimeste toimetulekule. Oleme jätkanud 2,6 miljoni euro mahus iga-aastast lasterikaste perede kodutoetust ehitamiseks ja renoveerimiseks, mis on ette nähtud vähemalt kolmelapselistele peredele sissetulekuga iga inimese kohta kuni 450 eurot. Kolmas küsimus: "Paljud Nõukogude ajal ehitatud kortermajad vajavad mitte ainult kosmeetilist uuendust, vaid täisrenoveerimist. Samuti on maapiirkondades palju maju, mille korterid on väga odavad ja seetõttu ei kvalifitseeru pangalaenudele. Millised erilahendused on valitsusel plaanis välja töötada nende olukordade lahendamiseks?" Vastus. Turutõrkepiirkondade jaoks on riiklik rekonstrueerimislaen Euroopa Liidu struktuurifondidest ja korterelamute rekonstrueerimislaenu käendus. Täpsem info on KredExi koduleheküljel. Nõukogude-aegsete korterelamute suuremahuliseks terviklikuks renoveerimiseks edendame tehaselise renoveerimise tehnoloogiat. Oleme järgmistes taotlusvoorudes sellele broneerinud 30 miljonit eurot, paarkümmend maja on juba valmis või valmimas. Neljas küsimus: "Arvestades, et Eesti majandus on viimastel aastatel langenud ja tööpuudus suurenenud, on paljudel inimestel puudunud kindlustunne võtta pikaajalisi laene. See teeb korteriühistutele renoveerimisprojektide alustamise ja kokkulepete saavutamise keeruliseks. Kuidas kavatseb valitsus suurendada inimeste kindlustunnet ja toetada neid renoveerimisprojektides, eriti majandusli[kult] keerulistel aegadel?" Vastus. Inimesed soovivad jätkuvalt väga aktiivselt renoveerida. Aasta tagasi taotleti 80 miljonit eurot ära tööpäeva jooksul. Jätkuvalt renoveeritakse hooneid ka ilma toetuseta ehk üksnes laenurahaga. Suurem probleem, nagu varem juba mainitud, on Ida-Virumaal, kus inimestel on suur huvi hoonete korrastamiseks, kuid kogemusi [ei pruugi] olla ja seetõttu peame rohkem panustama teadlikkuse tõstmisele, mida teeme koostöös omavalitsuste ja KredExiga. Protsessid on alustajate jaoks küllalt keerulised. Sel põhjusel oleme Ida-Virusse suunanud eraldi ja eritingimustel toetusraha ning teeme seal intensiivset teavitustööd. Samuti edendame valdkondlikku teadus‑ ja arendustegevust programmis LIFE IP BuildEST, kus osaleb 17 partnerit üle Eesti. Selle eesmärk on erinevate ehitiste omanikele teha renoveerimisprotsessi juhtimine võimalikult lihtsaks: juhendid, ehitusvigade analüüs, tüüplahendused, digitaalsed tööriistad, valdkondliku pädevuse kasvatamine, renoveerimistehnoloogia arendamine.

Hea ettekandja! Mina lootsin neljanda küsimuse juures, et te vastate, et keerate tagasi tulumaksureformi ja jätate automaksu ära. Aga paraku seda me teie suust ei kuulnud. Mainisite ära, et 2023. aastal on KredExi poolt eraldised korteriühistute renoveerimiseks, 2024. aastal, 2025. aastal ka, kokku summas, kui ma nüüd õigesti mäletan, üle 300 miljoni.

Ma ei nimetaks rahavooru avanemist suve lõpus või sügise alguses kuidagi takerdumiseks. Ettevalmistusi mis tahes raha kasutamiseks on ju vaja teha. Kui turule on tulemas tõepoolest väga palju raha renoveerimiseks, siis selleks, et oleks tagatud selle rahakasutuse sisuline kvaliteet,

siis kui me tahame need hooned korda saada, tahame sellesse panustada, turul seda tööd tellida, [tahame,] et seda tööd tekiks juurde, ka tehaselist tööd, siis ühtlane raha andmine sellele turule kindlasti aitab sellele kaasa. See on isegi olulisem kui see, millal mõni voor avaneb.

me kõik vaatasime "Pealtnägijat", kes ei vaadanud, saab seda hiljem järgi vaadata. Juba väiksemate renoveerimistoetuste puhul on üleval mingeid kahtlusi, millele vähemalt ajakirjanduslikul käsitlusel kohe vastust ei olnud. Ehk siis õiguskaitseasutused saavad oma menetluses nendele küsimustele vastused. Aitäh! tekib. Aitäh, härra istungi juhataja! Härra minister! Sa rääkisid oma vastuses ka inimestest, kes on energiavaesuses, kes ei jaksa kõrgete energiahindade juures kütte ja valguse ja muude olme jaoks vajalike energiakulutuste eest tasuda. Aga tänane praktika on viinud selleni, et kui neid maju soojustatakse, renoveeritakse, siis kommunaalarved kasvavad. Küttearve küll väheneb, aga laenumakse koos intressiga tuleb sinna juurde ja see nii-öelda remondifondi summa teeb asja kokkuvõttes inimeste jaoks kallimaks. Soojaettevõtjad on hakanud rääkima ka nii-öelda võrgutasulaadsest

ja seda [soovitakse] tulevikus toetuste jagamisel arvestada. Need kriteeriumid tulenevad inimeste sissetulekust ja neid on võimalik hinnata. Need tuleb lihtsalt toetuste mehhanismi sisse panna. See ei puuduta renoveerimise tõhusust.Renoveerimise tõhusus,

See tähendab seda, et küttekulud, energiakulud on paremini kontrolli all, rääkimata ühiskondlikust kasust sektoris, mis võib-olla on keerulises olukorras. Tekib täiendavaid töökohti, ühiskond kasutab energiat paremini, energiavõrgud on mõistlikumalt dimensioneeritud, Ma soovitan võib-olla veidi tõsisemate allikatega tegeleda, mitte sotsiaalmeedia uudiste õnge langeda. Üldiselt ikkagi renoveerimise eesmärk on pakkuda paremat elukvaliteeti ja renoveerimise elukaare

see on sundkorras inimestele peale surutud kulutuste juhtimine, inimesed ei saa enam ise otsustada. Ühesõnaga, kas Ühesõnaga, kas kinnitate või lükkate ümber: kas see on sundrenoveerimise kohustus või on see lihtsalt, ma ei tea, mingisugune muu eufemism? Aitäh! Aitäh! Jah, ma tean, et meil on siin maailmavaateline erimeelsus. Teie jaoks oli vaktsineerimine ka sundvaktsineerimine. Veel kord, see on teie nägemus asjadest. Mina arvan, et kui ma oma kodu korda teen, elan paremini, seal on parem kliima, ma juhin kulusid paremini, siis ma teen seda üldiselt enda jaoks, mitte kellegi teise jaoks. Kui te tunnete, et te korrastate oma maja, kus iganes te ka ei ela, või korterit kellegi teise jaoks, ju te siis nii tunnete. Ega mina seda tunnet ei saa väärata. Mina teen oma kodu korda ikkagi eeskätt enda jaoks.Ütleme nii, kui keegi aitab mul seda teha erinevate projektide abil, teha renoveerimise ja muude võimaluste abil, siis ma kindlasti hindan seda. Üle Eesti tuleb tõesti pingutada selle nimel, et me suudaksime mõistlikku tempot hoida. Lõppkokkuvõttes on meie hoonete fond ju paljudes kohtades, nagu arupärijate esindaja mainis, amortiseerunud, ongi vaja inimestel aidata kodud korda teha, need majad korda teha. Nii või teisiti on vaja maju remontida, kodusid on vaja remontida, lõppude lõpuks on vaja linnades näiteks bussid uute vastu vahetada. See ei ole kellegi teise jaoks tegemine, küll me ikka iseenda jaoks seda teeme. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja! Härra minister! Kolleeg Laats lootis, et saalis tuleb debatt. Nii ma mõtlesin, et kuigi härra eesistujale selle küsimuse puudutamine ei meeldi, aga kuna ta tundus mõnevõrra uniseks muutuvat, siis ma tema vererõhu tõstmiseks ütlen, et siin saalis tõepoolest on vähe inimesi koalitsioonist: mitte kedagi peale istungi juhataja. Nii et see, kui nad pärast ütlevad, et nad kuulasid tähelepanelikult … Kuulamine kahtlemata on debatis oluline, aga debatis on siiski oluline [teada saada] ka inimeste arvamusi. Nii et kui keegi nüüd kuulab, siis mina küll tunnen rõõmu, kui keegi tuleb ka oma arvamust avaldama.Ministrit kiidan selle eest, et on hea, kui mõned asjad öeldakse otse ja lihtsalt välja. Ja sada protsenti nõustun, nagu te ütlesite siin viimasele küsimusele vastates, et meil on maailmavaateline eriarvamus. Tõepoolest, ja mitte ainult rohepöörde osas, vaid neid küsimusi on terve hulk. Seda võib-olla tasub vahepeal välja öelda, kuigi ma usun, et enamus inimesi saab sellest ise ka aru, et meil on maailmavaatelisi eriarvamusi väga erinevate teemade puhul.Nüüd mõned asjad tänasest küsimuse käsitlusest. See jutt, et oluline on ühtlane rahastus, keskne hankimine ja me teeme plaani kuni aastani 2050, on on kuidagi loosungina võib-olla kõlav, kui seda niimoodi säravalt siin esitleda, aga seda on maailmas palju katsetatud. Kui on keskne planeerimine, keskne hankimine, keskne rahastus, siis [on] inimesi, kes keskselt seda kõike teevad, aga [muu] ilmarahvas vaatab, et huvitav, neil jälle rahastati, mul ei rahastatud, neil on elu parem, kes keskselt planeerisid, aga mul on nii, et pean kuidagi toime tulema. Kommunismi ehitamise laadseid loosungeid

mööda Euroopat käiakse ringi, käiakse koos, arutatakse, kust leida raha kaitsevõime parandamiseks. Ma olen ka siin erinevates vestlustes esile toonud seda, et aasta või natuke rohkem tagasi lepiti kokku, et [hangitakse] miljon mürsku Ukrainale, ja siis aasta hiljem tunnistati, et miljonit mürsku ei suudetud toota. Pudelikork saadi küll kokakoola pudeli külge. Minu arust selle majade soojustamisega on natukene sama teema: teeme keskse kliimameetmete sotsiaalfondi, paneme sinna kümneid miljoneid eurosid, eurosid, ja loosung selle soojustamise juures on veel see, et Ukraina peab võitma. Samal ajal me raha paneme ikkagi sellesse, et soojustame majasid kas tehaste abil või ise või kuidas iganes me neid siis soojustame.

Noh, tegelikkus … Rändame mõtte jõul korraks üle ookeani. USA kõige suurema vaesuse määraga osariik on California

saavad neid tegevusi teha ja saavad veel riigilt pool raha tagasi. Aga teate, kust riik selle pool raha võtab, et neile tagasi anda? Valdavalt võtab nendelt inimestelt, kellel ei ole piisavalt raha, et oma maja soojustada. Jälle, Jälle, loosungina on ilus, et me tuleme teile appi, aga tegelikult on need keskkomitee planeerijad inimesed, kellel on palk piisavalt suur, et maja renoveerimisega hakkama saada.

vastavad kriteeriumidele, ja kuna meil raha niikuinii piisavalt ei ole, siis paneme need nimed loosirattasse ja võtame sealt välja. Muidu tuleb jälle välja, et mõne ametniku tuttav oli juba taotluse peaaegu lõpuni ära vormistanud ja vajutas ainult seda saatmise nuppu.

Neljas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Varro Vooglaiu, Helle-Moonika Helme ja Martin Helme 15. juunil 2023 esitatud arupärimine laste eluõiguse sünnieelse kaitsmise vajaduse kohta. Arupärimine numbriga 554.

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaaegu tühi Riigikogu saal! Täna menetleme arupärimist, mis sai esitatud 15. juunil 2023. aastal ehk mitte palju vähem kui aasta aega tagasi.Põhiseaduse kohaselt on Eesti Vabariik õigusriik. Põhiseadus sätestab selle fundamentaalse tähtsusega põhimõtte §-s 3, mis ütleb, et riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Lisaks kajastub õigusriikluse põhimõte §-s 13, kus on sätestatud, et seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.Seejuures sätestab Eesti Vabariigi põhiseadus kaks konkreetset väga olulist põhiõigust. Neist esimese kohaselt peab riik tagama kõigi inimeste õiguse elule – § 16 – ja neist teise kohaselt peab kõiki inimesi kohtlema seaduse ees võrdselt – § 12. Nende kahe printsiibi koostoimest järeldub ilmselgelt, et riik peab kaitsma kõigi inimeste õigust elule ja kaitsma seda kõigi inimeste puhul võrdselt, ilma ühtegi inimgruppi kuuluvaid inimesi diskrimineerimata.Ometi on Eesti Vabariigis üks inimgrupp, kelle õigust elule ehk kõige elementaarsemat ja olulisemat inimõigust kaitseb riik põhimõtteliselt palju piiratumalt kui kõigi teiste õigust elule. Selleks grupiks on lapsed, kes on juba eostatud, ent kes pole veel sündinud. Nimelt on raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadusega nähtud ette avarad võimalused laste tahtlikuks tapmiseks enne sündi. Veelgi enam, riik mitte ainult ei ole seadustanud laste sünnieelset tapmist, vaid ka toetab seda rahaliselt, sõltumata sellest, millisel põhjusel laste elu sünnieelselt lõpetatakse.Niisugust olukorda on võimatu pidada kooskõlas olevaks riigivõimu kohustusega kaitsta laste õigust elule ja kaitsta seda kõigi teiste inimeste õigusega võrdselt. Tähelepanuväärselt on ka Eesti Vabariigi õiguskantsler juba rohkem kui 20 aastat tagasi, täpsemalt 2002. aastal nentinud oma ametlikus arvamuses, et põhiseaduslik õigus elule kohustab Eesti Vabariiki kaitsma ka veel sündimata laste elu. Ma tsiteerin õiguskantsleri toonast arvamust: "Loote üksikud arenguetapid ei mõjuta enam inimeseks olemist, kuna ei ole võimalik olla rohkem või vähem inimene. Seega ei saa õigus elu kaitsele olla seotud loote eluvõimelisusega, sünnihetke või muude loote arenguga seotud asjaoludega. Loote arenguetapid ei mõjuta seega mingil määral loote inimeseks olemist ning tema inimväärikuse olemasolu, mis jääva suurusena saadab inimelu algusest lõpuni. Inimelu tähendab seega ka veel sündimata elu ning seega kaitseb põhiseaduse § 16 ka loodet." Tsitaadi lõpp.Õiguskantsler lisas, ma tsiteerin: "Loode on seega iseseisva õigushüvena põhiseaduse kaitse all. Riigi kaitsekohustus ei keela mitte ainult vahetut sekkumist loote eluõigusesse, vaid ka paneb riigile kohustuse loote eluõigust kaitsta."Sellega seonduvalt on meil ministrile esitatud viis küsimust. Esiteks: "Mida kavatseb Vabariigi Valitsus või Sotsiaalministeerium selle asutusena teha, et tagada veel sündimata laste õigus elule kõigi teiste inimestega võrdsetel alustel, nagu põhiseadus seda nõuab?" Teiseks: "Miks ei ole Vabariigi Valitsus või Sotsiaalministeerium selle asutusena siiani teinud selles osas suuremaid pingutusi?" Kolmandaks: "Kas Sotsiaalministeerium on kunagi korraldanud ühegi avaliku arvamuse suunamise kampaania, milles kutsutakse inimesi üles austama veel sündimata laste elu ja hoiduma nende elu hävitamisest? Kui ei ole, siis miks, pidades silmas, et riigil on reaalne põhiseaduslik kohustus tagada sündimata laste eluõiguse tõhus kaitse?" Neljandaks: "Kas Sotsiaalministeerium kaalub avaliku arvamuse kampaaniate korraldamist, mis lähtuks eesmärgist kaitsta veel sündimata laste elu? Kui jah, siis millises vormis ja millal on kavas sellised kampaaniad korraldada?" Ning viiendaks: "Kuidas kavatseb Sotsiaalministeerium tagada nõustamise ning luua tugistruktuurid raseduskriisis naistele, et pakkuda vajalikku tuge lapse sünnitamiseks?"Need on need viis küsimust, millele me ootame sisulisi vastuseid. Loomulikult on kõik need küsimused lisaks eelnevale olulised, seda enam, et Eestis teatavasti on sügav demograafiline kriis. Aitäh!

Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Hakkan otsast vastama. Üks moment! pabereid.)Kõigepealt küsimus nr 1: "Mida kavatseb Vabariigi Valitsus või Sotsiaalministeerium selle asutusena teha, et tagada veel sündimata laste õigus elule kõigi teiste inimestega võrdsetel alustel, nagu põhiseadus seda nõuab?" Nii nagu Vabariigi Valitsus, nii ka Sotsiaalministeerium lähtub oma töös Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, sellest raamistikust, mis meile on ette antud. Ma ei tea, kas on kohane meelde tuletada, et tõepoolest meil on maailmavaatelised erisused, aga mida minu meelest on kohatu meelde tuletada, on see, et seadusandlik võim on selles majas.Mida paremad teadmised meie inimestel pereplaneerimisest ja seksuaalharidusest on, seda vähem tekib olukordi, kus meil on soovimatud rasedused, ja siis ka jõutakse abordini. See on ka põhjus, mille pärast me keskendume probleemi põhjustega tegelemisele ehk sellele, et kõigile oleks kättesaadav adekvaatne ja tõenduspõhine nõustamine nii seksuaalhariduse kui ka pereplaneerimise teemadel. Paremate teadmiste Paremate teadmiste abil [saab] vähendada soovimatuid rasedusi ja abortide arvu. Erinevate nõustamiste võimalused on Eestis igal pool kättesaadavad.

kui ka soovimatu raseduse vältimise [võimalustele], samuti ohutute kontratseptiivide tutvustamisele, mis toob kaasa noorte naiste ja meeste kõrgema teadlikkuse ja teadlikuma käitumise. Noorte harimine on olnud hariduse hariduse igas astmes, kus tuleb käsitleda kõiki eelpool nimetatud teemasid. Vähem oluline ei ole ka vanemate harimine. Perekoolid pakuvad praegu erinevaid vanemlusega seotud teemasid, samamoodi kohalikud omavalitsused. Seega, soovides vähendada planeerimata rasedusi ja ebaseaduslikke aborte, peab pakkuma tüdrukutele ja naistele, aga ka poistele ja meestele terviklikku paketti seksuaalharidusest, teadmisi pereplaneerimisest ning vajadusel ka tuge raseduse katkestamise teekonnal, nii et see oleks läbimõeldud otsus ja ohutu protseduur. Viimase kümne aasta jooksul on abortide arv langenud 6459-lt 3282-le ehk ligi poole võrra. See langustrend on selgelt õiges suunas ja ja näitab, et meie astutud sammud on olnud õiged. Kui vaadata veel kaugemat aega, siis 1996. aastal oli raseduse katkestamisi 16 239. Ja kui me vaatame siin rahvastiku arvu muutusi ja abortide arvu muutusi, siis me näeme seda, et abortide arvu muutus on olnud viiekordne, mida kindlasti ei saa rahvastiku kohta öelda. Maailmapraktika näitab, et abortide keelustamine või siis ka väga rangete tingimuste seadmine ei vähenda tegelikku abortide arvu. Küll aga viib see hoopiski ebaseaduslike ja ohtlike abortide arvu tõusuteele, naised seavad oma elu Lisaks võib abortide keelustamine viia soovimatu lapse sünnitamiseni, mis võib tuua suuremaid ja tõsisemaid probleeme ühiskonnas. Seega on väga oluline tegeleda eeskätt abordi põhjustega, mitte niivõrd tagajärgedega. Igale abordile eelneb kohustuslik nõustamine, mis on raseduse katkestamise lahutamatu osa.

Aga saan vastata nii, et meil eksisteerib põhjalik seadusandlus väga kindlate reeglitega, kuidas ohutult rasedust katkestada saab. Ja sellega kaasneb ka nõustamise võimalikkus. Me pakume üle Eesti kättesaadavat nõustamist nii noortekabinettides kui ka emadus- ja naistenõuandlates. "Kas Sotsiaalministeerium on kunagi korraldanud ühegi avaliku arvamuse suunamise kampaania, milles kutsutaks inimesi üles austama veel sündimata laste elu ja hoiduma nende elu hävitamisest? Kui ei ole, siis miks, pidades silmas, et riigil on reaalne kohustus tagada sündimata laste eluõiguse tõhus kaitse?" Kõigepealt, see ongi see maailmavaateline vaidluskoht. Sündimata lapsel, nagu me teame, ei saagi olla teovõimet, aga tal ei ole meie seaduste kohaselt ka õigusvõimet. Mis tähendab seda, et meie seadus ei käsitle teda inimesena, kellele oleks omistatud õigusvõime ja kelle huve või õigusi oleks võimalik kaitsta. Nende küsimustega, kas võiks neid seadusi muuta, tuleks pöörduda pigem Justiitsministeeriumi poole. on juba mõnda aega suund, et me ei tegele sotsiaalkampaaniatega ega nende rahastamisega. Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on erinevaid asutusi, nende hulgas ka strateegilised partnerid, kes vastavalt vajadustele ning tulenevalt ka heaolu ja rahva[stiku] tervise arengukavast viivad läbi kampaaniaid. Tõsi, eelmisel aastal ja sel aastal on ministeerium teinud kaks kampaaniat, mis on rahastatud Euroopa välisvahenditest. Saadud rahastus on sihtotstarbeline ning seda teisteks tegevusteks kasutada ei ole võimalik. Selle tulemusena oleme 2023. aastal viinud läbi hooldereformi tutvustava teavituse ja peresõbraliku tööandja märgise teavituse, mis tuleb ka käesoleval aastal. Kordan üle: Sotsiaalministeerium kampaaniaid ei korralda ega telli. "Kas Sotsiaalministeerium kaalub avaliku arvamuse kampaaniate korraldamist, mis lähtuks eesmärgist kaitsta veel sündimata laste elu? Kui jah, siis millises vormis ja millal on kavas sellised kampaaniad korraldada?" Nii nagu ma ütlesin, Sotsiaalministeerium kampaaniaid ei korralda. Selleks on meil sotsiaalpartnerid ja selleks on meil allasutused. Avaliku arvamuse kampaania korraldamise asemel on meie siht suunatud inimeste teadlikkuse tõstmisele nii pereplaneerimises kui ka seksuaalhariduses, et olla efektiivsem nendes tegevustes ja et tõenduspõhiselt toimiv viis oleks inimestele oma käitumise kujundamisel kättesaadav. Ja viies küsimus: "Kuidas kavatseb Sotsiaalministeerium tagada nõustamise ning luua tugistruktuurid raseduskriisis naistele, et pakkuda vajalikku tuge lapse sünnitamiseks?" Tervisekassa poolt on Eestis kompenseeritud nii noorte nõustamine, kriisinõustamine kui ka rasestumisvastaste vahendite tutvustamine. Kõik need tegevused on olulised seksuaalhariduse ja pereplaneerimise teadlikkuse tõstmisel, soovimatute raseduste vältimisel ja otseselt abortide vähendamisel,

Proua minister! Ma kordan siin ühte küsimust, mille küsisin kuu aega tagasi peaministrilt, aga millele ma toona temalt küll ühtegi mõistlikku vastust ei saanud ega saanud ka teadmist, kas ta üldse küsimusest aru sai. Võib-olla ta lihtsalt tegi nii, nagu ei oleks aru saanud. Aga igatahes 2022. aastal, mille kohta meil on viimased andmed, on omal soovil raseduse katkestamise määr suurenenud erakordselt järsult. 100 elussünni kohta kasvas see 17% 2022. aastal. Ma saan teie noogutamisest aru, et te olete sellest kurvast statistikast teadlik. Ma küsin niimoodi: kas te olete nõus selle hüpoteesiga, et üks väga oluline põhjus on Ukraina naiste saabumine Eestisse? Ukrainas on teatavasti reproduktiivkäitumine hoopis teistsugune kui Eestis.

laste arvu, keda me oma rahvastikus tegelikult taga igatseme. Meil on sündimuse suur vähenemine ja mingi osa see põhjendab ära. On mindud selle valiku teed. Nüüd, kes on need valiku tegijad ja mis põhjustel nad on seda teinud, sellele mul tegelikult head vastust ei ole.Ukraina päritoluga naised võib olla üks põhjendus. See tundub lihtsalt loogilisena, kuivõrd nad on üsna keerulises olukorras, teadmata tulevikuga, mehed on kas rindel või on seal veel midagi hullemat juba juhtunud ja tulevik on üsna tume. Samal ajal ei saa me ka välistada seda, et tegemist on meie enda inimestega, kes võib-olla sellesama Ukraina sõja mõjul, võib-olla teiste kriiside, majandusliku olukorra tõttu tunnevad ennast ebakindlalt ja on teinud selle valiku.Mida valiku.Mida ma saan isiklikult oma väärtuste pinnalt öelda, on tõesti see, et teadlikkus on oluline – kõik see, millest ma enne rääkisin.

vaba valik. Ma arvan, et sunnitud raseduse lõpuni kandmine ei oleks tegelikult see viis, mis aitaks luua õnneliku perekonna ja õnneliku lapsepõlve, et sel juhul kasvaksid sellised lapsed, kellel on need oskused ja see lapsepõlvetaust, mille pinnalt paarisuhet luua ja ka lapsi saada, perekonda luua. Nii et see on üks üsna keeruline probleemide pundar.Ja

nemad on öelnud lapse saamise kohta, et tegemist on sügavalt isikliku otsusega ja see sügavalt isiklik otsus võib olla seotud mitmete erinevate teguritega, mis erinevates olukordades võivad omakorda väga erinevad olla. Aga kokkuvõttes on see meie jaoks loomulikult halb statistika ja ma väga-väga loodan, et vähemasti see abortide arvu kasvu trend taandub.

Martin Helme, palun! Aitäh! Ma pean tunnistama, et ma ei suuda võtta veenvalt seda murelikku nägu ja tooni, mida te siin esitlete, sest teie valitsuse näol on tegemist Eesti kõigi aegade kõige perevaenulikuma ja kõige lastevaenulikuma valitsusega, kes kõigele muule lisaks räägib sellest, kuidas tegelikult planeet Maa ei vajagi lapsi ja elu päästmiseks planeedil Maa tuleb elu taastootmine lõpetada. Aga mul kriipis kõrva see ütlemine, et Eesti seadus ei käsitle sündimata lapsi inimestena, kellel on õigusvõime või teovõime.

eestkostja olemas, aga sisuliselt on samamoodi ametlik eestkostja olemas ka sündimata lastel. Kas selle loogika järgi, selle liberaalse loogika järgi võiks rahulikult lapsevanemad otsustada ka kolmekuuseid või kolmeaastaseid lapsi tapma hakata, kui neil sügavalt isikliku otsuse tagajärjel selline plaan tekib? Teovõime osas on teil õigus. Teovõime laieneb inimesel vastavalt elatud eluaastatele ja täieliku teovõime saab inimene 18-aastaseks saamisel. Õigusvõimega on natukene teistmoodi. Õigusvõime omandab inimene sündides ja seda ei ole võimalik võõrandada. Nii et vastus teie küsimusele on see, et õigusvõime on inimesel sünnihetkest ja see, mida te kirjeldasite, ei ole võimalik. Teovõime osas

Nii et see, mis te väitsite, et ta ei ole õigusvõimeline, on otseselt vale.Aga põhiküsimus, mis oli arupärimise keskmes, on tegelikult endiselt vastamata. Mida kavatseb valitsus teha, et tagada veel sündimata laste õigus elule kõigi teiste inimestega võrdsetel alustel, nagu põhiseadus seda nõuab? Põhiseadus ütleb, et igaühel on õigus elule, igaüheks on ka veel sündimata laps ja põhiseadus ütleb, et kõik põhiseaduslikud õigused on inimestel võrdselt. Kuidas teie nimetaksite sellist riiki, kus tapetakse tahtlikult 3200 või rohkem inimest aastas ja valitsus rahastab seda, kui me räägiksime ükskõik millisesse muusse ühiskonnagruppi kuuluvatest inimestest, mitte sündimata lastest? Kuidas te nimetaksite sellist riiki? Kas õigusriigiks? Aitäh küsimuse eest! Õigusvõimet reguleerib meil tsiviilseadustiku üldosa ja selle kohaselt, nii nagu ma varasemalt vastasin, õigusvõime omandab inimene sündimisel. Ja seda on väga keeruline … (Saalist öeldakse õiguskantsleri 20 aasta tagustele seisukohtadele. Samal ajal ma ei ole näinud mitte ühtegi Riigikohtu lahendit, mis kinnitaks seda ühte seisukohta. Seetõttu tuginen ma nendele positsioonidele, mis on meie kehtivas õiguses. Kui

elunädalani viisil, nagu teie seda teete, vaid leian, et siin on tegemist naise õigusega ise määratleda seda, mis juhtub tema kehaga. Ja need raseduse katkestamised, mis on võimalikud peale 12. rasedusnädalat kuni 22.

tore, aga ta otsustab seejuures ka, mida teha ühe pisikese, täiesti kaitsetu inimese eluga, kellel ei ole mingit võimalust ennast kaitsta. See on nii traagiline. Mul on tegelikult teile väga otsene küsimus, vastake ei või jaa. Kas õigus teha aborti on teie meelest inimõigus? Teatavasti on Euroopa inimõiguslased selle juba nii sõnastanud. Küsimus on, mis teed on minemas Eesti: kas me suveräänse riigina seisame kõigi laste õiguste eest, pidades silmas ka sündimata lapse õigust sündida, või siis jääb see inimõigus siiski kusagile vanemasse ikka. Ja nagu ma juba kirjeldasin, eks ole, kas võib otsustada selle üle, kas ma tapan ühe pisikese potentsiaalse inimese ära? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Mina ei ole õigusteadlane ja nendesse teoreetilistesse aruteludesse ma siin kindlasti ei astu. Ma olen sotsiaalkaitseminister ja lähtun Eestis kehtivatest õigusaktidest.

lõpuks lastekaitseseaduse vastuvõtmiseni, kus lugupeetud küsijate esindaja täpselt sellesama teema oli tõstatanud. Ja ma pean uuesti rõhutama, et tegu on maailmavaate erinevusega. Me räägime 12 esimesest rasedusnädalast, jooksul on Eesti kompetentsete arstide hinnangul lubatav vabatahtlik raseduse katkestamine. ka öelda seda, et väga mitmed Euroopa riigid on läinud sellest ajast oluliselt kaugemale, eeskätt rääkides naise õigusest teha otsuseid omaenda keha üle, teha ka reproduktiivvalikuid ja ‑otsuseid vabalt. Aitäh Mart Helme, palun! Aitäh! See on bürokraadi jutt, mida me kuuleme siin. See ei ole juriidiline teema. See on juriidiline teema ka, aga see ei ole ainult juriidiline teema. ainult juriidiline teema. Eelkõige on see moraalne teema. Te libisete kogu aeg sellest moraalsest mõõtmest üle ja mööda. See on moraalne teema eelkõige. Aga mis te ütlete, kui teie ema oleks otsustanud, et teid ei ole vaja?

ja kuna noored inimesed, no kujutame ette, 17–18-aastased noored naised, ei saa veel aru sellest moraalsest mõõtmest ja kõigest muust, ka juriidilisest mõõtmest, võib-olla oleks riigi ülesanne, praeguse valitsuse ülesanne selgitada, massiivset selgitustööd teha just nimelt selle moraalse mõõtme kontekstis. Mis te sellest arvate? Suur

küsimus: kas lapse kasvatamine on midagi lihtsat? Mina isiklikult arvan, et see ei ole midagi lihtsat, see on suur väljakutse, suur vastutus. Teha selgitustööd selle sihtrühma hulgas, keda te ise nimetate mittearusaajaks ma ei pea seda kuigi mõistlikuks. Ma arvan, et nende noorte naiste hulgas ja ka meeste hulgas, kellest te räägite, on vaja teha selgitustööd, mida tähendab pereplaneerimine, mida tähendab laste kasvatamine, et nad saaksid teha oma vabu valikuid.Kaugel Kaugel sellest, et ma teemast üle libisen. Vastupidi, ma olen mitu korda sõnaselgelt öelnud, et meil ongi erinevad väärtused selles küsimuses. Mina pean võimalust, et kuni 12. rasedusnädalani naine saab ise otsustada oma keha üle, mõistlikuks ja põhjendatuks. Üht küsimust aga on isegi raske mõista, see on natukene nagu loogikavastane. Vaadake, kui mu ema oleks teinud otsuse mind mitte sünnitada, siis mina seda vastust siin praegu anda ei saaks.

Niimoodi me võimegi filosofeerima jääda: kas elada on lihtne, kas elu on kerge. See on ju jabur. Minul tekib küsimus, miks te seda sõnumit järjest jõulisemalt levitate, et laste kasvatamine on väga keeruline, väga raske, erioskusi nõudev töö. Siiamaani olete teie, näed, siin maailmas hakkama saanud,

Miks te niimoodi maalite noortele õudust tekitava, lootusetu pildi laste kasvatamisest? Mis see tegelik eesmärk on? Suur aitäh! Kaugeltki mitte mina ei maali seda pilti, vaid teie kõrvalreas istuv erakond on teinud seda jõuliselt ja pikka aega. Laste kasvatamine ... Praegu teda tõepoolest siin ei ole, aga meenutame, mida me siin päevakorra esimese punkti ajal rääkisime. Nii et see ei ole mitte minu välja mõeldud ja ma ei rõhuta seda, aga küll ma ütlen, et lapse kasvatamine tähendab vastutust, 18 aastat kestvat vastutust. Seda tuleb planeerida, teha teadlikult (Saalist hõigatakse midagi.) ja ma olen väga õnnelik kõikide nende noorte või ka vanemate inimeste üle, kes on oma perre lapsed või lapse saanud ja neid siis ka kasvatavad. Ühtlasi arvan ma, et riigi ülesanne on toetada iga perekonda, iga inimest, kes on last soovinud, seda teed läinud 18 aasta pikkusel teekonnal. Suur aitäh! Kaugeltki Austatud istungi juhataja! Hea minister! Te mainisite, et sündimata lapsed pole õigusvõimelised. Teatavasti

kuulutatide factoõigusvõimetuks, nad ei saanud ennast kaitsta, küll võisid nad täiskasvanud inimestena üritada põgeneda või peitu minna või vastu hakata. Pigem on selline meelevaldne massitapmine omane totalitaarsetele riikidele. Siin ei ole ju maailmavaatega mingit pistmist, kui inimene ära tapetakse olenemata tema maailmavaatest või tapja maailmavaatest. Ma lihtsalt olen selle üle üpris imestunud, et me ei ole siiamaani suutnud võib-olla sellest põhimõistest aru saada. Või siis meil ongi nii erinevad arusaamad. Küsimus Küsimus ei ole ju mitte minu arusaamises, mis puudutab õigusvõimet, vaid meil kehtivas õigusruumis. Ma kordan, meil on tsiviilseadustiku üldosa [seadus], mis reguleerib inimeste õigus‑ ja teovõimet. Selle kohaselt inimene omandab õigusvõime õigusvõime sünnihetkest, teovõime vastavalt vanusele laieneb ja täielikult omandatakse see 18. eluaastaks. Ma ei anna selles kontekstis hinnanguid.

Suur tänu! Paraku me asjalikke vastuseid nendele küsimustele muidugi ei saanud. Saime kuulda kõikvõimalikku juttu, mis pigem juhib tähelepanu põhiküsimuselt kõrvale. Põhiküsimus, nagu ma osutasin ka oma täiendavat küsimust esitades, seisneb ju selles, et kui meil on kaks fundamentaalset põhiseaduslikku printsiipi, millest esimese kohaselt on igaühel õigus elule ja teise kohaselt on kõik inimesed seaduse ees

Ma küsisin teie käest, proua minister, kuidas te nimetaksite sellist riiki, kus üle 3200 inimese aastas tapetakse ja valitsus rahastab seda. Kõikide nende inimeste tapmist rahastab riik vähemal või rohkemal määral. Kuidas te nimetaksite sellist riiki, kui me ei räägiks sündimata lastest? Ma arvan, et me räägiksime mingisugusest hirmsast düstoopiast, eks. Mis riik see selline on, huvitav? Aga ometi Eesti Vabariik ise ongi selline riik. Me küsisime teie käest, kuidas on võimalik, et selline olukord muudkui kestab ja kestab ja me ei näe, et ministeerium oleks teinud mingisuguseidki pingutusi, et seda olukorda muuta. Nüüd teie osutasite sellele, et siin majas võetakse ju vastu seaduseid, ei ole mõtet valitsuse poole pöörduda nende küsimustega. "Kui tahate kehtivat seadust muuta, siis muutke." Aga ma juhin teie tähelepanu sellele, et mitte ükski Eestis kehtiv seadus ei kohusta Vabariigi Valitsust rahastama laste sünnieelset tapmist. Sellist seadust Eesti Vabariigis ei ole. Vaielge vastu, kui ma eksin. Vabariigi Valitsus on otsustanud oma määrusega näha ette toetuse igale lapse sünnieelsele tapmisele Eesti Vabariigis. See on valitsuse otsus, mitte Riigikogu otsus. Nii et ei ole mõtet vastutust lükata Riigikogu peale ja öelda, et muutke siis seadust, kui tahate. Jaa, muidugi Riigikogu võiks võtta vastu seaduse, millega otseselt keelata selline praktika valitsuse poolt, aga fakt on see, et praegu seda tehes te ei täida ühtegi seadust, ühtegi seadusest tulenevat ettekirjutust. Nüüd, mis puutub õigusvõimesse, siis kolleeg Leo Kunnas osutas väga tabavalt ja väga õigesti, et see on hästi äraspidine loogika, millest te oma vastuste andmisel lähtute. Te ütlete, et tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt õigusvõime algab sünniga, järelikult lastel enne sündi ei ole õigusvõimet. saate ju ise aru, kui absurdne see on. Me võiksime tsiviilseadustiku üldosa seadusesse kirjutada ka, et õigusvõime algab kolmeaastaseks saamisest. Järelikult kaheaastastel ei ole õigusvõimet. See on jabur ju. Probleem ongi paljuski ka sellises seaduses, mis niisuguse absurdse printsiibi sätestab. Aga põhimõtteliselt õigusvõime ei saa olla täies ulatuses midagi sellist, mis algab alles sünniga, sellepärast et õiguskantslergi on sedastanud, et põhiseaduslik õigus elule laieneb ka veel sündimata inimestele. Kui need inimesed ei oleks õigusvõimelised, siis neil ei saaks olla põhiseadusest tulenevaid õigusi. See on, nagu ma ütlesin, loogika ABC. Ega sellise vassimise ja keerutamisega me mitte kuidagi edasi ei jõua. Pigem oleks aeg hakata nendes tõsistes küsimustes tõele silma vaatama ja rääkima asjadest ausalt, nii nagu need on. Nüüd, viimane tähelepanek seonduvalt teie vastustes kuulduga seisneb selles, et me ju pidevalt oleme näinud, kuidas valitsus ja selle allasutused viivad ellu erinevaid avaliku arvamuse suunamise kampaaniaid. Kuidas koroonaajal oli? Kas ei viinud valitsusasutused ellu kõikvõimalikke kampaaniaid, kus survestati inimesi laskma endale neid aineid süstida, mida ekslikult vaktsiinideks nimetatakse? Olid ju kampaaniad! Ulatuslikud olid! Kuidas oli, ma ei tea, "Erinevus rikastab" kampaaniatega, mida viisid ellu, ma ei mäleta enam, kas valitsusasutused, nende allasutused või siis anti raha mingisugustele niinimetatud kodanikuorganisatsioonidele, kes neid ellu viisid ministeeriumilt saadud rahaga? On küll saanud teha. Aga vaat siis, kui jutt käib sellest, et peaks tegema kampaaniaid, mille abil teadvustada ühiskonnas laiemalt, et ka sündimata lastel on õigus elule, mida peaks austama ja kaitsma, siis öeldakse, et ei, meie ei saa kampaaniaid teha, midagi pole teha. See ei vasta ju tõele. Miks te teete sihukest nägu, krimpsutate nägu? Tulge siis siia pulti ja vastake nendele küsimustele. Milles probleem on? Kas valitsus andis näiteks koroonakampaaniate, süstimiskampaaniate jaoks raha, viis ellu neid kampaaniaid, kutsus neid tegema? Oli nii? Oli! Kas "Erinevus rikastab" kampaaniaid tehti ministeeriumilt saadud raha eest? Ei tehtud? Tehti! Aga miks siis ei saa siinkohas teha midagi sellist? Miks ei saa panna üles postreid näiteks Tallinnasse, Tartusse, Pärnusse ja mujale veel sündimata laste piltidega ja öelda, et nemad on ka inimesed, nendel on põhiseaduslik õigus elule, austage ja kaitske seda? Saaks küll, kui tahtmist oleks, ja sellele me teid üles kutsume. Aitäh! Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Koos sellega oleme ka selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Oleme jõudnud viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikme Varro Vooglaiu 14. juunil 2023 esitatud arupärimine

Nii soovitaksegi nagu naiste elementaarseid õigusi kaitsta. Tõde on muidugi see, et mingisugust õigust abordile ei eksisteeri. Mingit inimõigust aborti teha ehk tappa lapsi enne sündi ei eksisteeri. Ja tõde on ka see, et abort kahjustab mõlemaid. Lastelt võetakse abordi käigus elu, aga naistele kaasnevad abordiga sageli ulatuslikud tagajärjed nii nende füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Ja sellest hoolimata, hoolimata suurest abortide suhtarvust, ei ole teadaolevalt Eestis neid mõjusid märkimisväärselt uuritud. Abordiga seotud andmete kogumise alusdokumendiks Eestis on raseduse katkestamise või katkemise andmekaart, mille peavad täitma kõik, kes rasedusi katkestavad või katkenud rasedusega naistele arstiabi annavad. Kaardil dokumenteeritakse naise isikuandmed, varasemate raseduste ja sünnituste andmed ning aborti kirjeldavad meditsiiniandmed. Vastavalt kaardil [toodud] loetelule tuleb märkida ka tüsistused, mis tekkisid 24 tunni jooksul pärast aborti. Hiljem avaldunud komplikatsioonide kohta teadaolevalt andmeid ei koguta. Samas on suur hulk abordi füüsilistest ja vaimsetest tagajärgedest sellised, mis ei pruugi avalduda kohe. Aborditaoliste traumaatiliste kogemuste järel võib esineda unetust, kõrgenenud ärrituvust, keskendumisraskusi, keskendumisraskusi, masendust, enesetapumõtteid, rasket süütunnet, enesehinnangu langust ja teisi probleeme, mis kõik häirivad enese ja perekonnaeluga toimetulekut ning mida on võimatu kaardistada vahetult pärast protseduuri. Olemasolevad uuringud on välja toonud näiteks järgmist. Aasta jooksul pärast aborti on üldine suremus mis tahes põhjusel kõrgem naiste seas, kes on teinud aborti, võrreldes naistega, kes sünnitasid või ei olnud üldse rasedad. Taani rahvastikuregistril põhinev uuring, milles vaadeldi aastatest aastatest 1980–2004 pärinevaid andmeid, näitas, et aborti võis seostada suurema surmade arvuga naiste seas kuni 10 aasta jooksul pärast protseduuri, võrreldes naistega, kes sünnitasid. Hiljutine Saksa uuring, 2019. aastast, milles uuriti abordi ja psühhiaatriliste häirete seost 57 770 naisel, leidis, et abort suurendas terve rea vaimsete häirete riski 75–101%.

Abordiotsuse tegemisel esineb aga sageli ebakindlust, mida seostatakse abordijärgsete hingepiinadega. Seega on õigeaegne ning asjalik informatsioon, mille osaks on abordi võimalikud tagajärjed, hädavajalik. Sellega seonduvalt olemegi esitanud kaks küsimust. Esiteks: "Kas Eesti pädevad ametkonnad (eelkõige Tervise Arengu Instituut), plaanivad parandada abordiga seotud tüsistuste kohta informatsiooni kogumist, eesmärgiga saada reaalne ülevaade abordi tagajärgedest, mille all naised kannatavad, ning anda ning anda aborti kaaluvatele naistele nende kohta täpsemat informatsiooni?" Ja teiseks: "Kui andmete kogumist ei ole plaanis täiendada, siis millistel kaalutlustel peetakse õigustatuks seda informatsiooni mitte koguda, arvestades, et need andmed puudutavad aastas hinnanguliselt kolme tuhande naise vaimset ja vaimset ja füüsilist tervist ning aitaksid tõsta teadlikkust abordi reaalsuse kohta aborti kaaluvatel naistel, et nad saaksid langetada teadliku otsuse?" Aitäh! Suur tänu! Küsimustele vastab auväärt sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Palun!

Ma kaldun arvama, et ma teie küsimustele vastamisel ei ole kuigi pädev, aga ma saan ette lugeda need vastused, mis ma sain küsimuste kohta Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna käest. Tervise Arengu Instituut haldab Eestis raseduse infosüsteemi, kuhu kogutakse isikustatud andmeid kõigi Eestis toimunud sündide ning raseduste katkestamiste ja ja katkemiste kohta. Infosüsteemi kuulub kaks andmekogu. Üks neist on meditsiiniline sünniregister ja teine meditsiiniline raseduse katkemise ning katkestamise register. Infosüsteemi esitavad andmekaartide kodusünnitusabi, ja günekoloogia ning pediaatria tervishoiuteenuse osutajad. Andmeväljade väljatöötamise ja kaasajastamise protsess toimub koostöös erialaspetsialistide ja vastavate seltsidega. Aborditüsistuste loetellu on lisatud kõikvõimalikud tüsistused, mis abordijärgselt võivad naisel tekkida. Tänane TAI ehk Tervise Arengu Instituudi raseduse katkemise ja katkestamise andmebaas annab võimaluse aastate ja vanuserühmade lõikes [analüüsida] raseduse katkemise ja katkestamise tüsistusi. Andmebaas on avalikult kättesaadav Tervise Arengu Instituudi veebilehel. Ja teine küsimus. Avalik statistika on olemas ja kättesaadav. Nagu juba mainitud, raseduse katkestamine on õigusruumis täpselt reguleeritud, et tagada ohutu ja kvaliteetne teenus. Selle üks lahutamatu osa on eelnev põhjalik ja korduv nõustamine.

maailmavaateliselt: kes siis tegelikult seisab naiste füüsilise ja vaimse heaolu eest? Kas need, kes loobivad sisutühje punaseid loosungeid inimõigustest, või need, kes päriselt räägivad probleemi olemusest ja proovivad saavutada olukorda, kus võimalikult vähe oleks neid traagilisi aborte? Aitäh küsimuse eest! Meditsiiniteenusega seotud informatsiooni andmise eest, mis võimaldab inimesel teha teadlikku otsust ja valikut, vastutab tervishoiuteenuse osutaja.

siis kas te peate seda mõistlikuks, pidades silmas, et on teaduslikult tõendatud fakt, et paljud komplikatsioonid ilmnevad tunduvalt hiljem? Kas neid oleks ka vaja kaardistada, koguda andmeid nende kohta, et teada, millised riskid siis reaalselt abordi tegemisega kaasnevad? Nii saaks teadvustada neid riske inimestele, kes kaaluvad abordi tegemist. saate te mu küsimusest aru? Kui ei saa, siis palun küsige täpsustust, ma täpsustan, aga ma tahaksin, et te päriselt sisuliselt vastate, kas on nii, et kogutakse infot ainult 24 tunni jooksul, ja kui on, siis miks see nii on.

Aitäh! No ma ei saa nõus olla sellega, et jääme valdkonna piiridesse. See on tegelikult ka Sotsiaalministeeriumi valdkond ja ettevalmistusaega on olnud piisavalt, et vastata ja paluda oma ametnikel, oma nõunikel koguda materjali, et tulla siia meie ette adekvaatsete ja ammendavate vastustega. Minu küsimus tegelikult jätkab sedasama teemat, mis mul oli eelmise arupärimise ajal, ja see puudutab … Oleks hea, kui minister kuulaks. See puudutab seda, mida mainis Varro Vooglaid oma kokkuvõtvas kõnes: et Sotsiaalministeeriumil, aga ka teistel ministeeriumidel on külluses raha igasuguste punaste ja liberaalsete kampaaniate tegemiseks. Kas ei peaks praegu tegelema sellega, et meil ei oleks selle konkreetse teema puhul – aborditüsistuste puhul, noorte naiste puhul – tegemist suure teadmatusega kõikidest riskidest, mis on seotud abordi tegemisega? Aitäh! No ma Ma arvan, et kampaania ei ole viis inimeste harimiseks. Ma arvan, et inimeste harimise parim viis on võimalikult personaalne lähenemine, mis on sihtgrupipõhine, mis on seotud inimese vanusega, tema eluetapiga, milliste valikute ees ta on ja mis on talle sellel eluetapil oluline teada saada. Üks asi on asi on noorte naiste ja meeste harimine seksuaaltervise ja reproduktiivtervise teemal ja hoopis teine [sihtgrupp] on juba vanemas eas naised, kes on tegemas otsust raseduse katkestamiseks omal soovil. Nende teavitamine ja ka riskidest rääkimine [käib teisiti]. Ma kindlasti selliseid asju kampaania korras ei pea õigeks teha.Tuletan uuesti meelde: Sotsiaalministeerium on teinud viimasel poolteisel aastal kaks kampaaniat. Üks oli hooldereformiga seotud, teine peresõbraliku tööandjaga. Viimane muuseas räägib samamoodi töötaja õigustest ja võimalustest ja tööandja rollist töö ja pereelu ühitamisel. Teine Teine samalaadne kampaania on ka sellel aastal kavas. Kõikidel nendel juhtudel on tegemist Euroopa fondide rahaga, mida millekski muuks kasutada ei saa. Aitäh!

püsivalt ja jäädavalt sandistama noori mehi, naisi – kõiki, eks ole, keda vähegi õnnestub ära hullutada. Aga mis puutub sellesse, et see ei ole nagu teie arupärimine – vaadake, mina ei tea, meie tegime selle arupärimise, juhatus on saatnud selle saali ja teie olete siin meie ees. Järelikult Riigikogu juhatuse tasemel on teid tunnistatud

Et ei jääks kõlama ekslik arusaam, siis ma kordan: Sotsiaalministeerium ei tee kampaaniaid. Meil on olnud pooleteise aasta jooksul kahel teemal kampaaniad ja ma olen neid täna juba mitmel korral nimetanud.Kui me räägime tüsistustest, siis 1,8%-l 2021. aastal ja 2,3%-l 2022. aastal on olnud tüsistusi. Iga raseduse katkestamise ette käib nõustamine, mis on kohustuslik ja mida teeb tervishoiuteenuse osutaja. Samamoodi vastutab vastutab tervishoiuteenuse osutaja selle eest, et meditsiiniprotseduur oleks läbi viidud korrektselt ja ohutult. Nendel juhtudel, kui inimestel on tekkinud muresid – nüüd ma võin rääkida oma valdkonnast –, tõepoolest tulevad appi ka kõik muud teenused. Kui me varasemalt muu hulgas raseduskriisinõustamist pakkusime sotsiaalvaldkonnas projektipõhiselt, siis tänaseks on raseduskriisinõustamine Tervisekassa teenuste loetelus ja seda on võimalik inimestel vajadusel kätte saada, ilma et peaks kartma, kas minu piirkonnas vabatahtlik teenuseosutaja on või teda seal ei ole mitte.Samamoodi me oleme arendanud erinevaid sotsiaalteenuseid, mis puudutavad vaimse tervise toetamist kogukonna tasandil.

Tegite kampaaniat ju! Samamoodi tegite kampaaniat ka LGBT liikumisele, pannes üles värvilised plakatid, kus kaks meest suudlesid omavahel. Te olete ju neid kampaaniaid teinud, need on Sotsiaalministeeriumi kampaaniad. Miks te nüüd ütlete, et te ei tee kampaaniaid ja et kampaania ei ole õige viis, õige on personaalne lähenemine? Aga siis jõuame jälle sinna, et meil ei ole personali personali piisavalt, me ei saa personaalselt läheneda. Minu küsimus on: mida te olete teinud? Mitte see, mida te ei saa teha. Aitäh! Ma kordan üle: sotsiaalvaldkonnas on Sotsiaalministeerium

Kõik ülejäänud kampaaniad, kaasa arvatud LGBT-temaatilised, ei ole ministeeriumi korraldatud ega otseselt rahastatud. Nagu ma täna juba varasemalt ütlesin, sellega tegelevad meie strateegilised partnerid. Kui strateegilised partnerid on oma programmi kirjutanud muu hulgas ka kampaaniategevuse ja see on ministeeriumi poolt heaks kiidetud, siis nad võivad seda põhimõtteliselt teha. Meil on muu hulgas ka Eesti Lasterikaste Perede Liit ja Lastekaitse Liit, kes strateegilisest partnerlusest ressurssi saavad. Aga ma pean tunnistama, et Lastekaitse Liit ja teised lastega seotud organisatsioonid on sama maailmavaate esindajad, kes leiavad, et kuni 12. rasedusnädalani võib [abordi] tegemine siiski olla põhjendatud ja õigustatud ja seetõttu ei ole tulnud ka selliseid kampaaniaid. Vastupidi, kogu tegevus on suunatud sellele, et inimesi paremini nõustada,

Aitäh, härra istungi juhataja! Proua minister! Minu tähelepanu köitis teie viimane vastus. Te ütlesite, et kaks kampaaniat olete teinud, aga ülejäänud kampaaniaid ei ole ministeerium otseselt rahastanud. Aga rääkige see

Ja seda on teinud ka Eesti Vabariik vastavalt oma võimetele läbi erinevate aegade. Varasemalt oli selleks hasartmängumaksu seadus ja hasartmängumaksu nõukogu otsustas, millistele projektidele ja millistele partneritele rahaeraldisi tehakse. Ka sellel perioodil said rahaeraldisi erinevad projektid, muu hulgas ka võrdsuspoliitikatega tegelevad organisatsioonid, nagu ka Lastekaitse Liit, nagu ka [Eesti] Lasterikaste Perede Liit, nagu ka [Eesti] Puuetega Inimeste Koda ja väga paljud teised organisatsioonid.

on seotud strateegilise partnerlusega, mille puhul tullakse hankesse, eelduslikult ka mitu vabaühendust koos. Ja täpselt nii on ka juhtunud. Näiteks on ühes ja samas hankes samaaegselt [Eesti] Lasterikaste Perede Liit ja Lastekaitse Liit. Nemad ühiselt otsustavad, missuguseid kampaaniaid ja muid tegevusi nad teevad. Oluline on see, et kampaaniad ja muud tegevused oleksid seotud riigi strateegiliste eesmärkidega, milleks on siis eeskätt baasdokumendi "Eesti 2035" arengukava ja selle alamdokumendid, milleks minu valdkonnas on heaolu arengukava. Ja

hakkas rääkima. Varro pidi ütlema, et oot-oot, ma ei ole veel lõpetanud. Ja nüüd ka, kui ma ise küsisin küsimust, siis mul oli veel 30 sekundit jäänud. Ma niigi kasutasin aega efektiivselt, aga siis juba minister hakkas vahele vahele rääkima seda oma plaati. Ma kutsuksin istungi juhatajat üles … Ja siis, kui tema hakkas vastama ja tulid emotsionaalsed hõiked, mis olid lihtsalt lühikesed reaktsioonid, siis ta hakkas nõutu näoga pead vangutama ja pöördus teie poole. Siis te

Teie märkus on asjakohane. Tõepoolest paaril juhul minister hakkas vastama, juba kibeles vastama, kui alles kolleeg küsimust esitas. Tõepoolest selline asi aset leidis. Aga kindlasti minister jälgib seda tähelepanelikult. palun veel üks küsimus, ja siis läheme läbirääkimiste juurde. Palun! Jaa, aitäh! Tegelikult, vaat kui ma rääkisin sellest, et me tegime arupärimise ja minister kogu aeg üritas meile väita, et see ei ole üldse tema temaatika, tema teema, ta ei oska vastata,

millisele ministrile milliseid küsimusi nad esitada tahavad. Sinna keegi sekkuda ei saa. Küll aga on võimalus tõepoolest, et minister ei pea vastama kõikidele küsimustele.Aga nüüd, head kolleegid, läheme läbirääkimiste juurde. Martin Helme, palun!

tahan kõigepealt mõned praktilised asjad ära õiendada. Kuri on ammu karjas. See arupärimine esitati 14. juunil 2023, nõksa vähem kui aasta tagasi. Selle aasta jooksul ei ole minister suutnud endale selgeks teha lihtsaid, elementaarseid arve, mida küsiti arupärimises konkreetselt. tuli jutuga, et oi, pole minu valdkond. Kuri on ammu karjas ka sellega, et ega siis tänane või ka eelmisel aastal valitud Riigikogu juhatus – koosseis on sama ei värista kätt, kui on vaja arupärimisi üle leti tagasi meile loopida. On küll ja küll, kümneid arupärijatele tagasi antud. Nii et pole see sugugi nii kena, et Riigikogu liikmed ise otsustavad, kellele nad arupärimisi teevad. Ise otsustame, kellele teeme, ja siis saame pärast teada, et ega tegelikult ikka ei võinud teha.Nüüd teha.Nüüd sisu juurde. Päris kukkus karp lahti, kui minister teatas, et riigil on kohustus toetada kolmandat sektorit nende propagandategevuses. andke andeks, mingit sellist kohustust riigil ei ole. Või kui on, siis on selle tänane valitsus ise endale välja mõelnud. Ja see nii-öelda MTÜ-tööstus, mis meil täistuuridel vurab, kulutab riigieelarvest sadu miljoneid. Sellele lisandub euroraha. Aga meie maksumaksja raha on ka sadu miljoneid, mis läheb nii-öelda kolmandale sektorile. Ja sugugi mitte kõik sellest ei lähe teatritele või haiglatele või ma ei tea, kuhu – need on ikka, me räägime siin ideoloogilistest MTÜ-dest. MTÜ-dest. Sulaselge näkku valetamine ja näkku irvitamine on jutt sellest, et need riigi sotsiaalsed partnerid, kelle kaudu erinevaid sotsiaalseid kampaaniaid tehakse, on oma sõnumites strateegiliselt vabad. võin konkreetse näite tuua sellest, kuidas MTÜ Elu Marss sai, kui ma nüüd õigesti mäletan, 170 000 eurot. Riigikogu eraldis oli, eelarveeraldis oli, aga kuna nemad ajasid valet juttu – nemad tõesti kaitsesid elukultuuri ja proovisid selgitada täpselt seda, millele meie arupärimistes siin tähelepanu juhime, et abort ei ole tegelikult naise tervisele füüsiliselt ja vaimselt üldse ilma kahjulike tagajärgedeta –, siis neid ruineeriti seitsmel erineval viisil kuni selleni välja, milliseid sõnu nad kampaanias tohivad või ei tohi kasutada. Jumala eest, nad tegelikult ei tohtinud rääkida sellest, mis nende rahastuse tegelik Küll aga on meil riik pannud hirmsaid summasid huugama – loomulikult Sotsiaalministeerium – sellistele toredatele kampaaniatele nagu "Kumm on seks" ja "Pane õlg alla". Selliseid otsuseid võib teha kampaania korras, aga [ei või] seletada, et abordi tegemine võib teha sind viljatuks, võib viia depressiooni ja enesetapuni,

Seda ei tohi selgitada ei kampaania korras ega individuaalses korras. Sellest ärme räägime, sest jumala eest, see ei ole ju kooskõlas narratiiviga! Punased loosungid ütlevad, et sinu keha, sinu valik, tee, mis tahad, tagajärgi ei ole. Seda tuleb tampida maksumaksja raha eest noortele pähe,

satanistlik surmakultuur, mida meie tänane valitsus meile igapäevaselt ju demonstreerib, tahabki, et inimesed oleks närused, õnnetud, muserdatud, ja ja ilmtingimata, et elu ei loodaks juurde. Ja siit me jõuame põhiküsimuse juurde, mis oli selle arupärimise tegelik idee. Aga sellele, ma ei tea, me vist ei saanud vastust. Samas võib-olla see, et me ei saanud vastust, oligi vastus. Põhiküsimus on: kes kes tegelikult seisavad naiste vaimse ja füüsilise tervise eest? Kas need on räuskavad radikaalfeministid, kes meil täna valitsuses märatsevad, või konservatiivid? Ja mina väidan: naiste vaimse ja füüsilise heaolu eest seisavad tänasel päeval ainult konservatiivid. Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Oleme ka selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Saame minna tänase viimase arupärimise juurde, milleks on Riigikogu liikmete Martin Helme, Rain Epleri, Jaak Valge, Mart Helme, Helle-Moonika Helme, Kert Kingo, Kalle Grünthali, Leo Kunnase, Henn Põlluaasa, Ants Froschi, Rene Koka ja Varro Vooglaiu 12. septembril 2023 esitatud arupärimine hooldekodudes toimuva kohta. Arupärimine nr 571. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kolleeg Kert Kingo. Lugupeetud istungi juhataja! Head kohal olevad kolleegid! Hea minister! Tõesti, 8,5 kuud, umbes nii palju aega tagasi sai see arupärimine esitatud. See oli aastal 2023 ja sellel aastal tulid avalikuks mitmed erinevates hooldekodudes aset leidnud hoolealuste ebainimlikud ja vägivaldsed kohtlemised või hoolealustega toimunud õnnetused. Ainuüksi 2023. aastal jõudis avalikkuseni uskumatuid juhtumeid Värska Südamekodus toimunu kohta, Lille Kodus, Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses, Viimsi Pihlakodus ja näiteks Viiratsi hooldekodus. See, mis igapäevaselt hoolekandeasutuste uste taga tegelikult toimub, jääb kahjuks enamuse eest varjatuks. Ka sel aastal oleme juba

suurt muret meie eakate inimeste heaolu pärast, soovime ministrilt teada saada näiteks selliseid asju. Mida on ette võetud hoolekandekeskustes võimutseva hoolimatuse ja vägivaldsuse likvideerimiseks või siis, kes ja kuidas on vastutanud eelnimetatud hoolekandeasutustes, nagu Värska Südamekodu, Lille Kodu, Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Viimsi Pihlakodu ja Viiratsi hooldekodu, juhtunu või toimepandu eest. Samamoodi näiteks, millistes hoolekandeasutustes on [minister] ise kohapeal olukorraga tutvumas käinud, mis ajal ja mis hinnangu ta on andnud. Fakt on see, et praegusel ajal hoolekandeasutuste ehk hooldekodude hinnad ainult tõusevad, aga kvaliteet läheb järjest viletsamaks. Ja nüüd reformitakse hirmsasti neid hooldekoduvõrgustikke, aga mida endiselt ei paista juurde tulevat, on kvaliteet. Ainult teenuste hinda tuleb juurde. Seda kindlustunnet, et hoolealused saavad seal tõesti usaldusväärset hooldust, hoolitsust,

See kindlasti ei ole hea signaal. Loodame, et me saame ministrilt vastused selle kohta ja saame teada, mis selles suhtes ette on võetud. Aitäh! Suur tänu! Ja nüüd ongi ministri kord vastata. Palun, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo! hea istungi juhataja! Riigikogu liikmed! "Kuidas olete tugevdanud hoolekandeasutuste järelevalve võimekust? Millistes tegevustes see seisneb?" Kõigepealt on oluline see, et järelevalve ei tee olnut olematuks. Ja kui kliendid või nende lähedased on kannatanud, siis see on igal juhul lubamatu. Esimene samm selleks, et seda järelevalvet teostada, on tegelikult eelkontroll. Eelkontrolli tulemusena saavad hoolekandeasutused üldhooldusteenuse osutamiseks Sotsiaalkindlustusametilt tegevusloa. See tähendab seda, et peavad olema nõuetele vastava ettevalmistusega töötajad ja piisav arv töötajaid inimeste arvu kohta, pluss siis kõik muud nõuded, mis on kehtestatud ka ruumidele ja tegevustele.Sotsiaalkindlustusamet teeb riiklikku ja haldusjärelevalvet. Riiklikku järelevalvet tehakse sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud nõuete [täitmise] üle, ja neid nõudeid kohaliku omavalitsuse korraldatavale teenusele ei ole liiga palju. Nende hulgas, nii nagu juba öeldud, on töötajate arv ja ettevalmistusnõuded töötajatele. Haldusjärelevalvet tehakse omavalitsuse üksikotsuste õiguspärasuse ja sotsiaalteenuste kvaliteedi üle. Need saavad olla näiteks otsused, mille alusel üks või teine klient on konkreetsesse üldhoolekandeasutusse paigutatud. Hooldereformi rahastusest eraldati Sotsiaalkindlustusametile 300 000 eurot,

Kokku on järelevalves 13 ametikohta. Üldhooldusteenuse osutamise tegevuskohti on 200 ja teenuskohti, kui me läksime reformi, olicirca10 000. Reformi algusest siiamaani on 482 teenuskohta juurde loodud ja me teame, et juurde loomisel on lähiajal veel 500 teenuskohta. Sotsiaalkindlustusametil on võimekus teha aastas järelevalvet 30 üldhooldekodus ja 18 kohaliku omavalitsuse üle. Tuletan meelde, et neid tegevuskohti on 200 ja 30-s neist on ühes aastas võimekus teostada korrektne järelevalve. 2023. ja 2024. aastal on järelevalve fookus olnud suunatud üldhooldusteenuse kontrollimisele ja muud täiskasvanute teenused on jäetud valimist välja. Loomulikult, kui on teavitus mingisugusest erakorralisest ja lubamatust olukorrast, minnakse ka teiste teenuseosutajate juurde, ei piirduta ainult üldhoolekandega. Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kaasabil tagatakse järelevalveametnike pädevuse säilitamine ja tõstmine ehk siis ka nende koolitamine. Samuti valmib selle aasta augustiks üldhoolduse ohuprognoos, mis võimaldab välja selekteerida problemaatilised hooldekodud. "Mida olete ette võtnud hoolekandekeskustes võimutseva hoolimatuse ja vägivaldsuse likvideerimiseks?" Igast juhtumist tehakse järeldused järelevalveks ja nõustamiseks, et inimesi ei väärkoheldaks asutustes, kus nad peaksid olema erilise kaitse all. Järelevalve rahaline tugevdamine

Nõuete täitmise tagamiseks tehakse ettekirjutusi, nende täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha. Teenuse saajate hooletusse jätmisest või vägivallajuhtumitest teavitab Sotsiaalkindlustusamet politseid, kellega tehakse koostööd. Kahetsusväärselt selliseid olukordi on tõesti Vägivallajuhtumitega on hakatud süsteemselt tegelema. On loodud Sotsiaalkindlustusameti ja politsei töörühm, kes töötab välja lahendused, kuidas tõsta teenuseosutajate ja töötajate teadlikkust vägivallajuhtumite märkamisest, nendele reageerimisest. Infopäevad on on planeeritud käesoleva aasta oktoobrisse. Oluline on mõista ka seda, et kui ühes asutuses üks töötaja paneb toime ebasobivaid tegevusi või kasutab lausa vägivalda, siis ei tähenda see automaatselt seda, et kogu selle asutuse töötajad kiidavad taolist käitumist heaks. Küll aga on oluline, et ülejäänud töötajad oskaksid märgata ja teaksid, kuhu pöörduda. Hooldekodude teadlikkust dementsusega inimeste hooldamisel toetatakse dementsuse kompetentsikeskuse nõustamise ja koolituse kaudu. On tehtud ka kompetentsikeskuse ja Sotsiaalkindlustusameti ühiseid infopäevi, et teadlikkust üldhoolekandeasutustes tõsta. Alates 2018. aastast pakutakse hooldekodudele Tervise Arengu Instituudi kaudu ka dementsuseteemalist koolitusprogrammi, vahemikus aastatel 2018–2023 osales selles 70 hooldekodu. Ütlen uuesti üle: kokku on meilcirca200 teenuse osutamise kohta. Alates 2022. aastast on lisaks ka mentorlusprogramm ja viimase aasta jooksul on seal osalenud 28 hooldekodu. Tegevused on planeeritud jätkuma ka järgmistel aastatel. "Kes ja kuidas on vastutanud eelnimetatud hoolekandeasutustes (Värska Südamekodus, Lille Kodus, Tartu Vaimse Tervise hoolekeskuses, Viimsi Pihlakodus ja Viiratsi hooldekodus) juhtunu või toime pandu eest?" Vägivalla ja hooletusse jätmise juhtumeid menetleb Politsei- ja Piirivalveamet. Tegemist on isikuvastase kuriteoga ja sel juhul ei ole võimalik piirduda pelgalt Sotsiaalkindlustusameti järelevalvega. See ei tähenda seda, et me nendes asutustes järelevalvet ei teosta, kust me omakorda õpime selleks, et parandada nii mentorlus- kui koolitusprogramme. Ja õpime ka, milliseid määruseid ja juhismaterjale on täiendada vaja.

On olnud ka olukordi, kus konkreetne töötaja on töölt ise lahkunud. Uutele töötajatele on asutused läbi viinud erinevaid sise- ja väliskoolitusi, et vältida vägivalla või hooletusse jätmise juhtumeid. Aga nagu ma juba märkisin, on oluline ka, et töötajad, kes on täis head tahet ja hoolivust, oskaksid märgata, kui asutuses toimub midagi ebakohast. Sotsiaalkindlustusamet on teinud hooldekodudele etteheiteid selle eest, et nad ei teavita probleemsete juhtumite korral lähedasi ega teenuse rahastajaid õigeaegselt. See viivitus on tegelikult olnud takistuseks, et kiiresti reageerida. Siin on tõepoolest hästi oluline, et tänaseks pea kõik üldhooldusel olevad kliendid on paigutatud sinna mõne kohaliku omavalitsuse poolt, kes osaleb ka rahastamisel. Nagu me teame, üldhooldusteenuse korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Seega tema territooriumil paiknevate asutuste osas, eriti nende osas, kus on on tema enda kliendid, on hoolsuskohustus ka kohalikul omavalitsusel endal kui ühel teenuse rahastajal. Paljudel juhtudel on kohalik omavalitsus ka kliendi eestkostja, seda eriti dementsete klientide puhul, ja sellisel juhul on kohaliku omavalitsuse roll ja vastutus äärmiselt suur, sest ta on selle inimese

Dementsuse puhul on see ulatus päris lai. Me tegeleme sellega, et inimese teovõimet piirataks minimaalselt, nii palju, kui on hädavajalik ja mitte rohkem, jättes inimesele endale maksimaalse teovõime, et ta saaks enda asjades ise otsustusi langetada. Hästi oluline roll on kindlasti lähedastel ja nende märkamistel, aga kui suhelda üldhooldusteenuse osutajatega, siis domineerib mure, et lähedased paigutavad koos kohaliku omavalitsusega inimese teenusele ja tegelikult üliharva leitakse aega,

alates eelmise aasta oktoobrist, aga ma tõepoolest täisloendit siin ette lugema ei hakka, mis on kolme aasta jooksul juhtunud. Aga 6. oktoobril eelmisel aastal Imastu Hooldekodu, 13. oktoobril Elora Keila Haigla Aktsiaselts, 13. 13. novembril Jõhvi Hooldekeskus, 12. jaanuaril Lihula Südamekodu, 19. jaanuaril Karjaküla Sotsiaalkeskus, 18. märtsil Viljandi Hoolekandekeskus, 9. aprillil Paju Pansionaadid,

külastada. Mida ma tavapäraselt nendes asutustes teen? Ma ei piirdu kunagi sellega, et ma räägin ainult töötajate või juhtkonnaga, vaid ma olen leidnud võimaluse suhelda ka klientidega. Ja seda ei ole mul kordagi takistatud ehk mul ei ole tekkinud kordagi tunnet, et töötajatel või teenuse osutajal oleks midagi, mida ta sooviks ministri silmade eest varjata.

kliendi nõusolekul külastan ma ka nende eluruume. Seda tõesti ainult kliendi nõusolekul, sest ma leian, et tegemist on inimese koduga ja sinna saab siseneda ainult inimese enda nõusolekul, pidades lugu tema privaatsusest ja [soovidest]. Mulle ei ole jäänud kindlasti seda muljet, nii nagu küsija esitles, et Eesti üldhooldekodud on vägivaldsed ja osutavad eeskätt eeskätt halva kvaliteediga teenust. Otse vastupidi: see, mida ma olen kogenud, on positiivne. Ja ma näen ka statistikast, et pigemini on meil olukord, kus mitusada uut töötajat on üldhooldussektorisse suundunud ja suudetakse tuge, hooldust ja järelevalvet inimestele senisest rohkem pakkuda. kaks kolmandikku hooldekodudest vastab juba täna nendele kriteeriumidele, mis jõustuvad 2026. aasta 1. jaanuaril. [Pean silmas] sätestatud töötajate ja klientide suhtarvu, mis on oluliselt karmim, kui see on olnud senimaani. "Kuidas toimub hoolekandeasutuste poolt pakutava teenuse nõuetele vastavuse kontroll? Mis ajal ja kus on seda tehtud?" Ülevaade on kahe viimase aasta näitel. 2023. aastal tegi Sotsiaalkindlustusamet järelevalvet 28 üldhooldekodus. 2024. aasta esimesel poolaastal tehakse järelevalvet 20 20 üldhooldekodus, lisaks 15 järelkontrolli erinevaid sotsiaalteenuseid osutavates asutustes. 2023. aasta hooldereformi rakendamise järgsel järelevalvel tuvastati peamiselt rikkumised hooldusplaani täitmisel. Hooldusplaan on plaan, mis tehakse konkreetsele kliendile.

Mul on pool minutit? Tegevusloa kanded teenuse sisu nõuete täitmisel … Ma isegi ei tea, mida teha, mul on siin vastust veel pikalt. Aga äkki te saate neid teisi küsimusi siis küsida. Me vaatame ka hoolduspersonali töölevõtmist ja sealt lahkumist, töötajate registrit, et kas seal on kanded ka korrektsed. Vahel jätavad hooldekodud töötajatele karistuse puudumise kontrolli tegemata. Ka seda me kontrollime ja teeme ettekirjutusi, et oleks kõik need asjad korrektselt tehtud, mis kaitsevad klienti. Teenust on hakatud osutama ka tegevusluba omamata ja sellisel juhul me sekkume ja teeme ettekirjutuse, et tegevusluba koheselt omandataks. Ilma tegevusloata tõesti seda teenust osutada ei saa. Järelevalvet tehakse meeskonnana, kaks kuni viis inimest korraga, et oleks erapooletu lähenemine tagatud. Alustatakse asutuse paikvaatlusega, vesteldakse töötajatega ja siis ka klientidega. Aitäh, lugupeetud minister! Tõesti, 15 minutit on täis, nii et läheme küsimuste juurde. Helle-Moonika Helme, palun! Jaa, aitäh! Nüüd ma näen, et ei ole tõepoolest kahtlustki, et selle päevakorrapunkti osas on pädevus olemas ja hooldekodud tõepoolest ongi teie vastutusala. Nüüdseks on muidugi selgeks saanud, et hooldekodudes ei ole ainult vägivallajuhtumid, tuleb välja, et on ka vargused. Mai alguses meedias kirjutati, et "Kuuuurija" saatejuht Katrin Lust sai kõne, kus teatati, et Tallinnas asuva Pirita Südamekodu endised töötajad on paljaks varastanud ühe eaka proua ja temalt pihta pannud ühtekokku 85 000

Aitäh küsimuse eest! Sellised eestkostja rollis vargused ei ole esmakordsed. Ma olen enne poliitikasse tulekut 26 aastat Sotsiaalministeeriumis töötanud et see, kui eestkostja kuritarvitab eestkostetava vara, kahjuks ei ole esmakordne. Aga see on puhas politsei kaasus. Niisuguse probleemiga tegeleb politsei,

ja ka juhtidega side. Minu side nendega on täpselt sama suur või väike, kui ta on iga teise teenuseosutajaga. See, et me kuulume ühte erakonda, ei tee meid mitte kuidagi omavahel seotud inimesteks. Ja mitte ühegi

kes tunnevad metoodikat ja kes ühetaolise metoodika alusel kõikides asutustes järelevalvet ka teostavad. Mart Helme, Aitäh! No küllap me leiame kusagilt mõne foto, kus te Rosimannuste ja Kukkedega koos olete, ma olen selles täiesti veendunud. Aga mu küsimus on, et kuna arupärimine anti sisse kaheksa ja pool kuud tagasi ja seal kirjeldati neid igasuguseid väärnähtusi ja kuritarvitusi, siis mis see seis praegu on. Te ütlete, et politsei tegeleb, aga kas need inimesed töötavad endiselt edasi, võib-olla terroriseerivad juba järgmisi kliente, varastavad järgmisi kliente paljaks? Kas midagi on muutunud või on ikka täpselt nii, nagu on, et ID-kaartidega tehakse e-hääletust, nii nagu see reformierakondlastest omanikel kombeks on olnud? Kas inimesed, kes on vahele jäänud, töötavad endiselt edasi? Politsei menetleb ja menetleb ja menetleb ja jääbki menetlema. Kuidas sellega on? Mis on vahepeal muutunud ja kas nende kaasuste puhul on jõutud teatud lahenditeni? Aitäh!

kui on selgunud kas hooletusse jätmine ja väärkohtlemine. Ja nüüd lisandus siia ka see varguse kaasus. Need inimesed kõrvaldatakse seniks, kuni on selgus majas, töölt. Osal juhtudel on need inimesed töölt ise lahkunud. Nüüd, politsei ja prokuratuuri, hiljem ka kohtu tegevuse osas ei saa mina tähtaegu ette kirjutada. Nad tegelevad oma menetlustoimingutega vastavalt enda ajaraamidele ja vajadustele. Mis puudutab Sotsiaalkindlustusametit, siis üks korralik järelevalvemenetlus kestab kuid, selleks et ta oleks põhjalik. See eeldab lisaks juba nimetatud paikvaatlusele, vestlusele töötajatega, vestlusele klientidega ka ettekirjutuste tegemist ja teatava ajaraami jätmist, et need ettekirjutused

Kiirustasin vist ette. Te ütlesite, et teie ei saa sekkuda. No kuidas te ei saa, kui ikkagi hoolekandeasutus või hooldusasutus ei paku nõuetele vastavaid teenuseid!

samamoodi haldusjärelevalve ei saa olla poliitiliselt kallutatud ega ministri taktikepi järgi käiv. Ma selgitasin siin täna juba ühele küsimusele vastates, milline on see protseduurika, kuidas järelevalvet läbi viiakse, milline on see järelm, milline on see kestvus. Kui on tuvastatud puudused teenuse osutamisel, siis need ettekirjutused tuleb tähtajaks, mis on ette antud, likvideerida. Ja kui neid ei ole likvideeritud, siis kukub järgmine tähtaeg ja on võimalik sunniraha rakendada ja lõpuks on võimalik ka tegevusluba ära võtta. Minule teadaolevalt seni Sotsiaalkindlustusamet ühtegi tegevusluba lõplikult ära võtnud ei ole.Ja ma väga palun, et ei ole mõtet seostada mind ühe teenuseosutajaga. Esiteks on [ebameeldivaid] lugusid juhtunud väga mitmetes ja erinevate omanikega üldhoolekandeasutustes. Ja teiseks, tõepoolest te kindlasti võite leida mind mõnel pildil koos Keit Pentus-Rosimannusega, aga see ei tähenda seda, et ma kuidagigi sekkuks tema abikaasa äriettevõtte tegemistesse.

Öelge, kui palju on neid inimesi, kes on töölt kõrvaldatud järelevalve käigus! Enne ütlesite, et kui vaja, siis kõrvaldame töölt. Kas on keegi kõrvaldatud? Kui paljud on kõrvaldatud? Kes need olid, mis ametis nad olid? Ma ei taha nimesid teada. Kas on mõni asutus kinni pandud, luba ära võetud? Kas kelleltki on raha ära võetud, raha tagasi nõutud? Pooled neist toimetavad mingite eurorahade peal, mille üle käib järelevalve. Rääkige meile sellest, milline päris järelevalve olemas on. Aitäh!

ja käesoleva aasta esimesel poolaastal 20 üldhooldekodus. Sellele on lisaks veel 15 järelkontrolli käesoleval aastal. Kui me räägime konkreetsetest juhtumitest, siis võin tuua Lille Kodu näite, mis on riigi omanduses olev asutus. Lille Kodus kohe, kui sai teatavaks, millised on olnud kahetsusväärsed sündmused, need inimesed kõrvaldati töölt. Nendest inimestest pole mitte keegi sellesse valdkonda hiljem tööle tagasi tulnud. Seda ma ei oska öelda, kui kaugel politsei ja kohus oma karistustega on, sest ma tõepoolest ei jälgi seda. Minu jaoks on oluline, et teenus, mida osutatakse, oleks turvaline ja kvaliteetne. Kui need inimesed ei tööta, siis on minu jaoks probleem lahendatud. Lille Kodusse puutuvalt saan ma veel öelda seda, et kõnealust kõnealust teenust nad seal enam üldse ei osuta. Sama on olnud ka teiste hooldekodudega. Ma enne ütlesin, et kui on kaebusi, siis need inimesed kõrvaldatakse töölt. Aitäh!

Südamekodus oli tõsiselt väärkoheldud ühte Aavo-nimelist meesterahvast, kellest oli seal järele jäänud ainult luu ja nahk ja kes leiti omaenda uriini sees seal voodis lebamast. Talle ei olnud korralikult süüagi antud. Ühesõnaga on väljaspool kahtlust, et tegemist oli tõsise väärkohtlemisega. Kas selle juhtumiga seonduvalt on viidud läbi järelevalvemenetlus? Kas keegi on pidanud selle eest vastutama? Kas hooldekodult on tegevusluba

kümnete ja kümnete asutuste üksikjuhtumitega. Nendega tegelevad inimesed Sotsiaalkindlustusametis ja ma ei sekku sellesse protsessi. Aga nagu Aga nagu ma ütlesin, tõenäoliselt need inimesed, kes on süüdi, on töölt eemaldatud. Teiseks, mida ma tahan ka öelda kõnealuse juhtumi kohta, mida ma ei tahaks siin puldis ega üldse avalikult arutada, sest minu meelest ei ole korrektne inimeste lugusid rääkida. Need lood enamasti ei ole nii ühemõttelised, nagu teie siin ka esitate. Loomulikult, selle inimese seisund oli väga halb ja seda ei oleks tohtinud juhtuda, aga asjaolusid, kui kõike lähemalt vaadata, oli seal mitmeid ja erinevaid. Hea erinevaid. Hea istungi juhataja! Proua minister! Te ühe asja ühes hiljutises vastuses ütlesite väga tabavalt. Te ütlesite, et tegemist on olukordadega. Eks elus ongi kogu aeg tegemist olukordadega. Selle tabava vastuse sisuline väärtus muidugi on olematu. Ega keegi ei nõua ju teie sekkumist uurimistesse. Aga poliitilist juhtimist ikkagi oleks vaja ja kui on juba, noh, aastatagune juhtum, siis teil võiks olla konkreetsed vastused. Te saate ju küsida ka uurimisorganitelt, mis seisus me selle või Kas teil on hirm seda teha? Kas te ei tee seda sellepärast, et teatavasti teie erakonnakaaslane kolleeg Laanet sai ministriportfellist lahti, kui ta julges tunda huvi selle vastu, kus me selle Lehtme uurimisega oleme. Kohe võeti sahtlist kompra välja ja oligi minister

teile siin vastates selgeks teha, et poliitilise tasandi vastutus ja selle valdkonna juhi vastutus on luua protsess, mis tulevikus ennetaks neid juhtumeid, mitte käia neid jälgi mööda uurimas, mis on kuskil juhtunud ja kas ikka kõik osapooled said piisavalt rangelt karistatud ja piisavalt kiiresti karistatud. See ei ole ju eesmärk, head inimesed. Eesmärk on see, et neis 200 asutuses – nii palju meil on üldhooldekodusid – ei juhtuks neid olukordi uuesti. Ministri ülesanne on tagada, et see järelevalve, mida Sotsiaalkindlustusamet teeb, see nõustamine, mida Sotsiaalkindlustusamet need koolitused, need mentorlused, mida me inimestele pakume, tagaksid selle, et tulevikus niisuguseid juhtumeid ei ole. Meie õpime nendest halbadest lugudest selleks, et ennetada tulevikueksimusi.

… Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! lugu on nüüd niisugune, et me kuulsime siin vastuste näol hulgaliselt ühte ja sama korrutamist: me viime läbi koolitusi, me teostame järelevalvet. Need, kes seal kuritarvitusi tegid, olid ju kõik järelikult koolitatud inimesed. Koolitasitegi siis varastama ja peksma ja toidust ilma jätma ja muid kuritarvitusi tegema või? Arusaamatu, mida te koolitasite, keda te koolitasite, kui sellised asjad toimuvad. "Meie ülesanne on, et need rohkem ei korduks." Aga korduvad ju! Kaheksa ja pool kuud tagasi, kui arupärimine esitati, olid ühed juhtumid. Kui me esitaksime praegu uue arupärimise, siis oleksid teised juhtumid. See on epideemiline, mis seal toimub! "Meie ei suuda jälgida 200 erinevat hooldekodu." Aga mida te siis üldse suudate? Milleks on siis poliitiline vastutus, milleks on ministeeriumis ametnikud, milleks on nõunikud?

nendes küsimustes, kus meid ähvardab selle roheterroriga seoses, et me peame jala hakkama käima, sest autoga sõitmine on saatanast, mürgitab planeedi ära, lastele ei ole enam midagi jätta. Aga lapsi te lahkelt lubate aborteerida kogu aeg, lausa soodustate nende aborteerimist kogu aeg. Kellele me jätame siis, kui meil lapsi ei ole? Aga no näed, ikkagi on tarvis seda roheterrorit ajada. Korterid peavad külmemad olema ja missugused igasugused toredad asjad meil üldse on, põllumajanduses näiteks tuleb kokku tõmmata. Mind on alati hämmastanud, et need inimesed,

Kas ühel päeval kogu see õudus, mida nad on aidanud kokku küpsetada, neid ei puuduta või? Puudutab ikka! Ikka puudutab, loomulikult puudutab! Ei, kõik ei jõua õigele teele, mõned jäävad maha, pudisevad õigelt teelt maha. See on minu arvates hämmastav. Ja see on hämmastav ka, kui me need arupärimised täna kõik kokku võtame, mis me sotsiaalkaitseministrile esitasime. Absoluutne tundetus, absoluutne empaatia puudumine, empaatia puudumine sündimata laste suhtes, empaatia puudumine naiste suhtes, kes võivad oma ennatlike, võib-olla mitte väga hästi läbimõeldud meeleheitlike sammude tõttu sattuda olukorda, kus nad kunagi enam lapsi ei saa. Nad ei saa enam kunagi lapsi, sellepärast et ühel päeval tegid nad mingite emotsioonide või mingi ühiskondliku surve või mingite eelarvamuste tõttu vale otsuse. Ja nüüd me jõuame elukaare lõppu. Siin me näeme täpselt samasugust empaatia puudumist. Ei ole mingit empaatiat nende suhtes, kes ei ole enam võimelised endaga toime tulema. Ega keegi ei lähe hooldekodusse sellepärast, et oi kui tore, ma saan mingisse klubisse minna, mul on seal klubikaaslased, ma saan nendega, ma ei tea, tamkat, malet, doominot, piljardit, mida iganes mängida. Meil on tore, meil on tantsuõhtud, meil on ma ei tea mis väljasõidud, piknikud, grillimised-tšillimised. Ei ole ju niimoodi! Suur osa nendest inimestest vaevu-vaevu lohistab jalgu järele. Suur osa nendest inimestest on reaalsusega puudulikus, ajutises kontaktis ainult. Ja nad on usaldatud oma lähedaste poolt või ka iseenda poolt inimeste hoolde, kellelt nad eeldavad ausat ja kohusetundlikku suhtumist ja oma kohuste täitmist. Ja nüüd me näeme, et seda ausat, kohusetundlikku suhtumist ja oma kohuste ausat täitmist kuigi sageli ei ole. Minister aga teatab selle peale, et meie asi, ministeeriumi asi see ei olegi, minu kui ministri asi see ei olegi. Ja kui me küsime, aga mida nendega, kes on vahele jäänud – ja see on ainult jäämäe veepealne osa –, tehtud on, siis ta teatab meile, et see on politsei asi.

Aitäh! Panite peaaegu pool minutit üle aja. Nii et kui soovite järgmine kord lisaaega, siis saate, aga ärge üle 25 sekundi üle minge. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Sellega on arupärimisele vastatud. Head ametikaaslased, nüüd on võimalus kõigil registreerida ennast vabasse mikrofoni peale haamrilööki. Palun Riigikogu kõnetooli Rain Epleri. Aitäh, hea istungi juhataja! Tagasiside põhjal saan öelda, et inimestel on tekkinud juba ootus ja harjumus kuulata vaba mikrofoni ja seda, mis ma siin räägin. Inimeste ootusi ei ole poliitikul ju viisakas petta. Täna ma uudiste ülevaadet ei tee, ma räägin hoopis olulisemast. 9. juunil on Euroopa Parlamendi valimised ja eelvalimised on juba tegelikult algamas nädala pärast. Teatavasti on need valimised ajast aega olnud kõige madalama valimisaktiivsusega ja ma arvan, et meie kõigi kohus nii siin saalis kui ka kodanikena on seista selle eest, et valimistel inimesed osaleks. Nii et tulge kõik valima!Aga valikut tehes pidage silmas paari olulist asjaolu. Ei ole niimoodi, et Euroopa Parlamendi valimised on kuidagi eraldi seisvad sellest, mis toimub Eestis. Eestis. Kui tõesti peaks minema nii, mida praegu kirjutavad ajalehed, kes teatavasti valetavad – seda on siit puldist öelnud isegi Kaja Kallas –, et et sotsid ja Reformierakond teevad hea tulemuse, siis uskuge mind, kohe 10. juunil ehk siis peale valimisi läheb elu Eestis veel palju halvemaks ja veel palju kiiremini, kui teile täna tundub, et minemas on. Sest siis saab ju Eesti tänane valitsus signaali, et valijad on neid kiitnud.Nii et, kallid inimesed, tulge valima ja andke valitsusele signaal, et nad ei ole teinud head tööd. See on Eesti halvim valitsus, ärge nende esindajaid Euroopa Parlamenti aidake!Ja teine asi: ärge uskuge neid lubadusi, mida liberaalid teile praegu annavad, sest valimised on ukse ees. Küll lubatakse rohepöördes olla mõõdukamad, arvestada põllumeestega, ettevõtjatega, inimeste toimetulekuga. Lubatakse Euroopas Eesti asjade eest seista. Kui valimised on läbi, siis hakatakse vastupidist tegema ja hakatakse veel jõulisemalt liberaalset globalistlikku võltsrohelistwoke-agendat ellu viima. Eluline näide on meil ju lähiajaloost olemas. Kaja Kallas tunnistas otsesõnu, et ta valetas enne Riigikogu valimisi, ta poleks muidu piisavalt hääli saanud.Nii et, inimesed, veel kord: ärge valige neid jõude, kes on täna Eestis valitsuskoalitsioonis! Meil tuleb ka Eestis anda panus sellesse, et Euroopa saaks teha pöörde tagasi normaalsuse juurde, tagasi konservatiivsete väärtuste juurde.Lõpetuseks tahan ma konservatiivsete jõudude kohta öelda seda, et olge ka seal tähelepanelikud. Minu selja taga istuv istungi juhataja on nüüd pöördunud õigele teele, ma loodan, leidnud endas üles konservatiivi. Aga see erakond, kellega ta tänaseks liitunud on, tagus alles kaks või kolm aastat tagasi vastu rinda ja ütles: "Ära tegime! Eesti on võtnud endale eesmärgi toota 100% elektrienergiat taastuvatest allikatest!" On läinud kaks aastat mööda, mehed vaatavad: oot-oot, valijatele meeldib teistsugune jutt, ja nüüd on nad muutunud skeptikuteks.Nii et tulge valima! Valige päris konservatiive! Aitäh! Aitäh! Kas on veel kõnesoove? Ei ole. Sulgen vaba mikrofoni. Head ametikaaslased, sellega on meie tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös. Kõik